Aitäh! Sotsiaaldemokraatide nimel soovin üle anda arupärimise haridus‑ ja teadusminister Liina Kersnale. See puudutab ühte tonti, mis käib ringi mööda Eestit, ja see on tasa hiiliv tasuline kõrgharidus. soovime teada saada, millised on Haridus- ja Teadusministeeriumi võimalikud lähiaja sammud, et tagada kõrghariduse jätkusuutlikkus, et tagada õppejõudude konkurentsivõimeline töötasu. Kuidas suhtub ministeerium sellesse, et üha rohkem ülikoole tasahilju rakendab tasulist kõrgharidust ka eestikeelsete õppekavade puhul? Kas ministeerium plaanib vähendada või suurendada nende õppekavade

Või on teisi viise saada täiendavat raha kõrgharidusse, näiteks kaasates rohkem ettevõtlust? Samamoodi huvitab meid,

milline on ikkagi kõrghariduse rahastamise protsent ja absoluutsed arvud riigi eelarvestrateegias, sest praegu seal seda kirjas ei ole. Oleme mures kõrghariduse rahastamise pärast, oleme mures hiiliva tasulise kõrghariduse pärast ja soovime nendel teemadel haridusministrilt aru pärida ka siin suures saalis. Aitäh! Arupärimine on esitatud digitaalselt. Kas olete kindel, et see on esitatud digitaalselt?

Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, maa maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust riigihalduse minister. Teiseks, pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kolmandaks, politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja viiendaks, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. Aitäh!

me peame seda hääletama. Aga nii nagu on heaks tavaks saanud, enne ka mõningad protseduurilised küsimused. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tahan kõigepealt teid õnnitleda kõrge riikliku autasu puhul, mille te saite presidendilt. See nimistu on kahtlemata pikk ja sinna kuuluvad kindlasti ka teie sõlmitud leping WHO-ga vaktsiinide teemal ja ka EKRE valitsusest väljaviskamine.

Selliste põnevate ja toredate uudiste juurest saame edasi minna. Urmas Reinsalu, palun, protseduuriline küsimus! Ma ei teagi, millest alustada. Kõigepealt jõudu Küprose välisministrile! Ta on hea mees ja temaga on head koostööd tehtud. Siis palju jõudu Jüri Ratasele ordeni puhul

Hetkel ei saa härra Põlluaas kõnet, me oleme päevakorra kinnitamise juures. Nii et ma alustan päevakorra kinnitamise hääletamise ettevalmistamist. Aga, Paul Puustusmaa, protseduuriline küsimus, palun! Andke andeks, aga küsimus ongi just päevakorras. Minule teadaolevalt Henn Põlluaasal on fraktsioonipoolne küsimus seoses päevakorraga. Kui me ära kinnitame, siis see võimalus läheb nagu mööda. Ilmselt ta lihtsalt ei pannud musta kätt, vaid vajutas teist nuppu. Aga ma usun, et Hennul on õigus sõna saada. Aitäh, et te vahendate seda!

Aitäh! Võtangi sõna EKRE fraktsiooni nimel. Me ei ole küll otseselt jõudnud selle päevakorra kinnitamise juurde, aga veidi ennatlikult: kas päevakorrapunkt 366

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kui meie fraktsiooni esimees Henn Põlluaas puudutas muudatusettepanekut 366, siis ta tegi seda vägagi põhjendatult, sellepärast et põhiseaduskomisjoni istungi ajal rikuti

menetleti põhiseaduskomisjonis kavandina. Ehk siis, ütleme, põhiseaduskomisjon, kellel on õigus ja pädevus liita muudatusettepanekuid, ei teinud seda. (Juhataja Praegu oleme olukorras, kus me ei tea, kes isik külatänavalt on need asjad kokku liitnud ja põhiseaduskomisjonile menetlemiseks andnud. Asjaolu, et seda hiljem kinnitati, ei muuda eelnenud protsessi olematuks.

Seetõttu mul on ettepanek, et me ei saa seda päevakorrapunkti mitte kuidagi täna arutada, sest meie, kes me oleme seaduseloojad, peame seaduseprotsessi algatamisel ja läbiviimisel olema teistele mustereeskujuks.

Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. on muidugi õige, aga kui me täna päevakorra ära kinnitame, siis see lähebki automaatselt menetlusse, ja menetlusse läheb see ebaseaduslikult. Probleem on selles, et ma ei pea õigeks, ütleme, parlamentaarse seadus-, õigusloome juures, et me sellistele olulistele nüanssidele absoluutselt tähelepanu ei pööra. Ja minu teada peaks olema protest selle istungi läbiviimise kohta esitatud

oleme kasutanud nii täiskogus kui ka komisjonides. Loomulikult see peab olema seadusega kooskõlas. Nüüd on minu kätte jõudnud ka kiri, mille on allkirjastanud Helle-Moonika Helme, fraktsiooni aseesimees, see protest on seega olemas. Nii et see kiri on nüüd laekunud. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh! Ma palun seda protesti arvesse võtta ja juhatusel seda arutada. Enne, kui juhatus ei ole seda arutanud, ei ole minu arvates võimalik, et me kinnitame nädala päevakorra selle punktiga, mis on praegu kõne all. Ma ei taha kuidagi hakata siin ähvardama, aga kuna pidevalt meile kinnitatakse, et Eesti on õigusriik, siis ei ole võimalik, et seadusandja teeb sedasorti praaki, mida tuleb pärast hakata kohtus vaidlustama. Aitäh! Ma

toimus täielikus kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, sh muudatusettepanekute esitajate ärakuulamine ja muudatusettepanekute sidumine on kirjutanud põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Ja nüüd on ka see teie protest tulnud. See on tegelikult nii, et neid asju peab läbi vaatama juhtivkomisjon, tema teeb oma ettepanekud täiskogule ja ka juhatusele. lähme edasi. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Jah, ma olen teadlik ka sellest, et Toomas Kivimägi lubas sellise seisukoha anda. Aga küsimus on praegu selles, et teatavasti on ju

Jaa, aga me ei saa enne päevakorra kinnitamise juurde minna, kui kõik protseduurilised küsimused saavad küsitud ja vastused antud. Selge. Tuleme ettepanekute juurde ka, kui selleks on õige aeg. Paul Puustusmaa, palun, protseduuriline küsimus! Suur tänu, hea Jüri! Ma väga sügavalt hindan sinu oskust meie inimesi veenda selles, mis on õige, mis on vale. Aga praegu ma võtan enda julguse kokku ja tuletan meelde, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 13 annab teile õiguse ja volituse juhatuse kaudu reguleerida neid küsimusi, mida otseselt

kiiresti, nii et kõigil on hea olla. Aitäh, härra Puustusmaa! Ma igal juhul olen samal lainel kui teie, et tuleks minna edasi rõõmsalt, nii et kõigil on hea olla, ja ka töiselt. Aga praegusel juhul

Ma võin oodata. Kallid kolleegid, kui teil jutud korraks lõpevad, siis ma küsin, kui tohib. Hea juhataja!

kõiki hea õigusloome tavasid arvestatud, ent põhiseaduskomisjoni esimees on veel kirjalikult kinnitanud, et tegelikult on kõik okei, kas Riigikogu juhataja ei peaks siiski kokku võtma Riigikogu juhatuse ja küsima, kas Eesti on ikka õigusriik, mida siin algul nagu loodeti? Aitäh!

sätestab ka eelnõu menetlemise juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahepeal. Selle kohaselt koostab juhtivkomisjon eelnõu teiseks lugemiseks eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekute loetelu. Ja sama paragrahvi lõige 2 ütleb niimoodi, et muudatusettepanekud, mille esitaja on sama ning mis on omavahel sisuliselt seotud, kantakse muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna. Siin meil vaidlust ei ole. Aga vaidlus tekib seepärast, et kui, ütleme, nende muudatusettepanekutega tegeleb juhtivkomisjon, siis praegusel hetkel on põhiseaduskomisjonis menetletud kellegi koostatud kavandit, mida juhtivkomisjon ei ole kinnitanud. Ja kui nüüd tulla tagasi, ütleme, ka Riigikogu

vajadusel kokku fraktsioonide esindajad, et kuulata ära nende seisukohad Riigikogu töö korraldamisega seonduvates küsimustes. Ma arvan, et seda oleks vaja teha, sest vastasel juhul me hakkame

ma ei näe, et Riigikogu juhatus seda protesti või neid proteste saaks lahendada. See on juhtivkomisjoni ülesanne. Ja kui me vaatame ka Riigikogu juhatuse praktikat, töökorralduse praktikat, siis selliste protestide puhul on alati öeldud: see on juhtivkomisjoni ülesanne. Meile annab kodu- ja töökorra seadus ka võimaluse, et kui keegi fraktsioonidest soovib päevakorda muuta,

Paul Puustusmaa, protseduuriline küsimus. Suur tänu! Mul ongi protseduuriline küsimus ja mul on nüüd soov pöörduda sinu suure ja lahke südametunnistuse poole, sest ma tean, et sa armastad väga Eesti põhiseadust. Ja Eesti põhiseadus ütleb üheselt, et meie jaoks on õiglus ka oluline, mitte ainult õigus. Sa eelnevalt

viie minuti pärast kuulutada välja, et me saame selle punkti päevakorrast välja jätta. Ja me saame edasi minna rõõmsalt ja lõbusalt. Aitäh! Ma loodan, et me ei lähe kurvalt ja õnnetult siit edasi. See kiri on tulnud, Riigikogu juhatus kindlasti seda vaatab, aga veel kord ma ütlen:

eesistujana öelda, kas see on see või ei ole, aga meil ühes teises komisjonis, nimelt kultuurikomisjonis, menetleti samamoodi ja siis tuli protest ja kultuurikomisjon jättiski kogu protsessi pooleli. Öeldi, et me ei saa enne edasi minna, kui Riigikogu juhatus on on selle protesti oma neljapäevasel koosolekul või istungil läbi arutanud. Seetõttu protsess lükkuski edasi poolteist nädalat. Mina siin mõtlen, et huvitav, miks me praegu seda teha ei saa. Tõepoolest, võtke see vaheaeg praegu või kuidas teil need istungid on, homme või neljapäeval, arutage see protest läbi ja siis läheme selle küsimusega edasi. Aga praegu võtame selle päevakorrast maha! Aitäh teile! Ma saan aru, et see kultuurikomisjoni näide, mis te tõite, oli komisjoni tasandi näide.

Minu arvates, härra eesistuja, me räägime siin üks aiast ja teine aiaaugust. Me ei räägi praegu siin sellest, kui suur on komisjoni autonoomia otsustada oma protseduuride üle. Me räägime sellest, et üks fraktsioon ja tema esindajad, kes osalesid nendel istungitel, väidavad midagi hoopis muud kui komisjoni esimees. Lähtuvalt sellest, et siin on väga selge vaidlus, on esitatud on esitatud protest ja esitatakse praegu ettepanek see konkreetne eelnõu käesoleva nädala töökavast välja võtta, käesoleva nädala töökavast välja võtta, ja seda eeldusel, et juhatus saab seda arutada, et komisjoni järgmistel istungitel on võimalik need vastuolud selgeks rääkida ja siis eelnõuga saali tagasi tulla. Minu meelest täiesti tervemõistuslik lähenemine. Me ei taha kuidagi aktsepteerida seda, et siin teerulliga üle sõidetakse ja öeldakse, et komisjoni esimees otsustas nii, võtke heaks või pange pahaks. Ei, me paneme väga pahaks. ma arvan, et meil oleks palju mõistlikum kogu Riigikogu järgmise kahe nädala tööd silmas pidades see eelnõu käesoleva nädala töökavast välja võtta ja edasi minna järgmisel nädalal, selle asemel et me peame hakkama siin obstruktsiooniga kogu tööd umbe ajama ja kõik muud asjad seisma panema. Ma arvan, et mõistlikum on praegu minna kompromissile. Aitäh! Ma selle lõpuga olen igal juhul nõus, et

meie protest, EKRE protest on asjakohane ja õige, ja vaidlus käib selle üle, kas põhiseaduskomisjoni esimehe saadetud teatis selle kohta on õige. Ja nii nagu ma olen aru saanud, teie ainuisikuliselt kavatsete praegu selle küsimuse siin otsustada. Mina juhin tähelepanu sellele, et § 13 sätestab Riigikogu juhatuse ülesanded.

millisest seadusetähest või ‑pügalast tuleneb teie ainuisikuline õigus seda küsimust lahendada, siis ma olen väga tänulik. Aitäh, härra Grünthal! Ma ei ole seda kunagi väitnud. Ma olen öelnud, et Riigikogu juhatus kindlasti seda kirja arutab, ja ma loodan, et me saame seda teha juba siis, kui meil on homme või sellel nädalal juhatuse istung. Ma ei ole kordagi väitnud, et mina ainuisikuliselt seda otsustan. Ma teen nüüd ühe katse.

arutanud ja leidnud, et tõepoolest tegemist on õiguserikkumisega, kas siis Jüri võib kinnitada, et me siis muudame nädala päevakorda?

Aitäh! Ma tulen veel kord tagasi: me ei sea kahtluse alla komisjonide autonoomsust. Me praegu arutame selle protesti menetlemise korda ja on üsna küüniline öelda meile, et me kindlasti arutame seda, kui me aega leiame, kas teisipäeval või neljapäeval, ja eks me siis vaatame. Mis mõtet sellel arutamisel on, kui me praegu kinnitame päevakorra sellisel kujul, mis ei võta arvesse meie fraktsiooni protesti? Aitäh!

Kas see tähendab siis seda, et ükskõik, mida juhtivkomisjon otsustab, see on ülimuslik sellest, mida arvavad Riigikogu liikmed,

Ma ei tea, kas te jõudsite juba päevakorra kinnitamiseni? Jaa, jaa. Väga tore. Sellisel juhul, arvestades minu heade kolleegide

ei lastud saadikutel tutvustada oma muudatusettepanekuid, liideti muudatusettepanekuid meelevaldselt jne,

eelnõu 366 välja võtta selle nädala päevakorrast, et komisjon saaks seda edasi menetleda ja teha seda vastavalt meie kodu-

päevakorrast võtta välja kolmas päevakorrapunkt, mis on 366 SE. Sellest tulenevalt peakski panema selle 17. töönädala päevakorra selliselt hääletusele. Aga nüüd ma näen, et Mart Võrklaeval on käsi üleval. Palun!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Vahepeal, istungi alguses oli hääl täiesti normaalselt ka tagapinki kuulda. Nüüd Henn Põlluaasa sõnavõtu ajal kadus jälle see ära. Paluks keerata volüümi juurde!

Ma ei tea, kas meil on see nupp olemas, aga kui on, siis me püüame häält juurde keerata. Aga mul on ka palve, et kui me räägime, siis palun püüame rääkida võimalikult mikrofoni. Näete, vanad süsteemid ei pruugi enam vastu pidada. Alustan nüüd selle hääletuse ettevalmistamist.

ma olen saanud nii palju targemaks, et tegelikult, kui härra Põlluaas ei olnud selle eelnõu algataja, siis ei olnud tal pärast päevakorra teatavaks tegemist õigust teha ettepanekut eelnõu päevakorrast välja võtta. Kas mul on korrektne tõlgendus?

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 54 lõige 4, mis muutus 17. märtsil 2019. Nüüd saab päevakorra teatavaks tegemist eelnõu päevakorrast välja võtta ainult eelnõu algataja, eelnõu esitaja või juhtivkomisjoni taotlusel.

kollegiaalse juhtimise vaimus, nii et mul ei ole selles osas midagi ette heita. Aitäh! Mul ei ole ka ühtegi protseduurilist märkust teie protseduurilise küsimuse peale. Protseduuriline küsimus, Andrei Korobeinik, palun!

uus on parem kui vana? Sellest ma ei saanud aru. Ja muidugi see ka, et enne mind öeldi, et kui ikkagi mingi protseduur on käimas, siis see protseduur lõpuni viia ja siis saab liituda teiste saadikutega.

Mul on selline küsimus. On teada, et kui näiteks politsei teeb inimesele liiga, siis on kodanikul õigus pöörduda kohtusse ja see vaidlustada. Kui mingi ametnik teeb liiga, siis on õigus minna halduskohtusse ja see Nii see on. Aga praegu on olukord, kui põhiseaduskomisjoni esimees teeb koos oma kogukonnaga liiga Riigikogu liikmetele. Kuhu on meil siis kaevata? Või ongi niimoodi, et

kuidas saavad siis, ütleme, kaitset Riigikogu liikmed, kes leiavad, et komisjonides tehtu on õigusvastane. Aitäh! Ma arvan, et kõige õigem on neid muresid ikkagi komisjoni tasandil lahendada, juhtivkomisjoni tasandil. Kui see ei õnnestu, siis nagu teie fraktsioon ongi teinud,

Aitäh! Ma olen märganud, et teatud kolleegidel on tekkinud selline valikuline arusaam meie kodu- ja töökorrast, mis muutub nii ruumis kui ajas. ajas. Päevakorra kinnitamisel on igal fraktsioonil võimalik teha ja õigus teha ettepanek muuta päevakorda, võtta

koalitsioonierakonnad ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond kasutasid seda võimalust väga aktiivselt ka siis, kui nad kõik olid opositsioonis. Mitte keegi ei proovinud seda kahtluse alla panna, nii et töötame samamoodi edasi. Ma tänan juhatajat! Minu meelest kõik on toimunud täiesti õigesti ja protseduurireeglitele vastavalt. Aitäh!

teise fraktsiooni ettepanekut mitte seda ettepanekut toetada, siis ma oleksin kohe hääletusele pannud, et see kolmas punkt läheb välja selle nädala päevakorrast. Mart Helme, protseduuriline küsimus. Aitäh, härra eesistuja! Mind hämmastab see, et meil siin saalis on tugevalt üle poole, 60% vähemalt, liberaalse demokraatia pooldajaid, liberaalse demokraatia ideoloogia esindajaid. Me teame, et liberaalse demokraatia põhitõde on vähemuste kaitse. Praegusel juhul lähevad nad risti vastu omaenda põhitõega, sest vähemus nõuab siin kaitset oma ettepanekule

Aitäh, Mart! Kindlasti sinu praegune sõnavõtt, mulle tundub, ehitas selle silla, et me saame selle hääletuse läbi viia. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu V istungjärgu 17. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Küll juhtub siin saalis imesid! Tulemusega poolt 53 Riigikogu liiget, vastu 20 ja 1 erapooletu on selle nädala päevakord kinnitatud.

Henn Põlluaasa, Leo Kunnase, Martin Helme, Merry Aarti ja Jaak Valge 11. mail 2021 esitatud arupärimine vormi kandmise keelamise kohta 9. mail. See kannab numbrit 80. Arupärimisele vastab kaitseminister Kalle Laanet.

saali jõudnud juba tükk aega tagasi esitatud arupärimine, mis puudutab Eesti kaitseväe vormi kandmist 9. mail. Ükskõik millise riigi kaitsejõudude vorm on esmaseks tunnuseks, mille järgi kõik inimesed, olgu nad tsiviilis või teenistuses, identifitseerivad, et tegemist on sõduriga, tegemist on kaitseväelasega, tegemist on inimesega,

kas nad on meie riigi kodanikud, võõrriikide kodanikud või kes iganes siin elavad mittekodanikest alalised elanikud.

teises maailmasõjas, mis meie jaoks tähendas Eesti okupeerimist, meie iseseisvuse hävitamist ja kirjeldamatuid kannatusi meie inimestele. Seda tähistati Kaitseväe kalmistul, kuhu kogunes ligi 10 000 inimest, kes rikkusid kõiki koroonaaja reegleid, ei pidanud 2 + 2 reeglist kinni, pidutsesid, jõid, laulsid kalmistul – kes tähistasid, ühesõnaga, sellist püha, mis on otseses vastuolus meie rahva

saba jalge vahele, selja küüru: kaitsejõudude staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin andis oma alluvatele korralduse mitte kanda Eesti mundrit. See on häbiväärne! See on enneolematu: me peame kartma ja häbenema Eesti Kaitseväe vormi! Ja mis kõige hullem, hiljem tuli välja, et samasugune käsk on antud ka varasematel aastatel. Siis, kui need, kes Eesti riigi hävitamisega on seotud, või kelle vanavanemad on sellega seotud, tähistavad enda võitu,

Ja täpselt samasugused kirjeldamatud ja uskumatud on põhjendused, mis toodi. Seda põhjendati kartusega, et Eesti Vabariigis võib Kaitseväe vormis avalikus kohas liikumise rebida kontekstist välja ja asetada Eestit kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil. No tule taevas appi! Kas me hakkame samamoodi tervet Eesti Vabariiki häbenema?! Kas me saadame kogu Eesti Kaitseväe laiali?! Ma ei tea, mis kontekstist siin räägitakse. Seoses sellega me olemegi esitanud kaitseministrile viis küsimust, mida ma siin ette ei loe. Ma loodan, et minister loeb vastustega koos need küsimused ette. Ja ootame loomulikult põnevusega. Aitäh! Aitäh teile,

Aitäh! Austatud Riigikogu spiiker! Head Riigikogu liikmed! Ma kõigepealt ühinen kõigi nende õnnesoovidega, mis siin istungi algul saalis kõlasid. Tore on, kui inimestel läheb hästi. Austatud

Esimene küsimus on, kas ja mil moel oli Averkini otsus kooskõlastatud tema ülematega, kas korraldus oli kooskõlastatud ka Kaitseministeeriumiga või kas Kaitseministeerium oli korraldusest teadlik? Staabi- Staabi- ja sidepataljoni ülem ei pidanud seda otsust Kaitseväe juhatajaga kooskõlastama. See oli tema juhtimispädevuses. Ma usaldan kaitseministrina Kaitseväe juhatajat küsimustes, mille lahendamine on tema pädevusse antud. Kaitseväelase vormi kandmise reguleerimine on üks nendest. Meie Kaitseväe efektiivsus ja tulemuslikkus sõltub just nimelt paindlikust ja ülesandekesksest juhtimisest ning ülemad usaldavad alluvaid neile antud ülesannete piires. Kõnealusel juhul ei olnud Kaitseministeerium konkreetsest otsusest teadlik. Seda enam, et konkreetne otsus tehti kehtiva hinnangu alusel. Kaitsevägi hindab pidevalt olukorda nii füüsilises kui infokeskkonnas ning kohandab oma tegevusi ja meetmeid, et vähendada asjatuid riske ning tagada pidev võitlusvõime. Selliselt on ohuhinnangut koostatud ning antud liikumissoovitus 9. maiks alates juba 2008. aastast. Sellest ajast on olnud väga palju erinevaid Kaitseväe juhatajaid ja samamoodi ka erinevaid ministreid. Teine küsimus: "Kas kaitsejõududel on veel mingeid tähtpäevi või geograafilisi piirkondi Eestis, kus nad soovitavad ajateenijatel või tegevväelastel mitte liikuda vormis? Milliseid, kus ja mis põhjusel?" Lühike vastus: ei ole. Vormi kandmisel lähtutakse kehtestatud korrast ning ühekordsetest korraldustest. Küsimus number "Kas ülalnimetatud soovitus on kehtiv ka liitlaste sõjaväelastele? Vastus: Eestis paiknevad liitlasüksused kujundavad oma käitumisnormid vastavalt oma riigi regulatsioonidele. Kaitseväe regulatsioonid neile ei kohaldu. Küsimus number neli: "Milline on kaitseministri hinnangul sellise korralduse mõju ajateenijate moraalile, Kaitseväe mainele ja laiapindse riigikaitse tõsiseltvõetavusele?" Kaitseministrina näeksin hea meelega rohkem kaitseväelasi kandmas vormi avalikus ruumis. Samas on oluline, et vormi kantakse ettenähtud korras ja eesmärgipäraselt. Kaitseväelase vormiriietust saavad kanda ka kaitseväeteenistuses mitte olevad isikud, näiteks kaitseliitlased. Ja see on tervitatav. Samas peab olema ka kontroll kaitseväelase vormi kandmise üle, kuna just vormi mittekohane kandmine kahjustab kaitseväelaste ja Kaitseväe mainet. Kaitseministeerium on välja töötanud seadusemuudatused, mis võimaldavad Kaitseväel Kaitseväe vormiriietuse korra rikkumisele tõhusamalt ja jõulisemalt reageerida. Küsimus number viis: "Milliseks peab kaitseminister taolise korralduse mõju Venemaa relvajõudude hinnangutele meie kaitsetahtele?" Kaitsetahet ei saa hinnata pelgalt vormi järgi, vaid pigem sisu järgi. Ei ole alust arvata ega asuda seisukohale, et Venemaa relvajõudude analüütikud konkreetsel juhul peaksid meie kaitsevõimet kuidagi väiksemaks. Kaitseväe okkad on täna teravamad kui eile ja muutuvad üha teravamaks. Aitäh!

Sven Mikser. On sul ettekujutus, kes selle esimese kivikese viskas, ütles, et poisid, olge igaks juhuks vakka? On sul teada? Hea Aitäh küsimuse eest! Ma jään praegu nimelise vastuse võlgu, aga 2008. aasta oli esimene aasta, kui selline korraldus minu andmetel anti.

vorm on mingil määral probleemiks, siis seda saab alati lahendada nii, et mida vähem on vormikandjaid, seda vähem on ka vormis inimesi. Mu küsimus ongi sellest vaatenurgast: kas sellepärast on nüüd koondatud inimeste hulka

neljanda küsimuse vastuses ma rõhutasin: kaitseministrina näeksin hea meelega rohkem kaitseväelasi kandmas avalikus ruumis vormi. Alar Laneman,

Teile oli küsimus mõjust, milline mõju oli sellel sündmusel. Vastus jäi natuke ebapiisavaks. Minu küsimus on, kas on uuritud selle vormi mittekandmise mõju ja kui on, siis millised need järeldused on.

Merry Aart, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Lugupeetud kaitseminister! Minu küsimus on natuke sarnane Alar Lanemani küsimusega. Vorm ei ole ainult tööriie, see on ka riigi tunnus. Ja ka teises riigis kantakse uhkusega oma riigi vormi. Rahuaja sõdur on ka oma riigi esindaja teises riigis. Miks ikkagi keelati vormi kandmine meie enda riigis, Eestis? Kas see otsus oli otstarbekas üksuse juhi suhtes, kelle käsk see oli, on algatatud distsiplinaarmenetlus? Aitäh selle küsimuse eest! Ma saan olla oma vastuste raames. Ma tean, et see on pikaaegne varasem praktika olnud, alates 2008. aastast, ja see on siiamaani jätkunud. Kindlasti on probleem selles, et ei ole piisavalt sügavalt

Tollel hetkel tehtud otsus minu arvates ei oleks pidanud selline olema. Aitäh Ma sain just aru, et te ikkagi kaalute neid asju, et ei ole kindla sõnaga seda eksimuseks kuulutanud. Või sain ma millestki valesti aru? Äkki sa veel analüüsid seda? Kas toimub analüüs ja järelemõtlemine või ollakse juba aru saanud, et see asi läks ikka täitsa viltu? viltu? Aitäh küsimuse eest! Mu viimane lause eelküsijale oli, et minu arvates ei oleks pidanud seda otsust selliselt vastu võtma. Aitäh

kuidas öelda, heaks kiidetud mundrit, siis rahvas kiidab ka meid heaks. Nüüd natuke teisest ooperist. Me räägime Kaitseväe orkestrist, mis on plaanis viia sõjamuuseumi alla.

orkester läheb tegevväelaste kategooria alt välja. See tähendab seda, et praktiliselt neil ei ole enam mundri kandmise õigust. Kuidas me oma orkestrit siis tulevikus näeme, millise mundriga? Aitäh, hea Riho! Munder on sümbol, ma olen sellega absoluutselt päri. Ja Kaitseväest liigub orkester Kaitseministeeriumi valitsemisala alla, nagu on Kaitsevägigi. Ehk tegelikkuses toimub

Kaitseväe pidulikel üritustel kannavad orkestrandid Kaitseväe mundrit. Millisel õiguslikul alusel see täpselt saab olema?

Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Te põhjendasite kõne all olevat korraldust selliste sõnadega, et vormi mittekohane kandmine kahjustab Kaitseväe mainet. Kas te saaksite ka tuua konkreetse näite, kus 9. mai kontekstis staabi- ja sidepataljoni puhul on olnud tegemist vormi mittekohase kandmisega või siis on selleks esinenud oht? Aitäh! See oli teie tõlgendus, et ma tõin selle näite 9. mai kontekstis. See on üldiselt teada, et kui sa käid vormiga mööda linna või väljaspool väeosa ja käitud seda kandes ebaväärikalt, siis see on probleem. Aitäh!

Seesama teema: kui keelatakse mundrite kandmine ära, siis millist psühholoogilist mõju võib see noorsõdurile avaldada, kui ülem tuleb ja ütleb, et

ütleme, noorsõdurile, kes on tulnud pühast vabast tahtest isamaa eest seisma? Aitäh! Kõigepealt tuleb nende käest küsida, kas üldse psühholoogilist mõju oli. Minul puuduvad andmed, kas psühholoogilist mõju oli ja kui oli, siis milline see oli. Aitäh!

Aitäh! Eesti sõduritel keelata vormi kanda Eestit okupeerinud Venemaa pühade ajal on nii häbiväärne, kui vähegi olla saab. Mul on hea meel, et te ütlesite, et teie sellist otsust ei toeta. Ka Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles meile fraktsioonis, et see jääb viimaseks korraks. Nii et meest sõnast! Ma loodan, et nii see on. Aga umbes samal ajal, kui hakati keelama Eesti vormi kandmist, hakkas Eesti Kaitsevägi viima

Aga nagu meil on juba refrääniks saanud, küsimuste vahel on protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on tegelikult palve, et te juhiksite hea Kalle tähelepanu ühele asjale. Ma julgen niimoodi öelda, täna me panimegi käe pihku, sest ta ütles, et ta tuli just saunast, ja ma ütlesin, et ta saab uue sauna kohe siit.

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te olete selline kindlameelne mees. Olete seda siis, kui me räägime mundritest, ja ka siis, kui me räägime kaitsekulude kärpimisest või orkestrite koondamisest. Te olete alati öelnud, et te usaldate Kaitseväe juhatajat. Teie kindlameelsus teeb teile au. Te alustasite oma ettekannet sellega, et te rääkisite usaldusest, usalduse tähtsusest sõjaväelistes alluvussuhetes, ja andsite ka sellise definitsiooni, et kaitsejõududes on nii, et ülemus usaldab oma alluvat. Olgu! Aga kui nüüd Kaitseväe juhataja ütleb, et paneme relvad maha, kui meie riiki ründab vaenlane, kas te siis võtate midagi ette või laiutate samuti käsi ja kõmistate jäärapäiselt: "Mina usaldan oma Kaitseväe juhatajat."? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Hea Kalle, kas te nüüd kuulete mind? Vist ei kuule, aga mis siis. Ma proovisin siin sirge seljaga seista, aga nii kui selja sirgu lükkad, siis need mikrid jäävad kaugele. See on nagu natuke murekoht.Vaadake, murekoht.Vaadake, usaldus on ääretult tähtis asi. Ja usaldusega on nii, et seda lihtsalt niisama ei ole, see tuleb ju alati ka välja teenida. Ja sa võid olla kaitseväelaste hierarhias kõvemate pagunitega, sa võid käske jagada, aga kui sa ei usalda seda inimest, kellele sa käske jagad, siis võib juhtuda selline asi, et midagi võib väga selgelt lörri minna. Mul

Lugupeetud minister! Ma loodan, et selline mundri kandmise keelamine jääb esimeseks ja viimaseks korraks. Sest

härra eesistuja! Lugupeetud kaitseminister! Kas teile teadaolevalt on sidepataljoni ülemad kirjeldanud ohte ja riske, mis kaasnevad Eesti lipu ja vormi eksponeerimisel Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas sel kombel, et sidepataljoni võitlejad käivad piltlikult öeldes 9. mail küürus?

Minu teada Kaitseväe juhataja selle küsimusega tegeles ja ta on oma seisukoha ka avalikult välja öelnud. Minu seisukoht ühtib tema seisukohaga, et nii ei oleks pidanud olema, sellist otsust ei oleks pidanud tegema. Martin Helme, palun! Suur tänu, lugupeetud spiiker! Lugupeetud minister! No te väga napid vastused annate meile täna. Mul on palve natukene laiemalt analüüsida või püüdke meile teada anda oma arvamus sellest, kuidas taolised intsidendid teie hinnangul mõjutavad Venemaa juhtkonna hinnangut Eesti kaitsetahtele

kaitsetahtega on meil lausa kõrgema sõjaväelise juhtkonna tasemel tõsine probleem. Mismoodi see tegelikult meie riigikaitset kahjustab, kui me saadame Moskvasse sellise signaali, nagu me saatsime? Aitäh! Pikemalt? (Naerab.) Alustan sellest, et täna öösel ma lõpetasin sellise raamatu lugemise nagu "Spioon ja reetur", mille sisu on külma sõja aegse ühe kõige kuulsama brittide jaoks luuranud Oleg Gordijevski lugu. Kui meie arvame, et see sündmus mõjutas Venemaa presidenti või Venemaa kaitsejõudusid mingilgi moel, siis me arvame endast ikka väga hästi. Aitäh!

kaitsejõududes, et kaitsejõudude juhataja otsustab, kas ta paneb orkestri kinni või ei pane orkestrit kinni, kui kaitsejõudude juhataja otsustab relvastuse muretsemise üle, kas võtta või mitte võtta, mida võtta ja kui palju võtta, ja allüksuste komandörid otsustavad selle üle, kas sõdurid käivad mundris või hiilivad seinaääri mööda, kas me siis ei ole tegelikus kriisisituatsioonis niisuguses olukorras, kus kus mingi üksuse komandör vaatab, et vastupanu on mõttetu? Poisid, visake relvad nurka! Mundrid peitke ära ja hiilige kodudesse laiali! No mis me siin ikka jamame, asjal ei ole ju mõtet!? Mis me provotseerime, mis me toome vereohvrit seal, kus sellel mingit tegelikku tähendust ja kasu ei ole?! Aitäh, härra Helme, küsimuse eest ja kommentaari eest! Kaitseväe juhataja Martin Herem on öelnud avalikult, et olenemata sellest, kui palju tal on raha, kui palju tal on relvi, jäägu kas või kümme inimest ja kümme relva, tema võitleb Eesti eest lõpuni. Ja mina usun temasse. Austatud minister, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd ma avan läbirääkimised ja ma arvan, et Mart Helme on praegusel juhul arupärijate

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Meil on väga napisõnaline minister arupärimisele vastamas. Ma saan aru, see annab märku sellest, et ta on hea poliitik, kes ei taha ennast kuidagi sisse rääkida. hindame seda poliitilist oskust, aga me ei hinda seda informatsiooni külluse seisukohast. Arupärimised on esitatud ikkagi selleks, et saada informatsiooni, saada selgust taustades, asjaoludes, põhjustes, isikutes, isikute kalkulatsioonides, miks teatud otsused on just nii langetatud, nagu nad on langetatud, ja kas avalikkus on saanud nendest motiividest, mis on otsuste langetamise taga, ühemõtteliselt ja adekvaatselt aru või on asi, nagu rahvakeeles öeldakse, läinud lappama.Ma pean tunnistama, et ega me väga suurt selgust selles plaanis ei saanud. Me saime teada seda, mida me oleme teadnud kogu aeg ja mida me oleme kuulnud ka peaministrilt, kes kohe muide samas küsimuses tuleb siia saali ette. Ka oleme seda saanud teada Politsei- ja Piirivalveameti esindajatelt. Taheti nimelt ära hoida provokatsioone see on juba vana otsus, pärit 2008. aastast. Üksuste komandöridel on suur otsustamispädevus, nad ei pea kõike kooskõlastama jne, jne. Kõik see viitab sellele, et tegelikult tegelikult Eesti Kaitsevägi häbeneb seda, et ta on Eesti Kaitsevägi. Et Eesti Kaitseväe juhid väristavad kätt, kui on vaja näidata, et meil on riik, mis on valmis enda eest seisma, mis tunneb uhkust selle üle, et ta on olemas, et tal on sõdurid, et tal on hästi väljaõpetatud sõdurid, et tal on relvastus, et tal on motivatsioon.Nendest vastustest saime täpselt vastupidise mulje. Meil ei ole motivatsiooni, me oleme tublid siis, kui me kuskil õppustel võime karistamatult täristada. Aga seal, kus on tegelik konfliktioht, me poeme põõsasse. Sest me ei taha provotseerida. Keda provotseerida? Mida provotseerida? Samal ajal needsamad inimesed räägivad meile sellest, kuidas kõik on Eesti patrioodid, ka need, kes on hiljuti saabunud siia kusagilt Aafrika savannidest või Araabia kõrbetest. Nii kui nad oma jala Eestis maha panevad, on nad kohe Eesti patrioodid, lojaalsed kui mitte kodanikena, siis alaliste elanikena. Seda räägite ju teie, liberaalid, meile kogu aeg. Kõik, kes tahavad Eestisse tulla, on siin teretulnud ja niipea, kui nad siia on tulnud, on nad Eesti patrioodid. Ja siis selgub, et need, kes on võib-olla juba kolmandat põlve siin elanud, siin sündinud, aga võib-olla isegi neljandat põlve, on ühtäkki nii ohtlik kontingent, et nende ees ei või käia Eesti sõjavägi oma mundrites. Ja meie komandörid on väga targad inimesed, kui nad ütlevad sõduritele, et tõmmake tagasi, pugege põõsasse, pange dressid selga, ketsid jalga, jätke mulje, et te olete tervisejooksul. Piinlik! Väga piinlik!Ja kui me võtame siia juurde ka muu, siis, härra kaitseminister, ma pean ütlema, et teie jalge all maa hõõgub. Võtame siia juurde needsamad skandaalid selle orkestriga needsamad skandaalid! Te kiidate Martin Heremit – väga-väga kurb, aga ma ei saa teiega nõustuda. Martin Herem on väga vilets kaitsejõudude juht, väga vilets! Ta ei saa üldse aru sellest, et sellest, et tema vastutusel on tuhandete noorte meeste elud. Iga väejuhi vastutusel on tema alluvuses olevate sõjaväelaste elud. Eelmise valitsuse ajal pusis ta vastu sellele, et lisarahastusega osta ja täita need võimekuse lüngad, mis tagaks selle, et me ei ohverda oma väheseid sõdureid ülekaaluka vaenlase tule all. Õhutõrjevõimekus, rannakaitsevõimekus, soomusvõimekus, droonivõimekus, merevõimekus – neid lünkasid on meil veel palju. Me tahtsime nendest kaht kõige olulisemat, rannakaitsevõimekust ja õhutõrjevõimekust, lisada sel määral, et meie sõdurid ei oleks pardid, keda on võimalik ära noppida õhust droonirünnakutega, kopterirünnakutega, lennukirünnakutega. Sest need on meie inimeste elud. Ja selle peale räägiti meile pikka lolli juttu – vabandust, et ma nii jõhkralt ütlen! arengukavadest ja pikaajalistest plaanidest. Meie vastane ei küsi seda, kas meil on arengukavas ette nähtud õhutõrjevõimekuse tõstmine aastaks 2035 või hoopis aastaks 2055. Kui konflikt puhkeb, siis ta kasutab kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid selleks, et meie kaitsevõime võimalikult kiiresti halvata. Ja veel: me oleme pugenud kogu aeg NATO lepingu artikkel 5 ja liitlassõdurite selja taha. Aga ma esitan teile väga lihtsa küsimuse: mispärast peaksid Kansase poisid tulema siia meie eest sõdima, kui me ei ole kõige elementaarsemaid asju ise ära teinud? Ei, Kansase poisid ei tule siia, nad ei saagi siia tulla, sest nad ei saa üle Läänemere, kuna ükski Ameerika kindral ei lase ühtegi lennukit sõduritega lennata mere kohal, kus need lennukid kümnete, aga võib-olla sadade noorte

Jumala eest, ega me liitlaste kohta ju midagi ei ütle, meil hakkavad kohe käed värisema! Teil, härra minister, hakkavad käed värisema, Martin Heremil hakkavad käed värisema! Liitlaste kohta me ei saa ju midagi öelda, siis nad jätavad meid maha ja siis me oleme üksinda, aga ei iialgi enam üksinda! Vaat niisugused valearusaamad Eesti kaitsevõimest, meie enda käitumisest, meie enda uhkusest, meie enda valmisolekust ka lootusetusse lahingusse minna tuleb likvideerida. Ja ma arvan, härra minister, et me likvideerime need, kui me astume kaks sammu:

Ega see siis üleöö ei tulnud, see teadmine. Aga näe, tuligi üleöö teadmine, et meil on 2008. aastast selline korraldus olnud. Aga miks see nüüd päevakorrale kerkis? Kas see tähendab seda, et eelmised käsuandjad pidasid seda ebaoluliseks või see käsk sõnastati kuidagi teistmoodi? Või on see nüüd juba ajast ja arust? Aga vastust ei saa. Vastust ei saa! Öeldakse, et 2008 on 2008. Ja nii hakkavadki inimesed väikseid märke kokku panema. justkui liberaalid, kes eeldaksid seda, et peaks olema väga palju erisust, pluralismi ja kõike seda muud hästi-hästi palju, erinevus rikastab, aga Kaitseväe puhul või üldse vormi puhul peaks seda koomale tõmbama.Ega see ammu ei olnud, kui siin arvati, et ei ole meil mereväelasi nii palju ja lennuväe omasid ka nii palju, et paneme kõigile ühise mundri selga. See mundrisaaga oli juba enne seda. Nüüd siis 9. maist,

austust avaldama? Ei, seda me ka ei kujuta ette. Aga kas te seda kujutate ette, et Soomes ajateenijad korjavad jõulude aeg talvesõja veteranidele toetust? Ei, seda me ka ei kujuta ette. Aga seda me kujutame hästi ette, et kõigepealt liideti piirivalve ja politsei üheks. Neil oli sihuke munder, nüüd läks see sinna muuseumisse. Kaitseväe orkester ise läheb muuseumisse ja nende vorm läheb muuseumisse.

Just sellepärast olen ma Kaitseliidu Toompea malevkonna toetajaliige, et ma saan öelda seda, mida kaitseliitlased ei saa öelda, sest ka nemad alluvad hierarhiale. Mehed, kaitsetahtega ei mängita! Ja kui ikkagi on selline olukord, et tuleb kanda oma vastutusala ministri vastutust, siis võiks olla ka selge sõnum.

Kunagi ma vaidlesin Nikita Mihhalkoviga selle üle, mis on vene hingele oluline ja mis teda ühendab. Ja

naiseks saanud neiud, pilotka peas, sukad jalas, seal marsivad, kannavad pidulikult ja uhkusega mundrit. Ja kui nüüd sel aastal tuli välja, et Eesti poistele on öeldud, et parem ärge kandke mundrit, siis see on sügavalt piinlik. Aga see selleks. Aga see selleks. Ja nüüd selgus, et tegelikult see on vana asi. Ma vahepeal rääkisin ühe Eesti ohvitseriga ja peale oma küsimust küsisin veel, millal see tegelikult peale hakkas.

Ent see oli aastal 2007. Nii et asi hakkas peale juba siis, kui toonane peaminister Andrus Ansip suure skandaaliga selle kuju minema toimetas, ja kõik need järelmid on sellest kuni tänase päevani kohati tunda. Andrus Ansip oli Reformierakonna peaminister. Ja kui nüüd vaadata, kes oli toona Kaitseväe juhataja, siis see oli meie hea sõber Ants Laaneots. Ma ei tea, kus Ants on praegu.

kolleeg europarlamendist. Aga kes on olnud ministrid? Hakkame peale: Jürgen Ligi, Reformierakond; Jaak Aaviksoo, Isamaaliit; Mart Laar, Isamaaliit; Urmas Reinsalu, Isamaaliit; Sven Mikser, sotsiaaldemokraat;

Kui vaadata natuke eelmise aasta lõppu, siis kas mäletate, kuidas tuli agaraid ettepanekuid, mida teha? Ja mida tegi meie hea kolleeg Ants Laaneots koos mõne kolleegiga? Ta tegi ju ettepaneku Venemaa Föderatsiooni astuda. Mäletate, Urmas Kruuse oli seal ja ka Jüri Jaanson? Aga

ettepanek, mäletate, lahkuda NATO-st ja algatada Nõukogude Liidu taaskehtestamise pikk tee.Nii et kui vaadata neid asju laias pildis ja kontekstis, siis tegelikult mosaiigikillud lähevad kokku. Pole midagi imelikku, kui Reformierakonna mõjukad poliitikud omal ajal panid aluse sellele, et mine tea, ühelt poolt Ansip viis pronkssõduri minema suure käraga, aga tema head kolleegid Jürgen Ligi ja Ants Laaneots tagasid selle, et mitte vihastada neid venelasi, kes muuseas armastavad ja austavad mundrit. Kui Eesti sõdurid oleks seal oma mundris käinud, nad pigem tekitaksid aupaklikkust kui hirmu ja viha.Nii

võtab vastu otsuse, et Eesti poisid Eesti mundris seal ei käiks. Pole midagi imestada. Elame edasi!Aga aitäh, Kalle, et sa oled vähemalt otsustanud lõpuks julge mehena

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud kaitseminister!

Mundriau on selline mõiste, mis ei ole küll kuskile koodeksisse vist sisse kirjutatud, aga see on kirjutamata reegel. See on kirjutamata reegel kõigile sõjaväelastele,

Palun kolm minutit juurde! Palun! Aitäh! Ma mäletan oma sunniajastut Nõukogude armees. Kui seal ikka rihm oli sul liiga lõdvalt peal, siis oli isegi karts võimalik, rääkimata muudest asjadest. Vorm on see, mis on sümbol, ja sümboleid tuleb hoida.Tänase Tänase arupärimise tingis asjaolu, et kaitsejõud on kinnitanud, et staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin andis oma teenistujatele korralduse võimaluse võimaluse korral hoiduda 9. mail Filtri linnaku ümbruses Kaitseväe vormis ringi liikumisest. Seda põhjendati kartusega, et Eesti Vabariigis võiks Kaitseväe vormis avalikus kohas liikumise rebida kontekstist välja, asetada selle Eestit kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil. Öelge mulle, härra Laanet, kas see korraldus kaitseb Eesti mundri au? Mina ütlen, et ei kaitse, teie olete võib-olla teistsugusel arvamusel. Edasi, kui me kutsume noorsõdurid sõjaväkke, siis me enne seda reklaamime, kui tähtis on nende osalemine Eesti riigi Eesti riigi kaitsmisel, kui tähtis on olla Eesti riigi sõdur. Ja siis ühel hetkel marsib rivi ette väeosa komandöridest ja ütleb, et täna me mundrit ei kanna. Te ei osanud vastata minu küsimusele, kuidas see mõjub ajateenija moraalile. Mäletate? Mina ütlen, et see mõjub väga halvasti moraalile. Sellega antakse signaal, et kui on vaja peitu pugeda, siis võtke ruttu munder maha. Mundriaust me praegu ei räägigi. Kes on ajalooga rohkem tuttavad, teavad kindlasti seda, et teise maailmasõja lõpukuudel, pool aastat või nii, muutus väejooks

Põhimõtteliselt antakse sellise korraldusega ju tegelikult noorsõduritele juhis, et kui on häda, visake munder maha, kõndige minema. Te kindlasti ütlete, miks ma teen nii väikesest asjast nii suure probleemi, aga tegelikult see ei ole niimoodi. Ma tsiteerin karistusseadustiku § 446, mis ütleb, et võimu kuritarvitamise eest sõjaväes on karistuseks viis aastat vangistust. Öelge mulle, lugupeetud minister, milline õigusakt annab loa võtta mõningatel juhtudel munder

need sõjaväelased, kes on sellise korralduse välja andnud, rikkunud seadust. Ja mind hämmastab praegu see ka, et et ei teie ega ka Kaitseväe juhataja Herem ei ole algatanud mingisugust distsiplinaarmenetlust või juurdlust, miks selline käsk anti. Tegemist on ju võimu kuritarvitamisega. Ma tulen selle juurde veel tagasi sellest kohast, kus ma pooleli jäin, aga ma ei saa jätta märkimata, et

Kui ma varem vaatasin paraade ja nende esinemisi, siis mul oli uhkus südames, mul oli selline hea tunne, et vaadake, milline on meie sõjaväe orkester. Aga andke andeks, kogu oma lugupidamise juures nende muusikute ja nende oskuste vastu

See näitab, kui tähtis on munder, kui tähtis on mundriau, lugupeetud kaitseminister. Ja kuna teie ei ole andnud ühtegi signaali selle kohta, et teil oleks kavas olnud või on käimas mingisugune võimu kuritarvitamise protseduuri uurimine, siis tuleks teil – ma tean teid kui sirgjoonelist sõjaväelast

istungi juhataja! Hea Kalle! Tegelikult sa fraktsioonis andsid meile juba konkreetse vastuse, et see oli viga ja see parandatakse. Ja sa kordasid seda siin ja tegelikult sellega on asjad selged. Ma sellesse teemasse rohkem ei lähegi, sest sellest on palju räägitud. Aga ma kasutaks oma võimaluse ära hoopiski selleks, et vaadata üle meie kaitsekulude ja võimearenduste seis ja arutada, kuidas me olukorrast, kus me oleme,

kümnendi lõpuni. Ütlen kohe, et sellist otsust me ei saa ega tohi teha. Loomulikult olen rääkinud sinuga ja ka lugupeetud proua rahandusministriga, miks me seda teha ei tohi, ja

Loomulikult selleks, et seda teha, tuleb rikkuda jätkuvalt Euroopa Liidu stabiilsuskriteeriumi. Aga kuna meie julgeolekuolukord on selline, nagu ta on, siis me peaksime selleks luba küsima Euroopa Keskpangalt või ka teistelt vastutavatelt institutsioonidelt kuni Euroopa Komisjonini välja. Ma ei tea täpselt, kuna ma ei ole rahandusinimene, kelle käest kõik need load on vaja saada,

Kui Ameerika Ühendriigid hakkaks samast põhimõttest lähtuma, et viime eelarve tasakaalu, siis selle hind oleks ilmselt see, et nad likvideeriks Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse. Seda nad sel juhul teeks. Kuidas me saame eeldada seda, et meie kõige võimsam liitlane võtab võlgu selleks, et sõdida meie eest, aga meie siin rinderiigina ütleme, et meile on kõik muu hoopis tähtsam? Kuidas me saame seda teha? Me ei tohiks seda teha ega saaks seda teha ja seepärast ma kutsungi valitsust üles, et need kärped, mis puudutavad sõjalist riigikaitset ja sisekaitset, tuleks tühistada. Nende üle ei ole mõtet arutleda. Vastupidi, meil on vaja mõlemas valdkonnas rahastust otsustavalt suurendada, et meie riik selles julgeolekuolukorras üldse võiks edasi kesta. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Henn Põlluaasa!

Austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Head kolleegid! Ei ole mitte midagi häbiväärsemat kui karta, et Eesti Vabariigis võiks Kaitseväe vormis avalikus kohas liikumise rebida kontekstist välja ja asetada Eestit kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil. Vastupidi, Eesti Kaitseväe vormis liikumine avalikus kohas, sõjaväeüksuste ümbruses ja loomulikult nendes üksustes on uhkuseasi. uhkuseasi. See tekitab aukartust ja see on ka üks osa tänapäeva propaganda‑ ja hübriidsõjast, kui nähakse, et Eesti mehed, Eesti pojad kannavad uhkusega oma vormi, ei karda kedagi ja on valmis ükskõik millisele vaenlasele vastu astuma. Aga võta näpust, vaenlasele ei tohi vastu astuda, vaenlase ees ei tohi üldse mundrit kanda ükskõik millisel sellisel päeval või olukorras, kus kellegi meelest võib Eesti mundri kandmine olla provokatiivne. See on täiesti absurdne. Aga see asi tegelikult ei piirdu ju üldse Eesti mundri kandmisega. Hea kolleeg Peeter Ernits tõi välja, mis aastal tegelikult vormi kandmise keeld tuli ja kes olid selle taga. Ja see ei piirdunud ju üldse mitte ainult vormi kandmisega avalikus ruumis. Tegelikult täpselt sellestsamast ajast, 2007. aastast pärineb ka see, et sellelsamal tähtpäeval viivad Eesti kaitseväelased meid okupeerinud sõjaväe langenutele ja muudele tegelastele, kes osalesid Eesti vallutamises, eesti rahva hävitamises, mälestuspärgi ja austavad neid. Nagu ma enne oma sissejuhatuses arupärimisele mina ei tea mitte ühtegi riiki maailmas peale Eesti, kes sellisel viisil austab oma riiki okupeerinud armeesid. Kahjuks tuli välja, et meie kaitseminister ei ole sellest teadlik. Ma lähen tagasi ajalukku ja tuletan meelde

Seda, kuidas Eesti ministrid ja kaitsejõud viisid pärgi pronksokupandile. Ma siit loen mõned kohad. Esimesena asetasid pärja pronkssõduri juurde kaitseväelased. Seejärel avaldasid austust peaminister Ansip, rahvastikuminister Urve Palo ja kaitseminister Jaak Aaviksoo. Avalikus kohas keelati Eesti vormi kandmine ära, aga pronksokupandi juurde mindi austust avaldama Eesti mundris! Ja seejärel – alles seejärel, pange tähele! –, jätkusid mälestusüritused pärja asetamisega Eesti kaitselahingutest osavõtnutele Maarjamäel. Prioriteet oli paika pandud, kes on olulised, keda tuleb mälestada, keda tuleb austada, keda tuleb ka ilmselt põlata, sest ega ju kaitselahingute

suunatud pealetungivate punahordide poole ehk itta ja Venemaa suunas. Ja sealsamas all on punaväelaste monument, milliseid on meil üle Eesti üle 200, kus on Stalini tsitaat, et Nõukogude kodumaa eest langenutele. Ja sinna viib ka Eesti Kaitsevägi, nii nagu ta viib pronksokupandi juurde, pärgi igal aastal ja sellelt pärjalt me loeme, et see pärg on Eesti rahvalt. No tule taevas appi! Kas tõesti me ülistame seda, et meid okupeeriti, meid hävitati, meid küüditati? Ja me peame selle eest olema tänulikud, me viime isegi pärja neile terve rahva nimel.Samas nimel.Samas me ei ole tegelikult kuulnud ka mitte täna ministrilt, miks seda kõike tehakse. Miks? See küsimus on vastuseta. Kuidas on sellised otsused üldse vastu võetud? Ei tohi Eesti vormi kanda, aga okupante peab austama! austama! Ja iga aasta viivad selle pärja nende ausammaste juurde, punaarmeelaste ausammaste juurde meie Kaitseväe kaplanid, kes on selleks sunnitud, aga kes teevad seda Eesti Eesti Kaitseväe mundris, sest sinna tohib minna Kaitseväe mundris, aga mujal ei tohi ennast üldse näidata, tuleb dressipükstes mööda seinaääri hiilida. Ja on

kaitseministriga. Kahjuks mundri kandmise keelust ei ole ma lihtsalt teadnud varem rääkida, sest seda otsust on väga kiivalt varjatud alates 2007. aastast. Väga hea, et see lõpuks välja tuli, oleks pidanud juba ammu välja tulema. Viimati rääkisin kaitseminister Jüri Luigega, kasu pole sellest olnud. Ma loodan, härra kaitseminister, et tänastest aruteludest ja juttudest on kasu ja lõpeb ära nii Eesti kaitsejõudude vormi häbenemine ja peitmine kui ka okupatsioonivõimu sõdurite austamine ja neile pärgade viimine. Ma loodan, et te lõpetate selle ära. Aitäh ja jõudu selleks! Aitäh! Arupärimisele vastajal on õigus ka läbirääkimistel osaleda ja minister on selleks soovi avaldanud. Palun! vabandust! Minister peab kõige viimasena sõna võtma. Urmas Reinsalu ma ei näinud. Andke andeks! Urmas Reinsalu, palun! minutit, kolm minutit lisaaega. Austatud rahvaesindus! Kõigepealt tänu härra kaitseministrile selles piinlikus loos selguse toomise eest! Ma arvan, et kaksipidi mõtlemist olla ei saagi, selles asjas peab valitsema selgus. Ja Eesti Vabariigis taganeda nii tundlikul teemal ei ole mõeldav. mõeldav. Mis puudutab meie riigikaitset, meie rahva julgeolekut, siis meie ootus praeguses ohuolukorras peab olema selline, et me panustame oma riigi kaitsesse enam, mitte vähem. Enam, mitte vähem! Ja on muret tekitav, et kui me kõneleme tervikuna meie riigikaitsest ja sellest, et meie Kaitsevägi peab tõrjuma

read, et riigikaitse rahastamisel lähtutakse kehtivatest kavadest, ent kahjuks on minu käsutuses informatsioon, mis lubab väita, et sellest ei peeta kinni.

riigikaitse arengukavas planeeritud kaitsevõime eesmärkide saavutamise suunas. Need on mõlema brigaadi väljaarendamine, merekaitse ja Kaitseliidu baasil maakaitse.

aeglasemini". Valitsemisalas kavatsetakse 270 töötajat koondada-vallandada, koosseisu vähendada. Mida see tegelikkuses tähendab? Kas Putin oma võimalikes agressiivsetes plaanides lähtub Eesti riigi eelarvestrateegiast ja lähtub sellest, et Eesti Vabariik tõmbab oma riigikaitsekulusid planeerituga võrreldes kokku? see siis tähendab, et meie võime eeldada, et võimalik agressiivne akt Venemaa Föderatsiooni poolt on sellevõrra vähem tõenäoline? Mida tähendavad need kärped riigi eelarvestrateegia perspektiivis, kus aastatel 2024–2025 väheneb kaitsekulu 2,02%-ni? Oomenlikult ennustas Kaitseväe juhataja Martin Herem 23. märtsil Riigikogus, mida see tegelikkuses tähendab. Ma tsiteerin: "Kui kaitsekulu jääb praeguste prognooside kohaselt 2% juurde [– nagu see praegu vastu võetud ja kinnitatud riigi eelarvestrateegias on –], oleme vastase jaoks tänasest vähem ohtlikud ja peame Kaitseväge vähendama.

Teisisõnu, see on Kaitseväe juhataja kui valitsuse kõrgeima sõjalise nõuandja hinnang olukorrale. Me oleme praegu ohuolukorras

kavades ettenähtuga võrreldes oma kaitsevõime väljaarendamist pidurdama. Ja mille nimel me seda teeme? Mis on see paatos, mis on paleus? Me kõnelesime siin sümbolite keeles sellest, et Georgi lindid ei tohi peale tungida, vaid Eesti Vabariigi munder peab säilima ja olema avalikkuses. Ei tohi taganeda Eesti Vabariigi munder, samamoodi nagu sümbol on Kaitseväe orkester.

Me kõneleme sellest, et ülemad ei tohi anda korraldust, et kaitseväelased ei kannaks vormi.

lastakse selga, kui nende kärbetega minnakse selle aasta suvel järgmise aasta eelarvet tehes planeeritud mahus edasi. Seda ei tohi lubada, sellele tuleb tõmmata selge punane rist peale! Siin on rida rea järel, lehekülg lehekülje järel neid küsimusi, mis meie kaitsevõime valdkonnas saavad mõrastatud. Ja küsimus on, mille nimel. Mille nimel? Küsimus ei ole ju kokkuhoius, me saame suurepäraselt aru, et küsimus on poliitilistes prioriteetides. See raha, mis võetakse ära järgmisel aastal Kaitseväelt – me ju teame, kuhu see raha läheb.

Ehitame neid ministeeriumimaju aastate pärast, aga tegeleme praegu sellega, mida meie rahvas ootab: et me kaitseksime rahvast ettemääramatu, surmavalt ohtliku ja vaenulike kavatsustega riigi eest. Ja selles Ja selles küsimuses ma loodan väga, härra kaitseminister, et te tulete kõnetooli ja annate meile kindla kinnituse, et need asjad olid vead, et see oli viga, et te tõmbate puruks need kärpepaberid ja annate kindluse, et me viil viilu kaupa ei mõrasta oma riigikaitset. Ma loodan, et see juhtub siin kõnetoolis ja me saame rahulikult ja naeratades ühiselt edasi minna. Praegu on kõige tähtsam ja otsustavam hetk, kuna kaitseministril on selle jaoks parlamendi kõnetool. Ma palun siia kõnetooli kaitseminister Kalle Laaneti. Aitäh! Kalle Laanet, palun!

Kui oponendid võtavad nii pikalt ja palju sõna minu tegevuse kritiseerimiseks, siis ma olen midagi teinud ikka niimoodi, et see läheb hinge.Ma tulin just täna lõunaks tagasi Eesti kagupiirilt. Natuke aega tagasi oli siin üks härrasmees, kes kritiseeris, kuidas ma mitte millestki mitte midagi aru ei saa, aga temal oli võimalus anda tunduvalt suurem hoog Eesti piiri väljaehitamisele. Ei ole kahjuks olnud seda suurt hoogu. Ainult suured sõnad. Praegu oleme olukorras, kus kahe ministeeriumi ministrid on valmis tegema tõsiseid jõupingutusi, et Eestile pakkuda suuremat julgeolekut, sest sise- ja välisjulgeolek on üks tervik. Neid ei saa vaadata mitte kuskilt poolt eraldiseisvalt.Tuletan veel seda meelde, et 2008. aastal oli kaitseminister Jaak Aaviksoo ja ei maksa siin keerutada juttu, et 2007 tehti kõnealune otsus ja et Jürgen Ligi oli see. See ei olnud niimoodi. Spinne, poliitilisi spinne on siit muidugi väga hea teha.Tulen teha.Tulen järgmise aasta eelarve juurde. 2022. aasta kaitse-eelarve kogumaht kasvab võrreldes käesoleva aasta omaga 59,4 miljonit eurot ehk 9,2%. Sellest investeeritakse kaitsevõimesse 277 miljonit eurot. See on läbi aegade suurim investeeringute maht. Mida me teeme? Hoiame kinni eesmärgist hoida tegevväelaste keskmine palk 30% üle Eesti keskmise palga, suurendame ajateenijate arvu 3500-lt 4000-ni. Eriliselt prioriteetse valdkonnana otsustati luure ja eelhoiatusega edasi minna ja tõsta nende võimekust lisaraha abil, mille ma ka riigieelarve kontrolli erikomisjonis välja tõin. Kaitseväe orkester ei kao mitte kuhugi, vaid läheb Kaitseministeeriumi alluvusse ja sõjamuuseumi juurde. Jätkame merekaitse arendamist laevatõrje raketivõime loomisega ja meremiinide hankimisega, kokku 56 miljonit eurot. Eesti jätkab olulise võimearendusena laevatõrjerakettide hankimist iseseisvalt, kuna Läti otsustas raha puudumise tõttu ühishankest loobuda. Investeeringud relvastuse arendamiseks ning laskemoonavarude täiendamiseks on perioodil 2021–2025 kuni 382 miljonit eurot. Kaugtulevõime uuendamiseks hangitakse Kaitseväele 120 mm miinipildujaid. Jätkame liikursuurtükkide K9 Kõu hankimist, mõlemad brigaadid saavad 12 liikursuurtükki. Kaitseväelased saavad uue põlvkonna modulaarsed kuuli- ja killuvestid. Jätkub automaatide väljavahetamine. Eesti kaitsetööstus ehitab välja jalaväe lahingumasinate CV90 toetussoomukid. Oluliselt paranevad Kaitseväe soomusüksuste väljaõppevõimalused, keskpolügoonil ehitatakse välja soomukilasketiirud. õhuturve. Renoveerime Ämari lennuraja, mis tagab, et liitlaste lennukid tulevad siia ka edaspidi õhuturvet tagama. Samuti teeme täiendavaid investeeringuid, et renoveerimise ajal jätkata õhuturbemissiooniga Tallinna lennuväljalt. õppused ja regionaalne koostöö. Regionaalne koostöö saab uue mõõtme, järjest rohkem õppusi toimub piiriülesena. Kaitseväe suurõppus Siil viiakse järgmisel aastal esmakordselt läbi nii Eestis kui ka Lätis.

Minu arvates me peaksime rahvaesindajatena mõtlema selle peale – ma julgen ennast ka rahvaesindajaks nimetada –, kas need sõnad, mis siit maha öeldakse, kahjustavad või tugevdavad Eesti kaitsevõimet, nii riigis sees kui ka välisvaenlaste Mõelgem sellele! Aitäh! Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seederi 10. mail esitatud arupärimine korralduse kohta mitte kanda Kaitseväe vormi. Arupärimine on esitatud peaminister Kaja Kallasele. Arupärijate nimel, Urmas Reinsalu, palun!Viis Viis minutit.

avalikkusele esitatud väiteid 9. mail antud korralduse kohta Kaitseväe vormi asemel kanda tsiviilriideid. Me palume selgitada neid tehiolusid proua peaministril ning anda ka omapoolne hinnang sellele.

Mida see ikkagi tähendab olukorras, kus kõik ohuhinnangud on punases, kus ohuhinnangud ütlevad, et meil on ettemääramatute kavatsustega

–riigikaitse arengukavas plaanitud kaitsevõime eesmärkide saavutamise suunas: mõlema brigaadi väljaarendamine, merekaitse, Kaitseliidu baasil maakaitse. Proua peaminister, öelge siis, mida tähendab maakeeli sõjaliste võimete arendamise seisukohalt sõna "natukene"? Väga hellitavad sõnad on tekkinud meil nii tõsise teema puhul, nagu see on kaitse, rahastamine, otsused, sõjaline suutlikkus. Ja samamoodi on asi kuidagi väga segaseks ja ähmaseks aetud: kas siis kärbitakse või ei kärbita? Ka eelmises kõnes härra kaitseminister ütles, et midagi ei kärbita, vastupidi, kasvab. Kasvab küll, aga ma loen Kaitseministeeriumi ametnike tehtud memo ja tsiteerin seda: nelja aasta peale hoiab Kaitseministeeriumi valitsemisala kokku hinnanguliselt 71 miljonit eurot, liikudes – ja pange nüüd tähele jälle! – mõnevõrra aeglasemini.

Kaitseminister ütleb üht, siseminister ütleb, et on nii ja võib ka naa olla. Paluks ka selles küsimuses selgust luua, sest see on meie riigi Kaitsevägi. Valitsused tulevad, valitsused lähevad, aga vajadus Eesti riiki kaitsta ja Eesti riigikaitsesse panustada ei kao ära. Putin ei võta oma võimalike ambitsioonide realiseerimisel aluseks riigi eelarvestrateegia numbreid.

Sellepärast me peame aru saama, et see on kõige rumalam samm praegu. See on vale signaal liitlastele, see on vale signaal sõpradele ja see on ka väga vale signaal vastastele. Me läheme riigikaitsekulusid vähendama ja öeldakse, et seda on vaja kärpimiseks. Aga mul on väga konkreetne ettepanek. Proua peaminister, teate, ma tulen alati appi, kui on vaja leida konstruktiivne lahendus, ja see abi on väga lihtne. Keskkonnaministeeriumi uus maja Keskkonnaministeeriumi uus maja ei ole koloss, mida Putini sõjavägi kardaks. See ei ole seda! Ehitame selle mõne aasta pärast. Jah, tublid ametnikud väärivad seda maja, aga praegu me peame arendama riigikaitset. Järgmise aasta riigikaitsekulude kärbe ongi võrreldav selle uue Keskkonnaministeeriumi majaga. Ma saan ambitsioonist aru. Valitsusel on oma poliitilised eesmärgid, on eesmärk ehitada Põhja-Euroopa kõige suurem palkhoone selle Keskkonnaministeeriumi maja näol, aga minu ettepanek on väga lihtne: lükkame selle maja ehitamise edasi. Küll tulevad ka paremad ajad, praegu me ei saa riske riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas võtta. Äärmiselt kahetsusväärne on kogu see poleemika kõigi nende vastuokslike ja eksitavate väidetega, mis paraku valitsuse hiljutiste otsuste selgitamisel on kõlanud. ma annan teile võimaluse vastata kirjalikus tekstis toodud küsimustele, mis puudutasid 9. maiga seotud sündmusi. Ja ma annan teile, proua peaminister, võimaluse siit rahvaesinduse saalist öelda üks selge sõnum:

Kas vastab tõele, et Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni ajateenijatele anti 9. mail korraldus kanda Kaitseväe vormi asemel tsiviilriideid ja kes sellise korralduse andis? 7. 7. mail andis staabi- ja sidepataljoni ülem oma teenistujatele korralduse võimalusel hoiduda 9. mail Filtri linnaku ümbruses vormis ringiliikumisest. Kaitsevägi hindab pidevalt olukorda nii füüsilises kui infokeskkonnas ning kohandab oma tegevusi ja meetmeid, et vähendada asjatuid riske ning tagada pidev võitlusvõime. Selliselt on ohuhinnangut koostatud ning antud liikumissoovitusi 9. maiks alates 2008. aastast. Lihtsalt tuletan meelde, kes olid kaitseministrid: perioodil 2007 – 2011 Isamaast Jaak Aaviksoo, 2011–2012 Isamaast Mart Laar, 2012–2014 Isamaast Urmas Reinsalu, 2016– 2017 Isamaast Margus Tsahkna, 2017– 2021 Isamaast Jüri Luik.

"Otsuse tagamaa oli soov võtta propagandakanalitelt ära võimalus rebida kaitseväelaste liikumine antud piirkonnas kontekstist välja ja asetada neile sobivasse meid kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil. Eesti-vastases infotegevuses kasutatakse ära iga võimalust meie näitamiseks negatiivses valguses ja tegu oli teadliku otsusega, et mitte selleks võimalust anda."Kolmandaks: kui selline korraldus anti, siis kas te mõistate, millist sümboolset väärtust see omab olukorras, kus lehvitatakse Georgi lintidega ning Eesti riigivõim keelab oma kaitseväelastel vormi kandmise ja soovitab erariietes vaikselt väeosasse hiilida? Kas see ei ole taganemine Eesti Vabariigist? Endine kaitseminister Urmas Reinsalu, kas see oli taganemine Eesti Vabariigist, kui teie olite samamoodi sellise korralduse taga? Kaitsevägi ei karda vormi kanda ega häbene seda. Praegune kritiseerimine, vastandumine, lõhestamine panustab Eesti-vastasesse tegevusse rohkem kui mõne kaitseväelase liikumine tsiviilriietes. Eesti julgeolek on jätkuvalt tõhusalt tagatud ja kaitseväelased panustavad sellesse iga päev kõige tõhusamal viisil, järgides riigile antud tõotust: "Tõotan jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest, pidada kinni Kaitseväe distsipliinist ning täpselt ja vastuvaidlematult täita kõiki oma kohustusi, pidades meeles, et vastasel korral seadus mind rangelt karistab." See vanne püsib vankumatuna. Aitäh! Urmas Reinsalul on protseduuriline. Palun!

härra Riigikogu aseesimees, oli ju tegelikult kahes asjas. Esiteks, küsimus selle kohta, milline on peaministri hinnang, kas tegemist on taganemisega Eesti Vabariigist, ja teiseks ma arvan, et me peaksime andma võimaluse peaministril kasutada seda kõnetooli, selgitamaks riigikaitsekärpeid ja seda olukorda. Kas minu mõttekäik on arusaadav ja milline on teie hinnang, härra istungi juhataja? Aitäh! Mõttekäik on väga arusaadav, aga ma ei hakka andma hinnanguid ega tõlkima arupärimisele vastamise käigus öeldud lauseid.

on mõneti üllatav. Aga tulles selle küsimuse juurde, siis sellise korralduse, nagu me siit loeme, on andnud staabi- ja sidepataljoni ülem oma teenistujatele. Põhjendused, miks see sai antud, on ju ka välja toodud. Kas see on ajale jalgu jäänud, seda saavad otsustada Kaitseväe juhid. Kaitseväe juht on oma arvamust ka selles osas avaldanud, kuidas Kaitseväes tegutsema peab. Urmas Reinsalu, protseduuriline. Muidugi on kahju, härra istungi juhataja, kui kõikidest küsimustest oma valitsemisalas ei tea. Aga mind üllatab see küsimuse osutuspaatos, härra istungi juhataja,

või tuli see ka neilepost factumüllatusena seoses sellega, et ajakirjandus seda käsitles? Samamoodi võiks väita ükskõik milliste pahanduste kohta, mis on ühes või teises valitsemisalas, olgu see seotud rahapesu või mõne muu asjaga, mis on juhtunud mingisuguse valitsuse ajal, otsekui see oleks mingisugune inkrimineeriv loogika. See võib nii olla, kui on tegemist hoolsuskohustuse mittejärgimisega, aga see kindlasti ei tähenda mingit automaatset seost. Oluline ongi, kuidas reageeritakse, kui informatsioon välja tuleb. Kas istungi juhataja tõlgendus on minu küsimusega kattuv? Siin oli hästi mitu küsimust ja ma neile tõlgendust andma ei hakka. Ma siiski soovitan saadikutel küsida arupäritavalt, millal ta mida teada sai, siis on kõige kindlam. Mina ju ei oska vastata, millal kaitseminister või peaminister mõnest dokumendist teada sai. Alar Laneman, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul on küsimus, mis puudutab pigem põhjuseid ja seda, mis nüüd edasi võiks saada. Kas teil on teada, kas Kaitsevägi ja Kaitseministeerium on teinud mingi mõju-uuringu, mismoodi see ebameeldiv olukord

tehtud või kavatsetakse teha mingi uuring, kas see mõjus hästi kaitsetahtele või mõjus halvasti? Ja kas sealt tulenevad ka mingid järeldused? On väga kummaline, et ühe väeosa ülema peas selline korraldus võib sündida. Kas siin peaks midagi koolituses muutma? Aitäh! Ei ole teada selliseid uuringuid. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, auväärt peaminister! Selle arupärimise ja eelmise arupärimise sisu on üks ja sama. Kaitseminister oli väga kidur oma vastustes, vastas lühilausete ja lühivastustega, ja teie olete sama kidur. Tegelikult te arupärimisele vastamises ei avanudki oma hinnangut toimunule. Või õieti, kui ma nüüd kuulasin kaitseministrit ja teie vastust, siis kaitseminister ütles vähemalt selgelt välja, et ta mõistab selle hukka ja leiab, et tulevikus taolisi korraldusi andma ei peaks. Teie vastasite, et põhjendused on antud, kuidas Kaitseväes need asjad toimuvad, ja te ei ole siiamaani öelnud oma isiklikku hinnangut ja hinnangut peaministrina. Kas te annaksite selle hinnangu siiski arupärimisele vastates ja minu küsimusele vastates? Ja teiseks,

Aitäh! Kaks küsimust. Esiteks, hinnangut ei ole siin arupärimises küsitud, aga kui 2008. aastast on niimoodi toimitud, siis ilmselt on sellel teatud põhjus. Kui see asi on aja ära elanud, siis vastavalt ka toimitakse.Nüüd 3. mai piirangutest. Lihtsalt meil on selline tava, et me kaks nädalat varem teeme need otsused ja otsused 3. mai piirangute kohta olid tehtud koos otsusega 26. aprillil piirangute leevendamise kohta ehk kaks nädalat varem. Sellest me teavitasime avalikkust täpselt sellises korras, nagu me seda teavitasime, ja vähemalt "Aktuaalses kaameras" loeti need asjad maha ja ka igal pool mujal, kus avalikkusele infot antakse. Nii et seda me kindlasti absoluutselt ei varjanud, vaid rääkisime sellest. Aitäh! Urmas Reinsalu! Aga ma ei näe teda saalis hetkel. Tuleme tema küsimuse juurde tagasi, kui ta on siin. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud peaminister! Te just mainisite, et ju siis kaitseväelased ja ametnikud olid targad, kui nad sellist piirangut rakendasid 2008. aastast. Aga teie olete peaministrina ka riigikaitse juht, kriisikomisjoni juht, ehk te aitate modelleerida mingit sellist riski, kuidas saaks Kaitseväe vorm nii rahumeelsel üritusel, mida ka politsei ei pidanud eriti muret tekitavaks ei koroona kontekstis ega muus kontekstis, ometigi provokatsioone tekitada? Niimoodi võib igal pool provokatsioone tekitada, kus on Kaitseväe vorm – keegi seisab kaitseväelase selja taha, teeb pilti klounikostüümis, ja ongi provokatsioon. Kuidas te seda hindate? Loogiliselt võttes, mis siis 2008. aastast võis seda põhjustada? Me mäletame, et 2007. aastal toimusid pronksiöö rahutused ja ilmselt sellega seonduvalt 2008. aastast sellised soovitused ongi antud.

kohta, et Kaitseväe orkester nüüd läheb ära teenistusest, sest teenistuskohti on tarvis Kaitseväkke tagasi tuua. See tähendab seda, et mundri kandmise õigus läheb neilt ära. Kuidas Kaitseväe orkester hakkab tulevikus esinema, kas erariietes või teete talle eraldi mundri?

Kaitseväe juhataja on oma arvamuse öelnud ja ilmselt on ta öelnud seda ka staabiohvitseridele. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Teie jutust nii täna kui ka varasematel kordadel on väga selgelt aru saada, et teie ei langeta otsuseid. Teie ei võta vastutust, te lükkate otsuste langetamise ja vastutuse võtmise alati mingitele teistele institutsioonidele ja teistele isikutele. Antud juhul on see Kaitsevägi, Kaitseväe juhataja see, väeüksuse komandör, ka eelmised ministrid on need, kes on vastutavad, aga teie ei ole vastutav. Teil on kogu aeg see "teie ise". Aga mina ütlen, et teie ise olete praegu vastutav. Teie ise olete vastutav kaitsekulude kahandamise eest. Teie ise olete vastutav selle eest, et Eesti munder seljast ära võeti. Teie ise olete vastutav selle eest, et Eesti loobub iga sõjaväe aust ja uhkusest ehk orkestrist. Teie ise olete vastutav selle eest, kui mingi jupijumal otsustab kriisiolukorras, et me teeme hääletu alistumise, sest vastupanul pole mõtet. Teie ise olete vastutav! Kas te saate sellest aru? Aitäh, Teie maailmas olen ilmselt tõesti mina see, kes käib ja kõigile korraldusi jagab, sh seda, mida keegi võib selga panna. Aga me äsja kuulsime siin, et eelmine kaitseminister isegi ei teadnud sellest. Nii Nii et ma ei tea, kes tol ajal neid korraldusi andis, igal juhul mitte kaitseminister ja tõenäoliselt ka mitte peaminister. Ma arvan, et need asjad käivad täpselt nii, nagu need käivad. Meil ongi erinevad juhtimistasandid ja täpselt niimoodi need asjad peaksidki riigis toimima.

jutust jäi selline mulje, et te ikkagi tegelikult vist teadsite seda praktikat. Võib-olla oli tolleaegne Kaitseväe juhataja teid sellest informeerinud. Igatahes te proovisite kuidagi seda

kaitseminister ja teie kannate peaministri vastutust. Te siis teadsite ja ei pidanud lihtsalt vajalikuks seda praktikat muuta ja nüüd, kui ajakirjandus selle avaldas, siis olite sunnitud lihtsalt möönma, et olukord oli nii? Suur Aitäh! Me täna kuulsime, et isegi endised kaitseministrid ei teadnud sellest praktikast, seega ei peaks olema üllatav, et ka mina ei teadnud sellest enne mitte

aga te heidate mulle ette, et mina ei teadnud. Samas teie enda minister ütleb, et ta ei teadnud sellest mitte midagi. Peeter Ernits, palun!

Ja kõik Isamaa ja sotside ja Eesti 200 kaitseministrid käitusid samamoodi. Aga ma küsin, kas see on normaalne, et peaminister ütleb, et ta ei tea, millised käsud Kaitseväes on, ja eriti veel seda, et tuleb häbeneda oma mundrit 9.

sellise kuriteo nagu võimu kuritarvitamine: ülema poolt võimuliialduse, võimupiiridest või teenistusvolitustest üleastumise eest määratakse karistus kuni viis aastat. Küsimus on selles: kuna ei ole teada, et selline vormiriietuse mahavõtmine on legaalne, siis kas te kavatsete algatada menetluse selle suhtes, mispärast seda tehti ja kas võimu kuritarvitati? Aitäh!

Jah, kodukord ütleb, et küsimustele tuleb vastata võimalikult sisuliselt. Järgmisena Helle-Moonika Helme. Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Tuleks tagasi nende süüdistuste juurde Isamaa kaitseministrite suunal. See on muidugi hästi sümptomaatiline, et me kuuleme Eesti Vabariigi peaministri suust jätkuvalt sellist lasteaialastele omast retoorikat: "Tädi, tädi, tema tegi ka!" Tuletan meelde, et siiski sai see mundrist loobumise saaga alguse Reformierakonna ajal, vahepealne aeg ei ole oluline. Oluline on ikkagi see, et Reformierakond tegi seda jälle. Ja julgeolekuolukorrad on väga dünaamilised, praegu on selgelt näha idapoolne sõjaline aktiviteet lääne suunal, mistõttu selle aasta 9. mai otsus on eriti kahetsusväärne. Reformierakonna ministril oli võimalik käituda selles olukorras mitteallaandlikult ja argpükslikult, vaid riigimehelikult. Ja seda asjaolu me siin täna

ilmselt mitte. Lugupeetud peaminister, arupärimise mõte on see, et saadikud küsivad ja minister vastab. Uno Kaskpeit, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma kuulan siin teie vastuseid ja te ütlete pidevalt, et te ei olnud kursis, te ei teadnud, kes mida peaks tegema. Kas teile ei tundu, et peaks nagu

oma teenistujatele, siis ma teadsin seda sellel hetkel, kui see korraldus anti? Siis ma ju valetaksin, ma ei teadnud seda. Kui isegi eelmine kaitseminister ei teadnud, et selliseid korraldusi antakse alates 2008. aastast, siis ei saa ma öelda, et ma

Ma tahaksin ära õiendada selle, et lugupeetud peaminister ei saa teada, missugused diskussioonid, korralekutsumised, väitlused või märkuste tegemised olid eelmises koalitsioonis koalitsioonipartnerite vahel. Ma ei mäleta, et Kaja Kallas oleks olnud Stenbocki majas või kusagil mujal, kus meil sel teemal vestlused olid. Ja ma võin teile kinnitada, et meie erakonna esindajad, meie erakonna ministrid tegid minister Jüri Luigele märkuse, et ei sobi viia viia Eesti rahva nimel pärga 9. mail. Võin seda kinnitada. Sel teemal oli jutuajamine. Teie ei tea seda ja seetõttu ärge süüdistage meid. Aitäh! Aga kui te tegite märkuse, siis sellest ei olnud ju mingit abi, siis te olite ...

Aitäh! No tõepoolest ajab imestama see jutt, et peaminister mitte midagi ei tea. Mäletatavasti ei teadnud peaminister ka mitte midagi, kui oli politsei ülemäärase jõu demonstratsioon siin Toompeal olnud demonstrantide aga pärast tuli välja, et teadis küll. Politsei informeeris teda väga täpselt ja peaminister oli kõigega kursis. Tegelikult mul on väga kahju, et teie usutavus on kõikide nende keerutamiste ja teiste süüdistamise tõttu praktiliselt nulli lähedale langenud. Aga ma tahan küsida selle kohta, et samal ajal, kui hakati seda vormi kandmist keelama, see oli peaminister Ansipi ajal, hakkas hakkas Kaitsevägi viima pärgi okupatsiooniarmee mälestusmärkide juurde. Selle viis esimest korda läbi peaminister Ansip ja seda jätkatakse samamoodi siiamaani. Sellest me oleme siin rääkinud, et me oleme protesteerinud selle vastu. Palun teie hinnangut, kas selline asi on üleüldse vastuvõetav ja sobilik! Aitäh!

Järelikult see on selline tava, mida hoitakse elus. Nüüd on selline pikantne seis, et meil on kaks küsimust kirjas, aga ühte küsijat pole saalis ja teisel pole võimalik teist küsimust esitada. Ahaa, Kert Kingol on küsimus. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja peaminister! Te olete siin korduvalt viidanud, et Isamaa kaitseminister vastutas ja Isamaa kaitseminister vastutas. Ütlen siin, et Isamaa kaitseminister vastutas siis, kui tema oli kaitseminister, mitte praegu. Aga hetkel me räägime ikkagi sellest, et kaitseminister on reformierakondliku kuuluvusega inimene ja peaminister on Kaja Kallas. Palun nüüd teie selgesõnalist põhjendust, millistel argumentidel ei soovitatud 9. mail kaitseväelastel vormi kanda! Nüüdseks, praegusele arupärimisele vastama tulles peaks teil olema juba need põhjused ja argumendid teada. Ma eeldan, et te ikkagi natuke valmistusite selleks arupärimiseks. Aitäh! Kuna Kuna te ei olnud alguses saalis, siis ma toon need põhjendused uuesti. Need on täpselt needsamad põhjendused, mida on alates 2008. aastast kasutatud: soov võtta propagandakanalitelt võimalus rebida kaitseväelaste liikumine selles piirkonnas kontekstist välja ja asetada neile sobivasse, aga meid kahjustavasse konteksti või kujutada seda pahatahtlikult mõnel muul viisil. Näe, Näe, jumalime! Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Proua peaminister! Ma hakkasin asjade üle tagasi mõtlema. Te ütlesite, et samasugune protseduur või kord või protokoll on kehtinud juba 2008. aastast.

oleksin üllatunud, kui oli teadlik. Aga öelge, kes see inimene oli, kes selle 13 aasta kohta nii täpselt teab? Mul on materjalid, mis ütlevad, et Kaitsevägi on pidevalt sellist ohuhinnangut andnud. Sellist ohuhinnangut on koostatud ja antud seda liikumissoovitust alates 2008. aastast. Siin ei ole konkreetset nime, ilmselt on Kaitseväes need inimesed vahetunud, kes on seda traditsiooni kandnud. Nagu teie

Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, juhataja! Hea peaminister! Ma ei taha väga sügavale vandenõuteooriatesse laskuda, aga ma ikkagi tahaksin täpsustada, et olla kindel. Millise välisriigi organisatsiooni juhtkonnaga või välisriigi

Kas see on seotud ka ohuhinnanguga 9. mai puhul või on see lihtsalt pieteeditundest? Okupantide järglaste õrna hinge võiks Eesti Kaitseväe rõhuv ja massiivne müüri taga asumine ehk häirida? Aitäh! Kaitsevägi korraldab oma tööd ise. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt arupärijate nimel Helir-Valdor Seeder, palun! juurde! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Eelmises päevakorrapunktis me arutasime sedasama küsimust. Ma pean kahetsusega tõdema, et eelmises päevakorrapunktis olid kaitseministri vastused ääretult kasinad, kidurad. Ja nii oli ka teiega. arupärimisele formaalselt ja väga lühidalt. Kahjuks jätsite üldse välja ütlemata omapoolse hinnangu. Ma küll küsisin täiendava küsimuse ja mitmed teised Riigikogu liikmed püüdsid teada saada teie isiklikku hinnangut toimunule, ja mitte isegi kui kodaniku, vaid kui Eesti Vabariigi peaministri hinnangut toimunule. Aga vaatamata korduvatele küsimustele me seda ei saanud. Kaitseministri tunnustuseks tuleb öelda, et ta vähemalt ütles: tema arvates see juhis oli vale, seda ei oleks pidanud andma ja ta väga loodab, et tulevikus selliseid juhiseid enam kaitseväelastele ei anta. Aga teie suust me seda vastust ei kuulnud, küll oleks tahtnud kuulda. Tegelikult te jätsite suurele osale arupärimisest vastamata.

Aga te läksite sellest osast arupärimisele vastamisel täielikult mööda. Aga teil on veel lõppsõna võimalus, teil on võimalus vastata sisuliselt arupärimisele ja ka nendele küsimustele, mis siin esitati ja millele te vastust ei ole andnud. Ma väga loodan, et te seda teete. Aga kui nüüd rääkida mõne sõnaga ka sisust, mille

siis see jutt, et kui 9. mail pronkssõduri lähedal või mujal Tallinnas, Eesti Vabariigi pealinnas, iseseisva riigi Eesti Vabariigi pealinnas, Euroopa päeval kõnnitakse mundriga, on käsitatav kuidagi provokatsioonina või ärritab Venemaad ja seetõttu on soovitatav ja lausa kohustuslik Eesti kaitseväelastel varjata oma mundrit, on ikka häbiväärne. See on täiesti häbiväärne! Kui seda loogikat edasi arendada, siis me ei peaks läbi viima ka Kaitseliidu ja Kaitseväe paraade, kus me demonstreerime oma riigikaitsevõimekust, läheme ühiselt välja liitlastega. See ju ärritab, me teame, väga meie idanaabrit. Idanaabrit ärritab see, et me teeme koostööd oma liitlastega, et NATO-liitlased baseeruvad Eestis jne. Me ei peaks seda tegema. Venemaa on ka korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et talle ei meeldi, et NATO üksused on tema riigipiiri külje all. See on väga ohtlik mõttelaad. See on väga ohtlik mõttelaad ja selle mõttelaadi kandumine kaitseliitlastesse, Kaitseväkke oleks väga kahetsusväärne, see laostaks tegelikult meie moraali, see oleks löök meie kaitsetahtele. Ja seda päris tõsiselt. Ka mina olen Kaitseliidu liige, olen Kaitseliidu liige pea 30 aastat juba, mitte küll päris asutamisest saadik.

ei julge anda hinnangut sellele ja ei ütle üheselt välja Riigikogu ees, et sellised korraldused Kaitseväes on väga kahetsusväärne juhtum

270 inimesest, kes personalina lähevad koondamisele, kvalifitseeruvad kindlasti eesliiniinimesteks.

ei mõjuta kaitsevõimet, ei vähenda meie võimekusi? Investeeringute ärajätmine reeglina eeldab personalikulude suurendamist, sest see eeldab ka uut personali koolitust, väljaõpet, uusi inimesi, kes seda tehnoloogiat valdavad, rakendavad.

investeeringuid võib ära jätta, võimekusi see ei vähenda, ja võimekuste väljaarendamist võib edasi lükata, see meie julgeolekuolukorda ei halvenda. No siis ei olegi riigikaitsekulutusi vaja teha. See on hästi kummaline loogika.Tegelikult me saame aru, et tegemist on vassimisega. Ütleme siis ausalt välja, et see on selle valitsuskoalitsiooni valik. Me läheme riigikaitse ja julgeoleku kallale, kärbime, vähendame võimekusi – see on aus ja selge vastus. Aga vassida, et see ei vähenda võimekusi, ei ole õige ja me kõik saame sellest aru. Nii nagu me saame ka aru, et Kaitseväe vormi kandmise ärakeelamine vähendab vähendab kindlasti kaitseväelaste kaitsetahet ja viib moraali alla. Ma väga loodan, et oma lõppsõnas, lugupeetud peaminister, te võtate ennast kokku ja vastate ka nendele küsimustele, millele seni on vastamata jäänud. Aitäh!

ja algul ainult sada, võib-olla sellest jätkub, kuid kindlalt ka ei luba." Sellel ajal, kui Hando Runnel seda kirjutas, kirjutas ta ikkagi mõtteid väga palju ridade vahele.

inimesed võib-olla olid leplikuma loomuga. Jah, probleeme tekitas see, et ikka ja jälle tuli pärg Eesti rahvalt. Aga lihtsalt sellel kevadel tuli välja ka see, et lisaks sellele pärjale on keelatud Kaitseväe mundrid, ja vaat see oli asi, mis ärgitas tegelikult inimeste õiglustunnet. Sest nüüd Sest nüüd on need kaks asja koos ja nüüd meil ongi probleem, kas ka edaspidi keelatakse vormi kandmine Euroopa päeval ja kas ka edaspidi valitsus leiab, et on kohane panna okupantidele Eesti rahvalt pärga. Ära tuli see vastus! Ära tuli see vastus! Stenogrammist me saame lugeda: peaminister Kaja Kallas ütles, et tegemist on traditsiooniga, mis väärib elus hoidmist.

Oudekki Loone, kes kunagi enne 2007. aastat tegi 8. mai liikumise. Ta rääkis, et ta tahab väärtustada seda, et 8. mail lõppes teine maailmasõda Euroopas.

Meie teame, et 22. september on Tallinna lagastamise päev, aga oh ei, aasta siis oli 1939, kui 22. septembril Brest-Litovskis pidasid Natsi-Saksamaa ja kommunistliku Venemaa

te olete valesti aru saanud, mitte mingit relvastatud konflikt ei ole Ukrainas. Ja ma olen öelnud, et te teate seda, et suurt isamaasõda ei ole ka toimunud, oli lihtsalt sakslaste humanitaarabi Moskvale me käsitamegi seda sellisena. Ja käsitame kõiki neid teisigi asju sellisena.Täna oli muidugi üsna arukas arutelu, mulle meeldis. Alguses peaminister üritas rääkida, et nii pärja kui kõik need asjad ja korraldused otsustab staabi- ja sidepataljoni ülem, siis ta üritas meile väita, et 2 + 2 reegel kadus ära juba 26. aprillil ja alles 3. mail saadi teada ja eestikeelset meediat teavitati sellest lihtsalt natuke hiljem. Aga

Lugupeetud juhataja! Hea peaminister! See, mis toimus, on loomulikult orjalikkus, orjalik enesehaletsus võib-olla isegi. See tähendab, et ei julge mundrit selga panna, ja võetakse vastu lausa otsus, et

piirivalve piirkonnaülem Ida-Virus, olin ma sellise nõudmisega, et ka vabal ajal käivad piirivalvurid vormis ja käivad Narvas. Ja see oli 1990., 1991., 1992. aasta. Ei kartnud me ärritada ei teisel pool piiri asuvaid vägesid ega eraisikuid, kes elasid Narvas. Vastupidi, see, et me käisime vormis, näitas, et me oleme olemas. See näitas ka Eesti inimestele, et me oleme olemas, me oleme Narvas, me oleme Ida-Virumaal. Sõjaeelne määrustik, vormi kandmise määrustik nägi ette, et sõjaväelane kannab mundrit ka vabal ajal. Meil oli kolonel Saar, kes meid õpetas. Kui lähete teatrisse abikaasaga, pange munder selga. Te austate mundrit ja austate oma maad ja rahvast. Näe, meil on ohvitserid! Kaitseväe ohvitserina olen ma ikka püüdnud mundris käia ja olen nõudnud ka oma alluvatelt mundri kandmist ka siis, kui ma Kaitseväe peastaabis olin kõrgel kohal ja see oli minu vastutusala.

Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et üldiselt ohvitserid lähevad erariides tööle, seal panevad omale mundri selga, teenistuses on mundris ja siis vahetavad jälle riided ära ja tulevad erariides koju. Täpselt sama teevad politseinikud. Mul on kahju vaadata, kuidas Siseministeeriumi allasutustes politsei käib erariides. Nad ei austa vist ennast ega oma mundrit, aga seda ei saa neile ette heita. See on ülemate probleem. See on seesama

austad seda rahvast, kes on sulle andnud õiguse mundrit kanda. Nii et armastame oma Eestimaad, armastame oma mundrit, armastame oma Kaitseväge ja püüame mitte piirata seda võimekust, mille me oleme saavutanud ja mille eest me seisame! Aitäh teile! Mart Helme, palun!

Ei olegi telefonis? Ma vaatasin, kuidas te eelmiste kõnede ajal kogu aeg olite silmapidi telefonis, ja ma sain aru, miks te midagi ei tea, mis toimub valitsuses, mis toimub riigis. Te olete kogu aeg telefonis. Muidugi, seal on väga palju huvitavat, aga mitte seda, mis toimub konkreetselt riigis teatud asjades. Ja ma mõtlesin veel seda, tuli meelde vana lugu. Seisavad metsikul väljal künkal kolm vägilast, Ilja Muromets, Dobrõnja Nikititš ja Aljoša Popovitš. Popovitš vaatab, midagi seal silmapiiril liigub nagu. Dobrõnja Nikititš ütleb: "Just nagu tatarlane." Ilja Muromets võtab asja ilusti kokku: "Poisid, on aeg jalga lasta." Vaat see lugu meenus mulle juba siis, kui tuli uudis, et Eesti sõduritel, Eesti kaitseväelastel soovitati seda tungivalt või lausa keelati 9. mail Kaitseväe kalmistu ümbruses mundris liikuda. Poisid, on aeg uttu tõmmata!See, et meil on riik, ei lähe üldse kellelegi korda. See, et me peame näitama, et me oma riigist, oma mundrist, oma Kaitseväest, iseendast lugu peame, pole oluline. Pole oluline! Peaasi, et vaenlase propaganda ei saaks püssirohtu. Aga püssirohtu on neil ilma selletagi küll ja küll. Selle püssirohu puudust ei ole. Ma võin teile öelda, lugupeetud peaminister, selle püssirohu kohta järgmist. Te tõenäoliselt seda ei tea, kuigi telefonis kindlasti on sellest võimalik ka lugeda. Aga te neid lehekülgi ei otsi tõenäoliselt, mis räägivad sellest, et meie võimalik vastane ei pea liigutama mitte ühtegi sõdurit üle meie piiri, ei pea liigutama ühtegi soomukit, tanki, kahurit üle meie piiri. Sest Valgelt merelt, Mustalt merelt, naaberriigi sügavusest on võimalik meie pihta anda sellist massiivset kaugtuld, et need majakesed, milles me siin oma riiki teeme, pühitakse sisuliselt tundidega maamuna pealt ära. Aga ta ei tee seda, kui ta teab, et meil on kaitsetahe. Ta ei tee seda, kui ta teab, et me ei koonerdada selle pealt. Ta teab, et me hakkame vastu, ta teab, et me oleme muretsenud endale relvad, mis teevad haiget. Aga teie valitsus ja nüüd teie ise olete vastutav, teie ise, kes te armastate kogu aeg korrutada: "Aga teie ise! Aga teie ise!" Teie ise olete vastutav, kui vastane, võimalik vastane meid ei karda. Ja ärge lootke ärge lootke liitlaste peale, sest liitlaste peale me saame loota ainult siis, kui meil on endal võimekus tekitada vastases teadmine, teadmine, et me ei ole niimoodi üle lauaserva maha pühitav. Et meil on olemas võimekus, et meil on kaitsetahe, et meil on motivatsioon, et meil on hästi väljaõpetatud üksused. Ainult sel juhul, ainult sel juhul on meil lootust ka liitlaste abile. Sest liitlased ei tule abistama riiki, mis praktiliselt kohe kokku variseb.Ja teie kärped, teie moraali õõnestamine küll orkestritega, küll kaplanitega, küll muude kärbetega, küll mundrite keelamisega tekitavad olukorra, kus meid võetakse kui naljanumbrit. Nad võivad ju paugutada seal kuskil oma mingitel Siili õppustel, aga tegelikult neist tolku ei ole ja tegelikult ei ole neil võimekust nii kaua vastu pidada, et liitlased saaksid neid abistada. See on teie poliitika. Ja see on kuritegelik. Ja teie ise olete selle eest vastutav, sest te olete peaminister. Ja kui te ütlete, et te ei tea midagi, siis astuge tagasi, sest te ei sobi peaministriks. Astuge tagasi, minge ära!Te olete korduvalt näidanud küll nende NETS-i meeleavalduste ajal, küll kärpeettepanekutega, küll oma vastustega meile siin: te ei tule toime selle ametiga. Te lihtsalt ei tule toime! Teil on arrogantsi, aga teil ei ole võimekust, teil ei ole teadmisi, teil ei ole oskust. Ja teate, mida teil kõige rohkem puudu on? Teil ei ole autoriteeti ei meie ees siin ega ka omavalitsuste liikmete ees, samuti mitte vanade vilunud ametnikukalade ees. Teil lihtsalt ei ole autoriteeti. Sest autoriteet tuleb väga pika aja jooksul. Te ei ole seda veel välja teeninud. Tulge siia saali, istuge siin paar koosseisu! Võtke mõni lihtsam ministriamet! Ma küll ei tea, missugune see lihtsam ministriamet on.Alati

Ametite juhid ise otsustavad, ametnikud ise otsustavad, jupijumalad teavad – nemad teavad paremini kui ministrid. Aga ministrid tulevad siia meile mingit ilusat, nagu inglise keeles öeldakse,mumbo jumbo't ajama. Te ka ajasite meile siinmumbo jumbo't, kohe jalg hakkas tatsuma, oleks tahtnud tantsida, aga noh, põlved juba valutavad, ei ole enam tantsulõvi nagu vanasti.Jah, mul on teist kahju, sellepärast et te vastutate riigi eest ja te ei tule sellega toime. Andke võimalus riigi eest vastutada teistele, kes on teist võimekamad,

tähtsamad asjad kõigepealt. Tähtsamad asjad kõigepealt! Meenub üks eelmine arrogantne peaminister, kes valimiskampaania ajal käis Ämari lennuväljal, kõndis seal ja liitlaste lennukid mühisesid tema selja taga nagu "mets mühiseb ja kägu kukub raal", aga lennukid õnneks alla ei kukkunud. Ärge lootke, et need lennukid kuskil taustal tagavad meie kaitsevõime, kui me ise teeme valesid otsuseid! Ma ei taha tsiteerida meie idanaabri presidenti, kes saatis sõnumi meie kõige olulisema liitlase, Ameerika Ühendriikide juhtidele: arvate, et te olete tohutult tugevad ja te võite vigu teha, aga te ei ole nii tugevad, et te võite vigu teha. Ja meie kohta käib see samuti. Me ei tohi vigu teha, aga teie teete vigu. Ma arvan, et ma tahan.

head kolleegid Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder esitanud peaminister Kaja Kallasele arupärimise korralduse kohta mitte kanda Kaitseväe vormi. Kõigepealt ma räägiks lahti peaministri definitsiooni. Peaminister on valitsuse juht, kes on määratud ametnikkonna tööd korraldama ning vastutama ka nende töö eest. Aga mida me täna kuulsime nende küsimuste peale? Millised olid vastused? Põhimõtteliselt võib selle kokku võtta üheainsa ilusa lausega: "Ta vaikis kangelaslikult nagu Nõukogude partisan, kes on sattunud sakslaste kätte vangi, ning üleolevalt mõnitas enda piinajaid." Head kolleegid Isamaast, kui te järgmine kord esitate peaministrile arupärimise, siis palun ärge eksige nimega! Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja, lugupeetud peaminister ja kolleegid! Mul on selle pronkssõduriga isiklik side. Minu naabrimees Enn Roos tegi selle ja kogu mu lapsepõlv on möödunud Roosi perega koos. Mingi Aljoša ta ei olnud. Aga see selleks.

kui ma lugesin üles, kes on olnud kaitseministrid ja Kaitseväe juhatajad. Respekt – te jälgite siiski olukorda Riigikogu saalis! Aga oluline on see, kes traditsiooni algatab,

Kogu see initsiatiiv sai alguse teie kalli erakonnakaaslase, 14 aastat Eesti riiki juhtinud Andrus Ansipi See traditsioon algas juba 2006. aastal. Kalle Laanet oli muuseas kuni 2005. aastani siseminister ja pronksiöö eel me kohtusime ja tegime üsna tihedat koostööd. Ma unustasin eelmises kõnes Kallet kiita. Nii et ma olen seda asja lähedalt näinud. Aga mis siis oli? Ma vaatasin oma failidest järele, mida ütles Andrus Ansip 21. aprillil 2017 intervjuus ERR-ile. Ta rääkis, ma tsiteerin: 2006. aasta oli mingis mõttes pöördeline aasta. See oli aasta, kus Eesti Vabariigi lippu Eesti Vabariigi pealinna südames ei tohtinud näidata. See keerati rulli ja viidi politseiautosse ning loomulikult see tekitas pahameelt.

lugupeetud Andrus Ansip rääkis samast asjast, et tal on see tänase päevani sügavalt meeles: pronksiöö eel Eesti lippu Tallinna südalinnas ei maksnud lehvitada.

kaitseminister oli Jürgen Ligi, hiljem tuli Jaak Aaviksoo, Kaitseväe juhataja oli meie hea kolleeg Ants Laaneots, keda me täna siin kahjuks ei näe. Ja tol ajal – huvitav oleks teada, kuidas see toimus – otsustatigi see asi ära. Ja see, kui lugupeetud peaminister praegu ei tea midagi ja kõik need kaitseministrid, kes vahepeal on olnud, olgu Isamaast, sotsidest, kust iganes –

2007 ja sealt hakkaski see asi peale ja on niimoodi vaikselt tiksunud. Kellele ma võin teha etteheiteid? Oma endistele kolleegidele ajakirjanikele. Sõbrad, te ei ole tasemel olnud! Te ei ole varem seda välja nuhkinud, alles praegu tuli välja, et selline jama on toimunud. Aga see selleks. Kui me nüüd tuleme tagasi eelmise aasta lõpu juurde, mäletate, mis siin oli? Head kolleegid, jälle Ants Laaneots! Kus sa oled, Ants?

Venemaa Föderatsiooni koosseisu! Või praegune väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, hea kolleeg jälle, pakkus, et Vene mõjusfääri peaks minema.

traditsioon, mis on elanud tänase päevani. Ja kui nüüd Kalle Laanet selle lõpetab, siis müts maha, au talle! Aga mis puudutab peaministrit, siis kui ta ütleb, et ta tõesti ei teadnud, siis ma usun, et ei teadnud. Aga, lugupeetud peaminister, äkki te praegu vastate siis hiljutisele arupärimisele, kui ma pärisin, kas te palusite ajapikendust,

aga te tahtsite tulla meile siia valget raamatut esitlema. Proua minister, te vaatate jälle telefoni. Vabandust! Kas te palusite toona ajapikendust, et ei peaks tulema meile valget raamatut esitlema siia samal ajal, kui koerad klähvivad Toompea lossi ees ja märulipolitseinikud seisavad siin automaatidega? Te ei vastanud eelmine kord mulle, äkki vastate nüüd siin. Sest see ei puuduta kauget aega, see puudutab praegust aprillikuud, kui rahvas kartis politseiriiki ja teie valitsus tõi, ma ei tea, miks, politsei ja koerad välja. Tõsi, nuiad ei käinud, nii et respekt selle koha pealt! Koerad ei purenud nii nagu Andrus Ansipi ajal Tartus. Aitäh! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Eesti Kaitseväe vorm on üks osa meie riigist ja üks oluline osa meie riigikaitsest, nii nagu on seda Kaitseväe orkester, nii nagu on seda kaplanid ja nii nagu seda on relvastus loomulikult. Seda kõike peame vaatama tervikuna.On On ääretult kahetsusväärne, et kunagi on sündinud selline tava, et me peaksime justkui oma kaitseväe mundrit häbenema. Ja on väga kahetsusväärne, lugupeetud peaminister, et te tegelikult ei väljendanud väga selgelt ka oma seisukohta selle tava osas, vaid viitasite anonüümsetele memodele, kuidas see on sündinud. Lihtsalt, et sellest ajast see on, ja ei enamat. Kaitseminister enne teid ütles, et kui nii palju kritiseeritakse, ju ma siis olen midagi hästi teinud, ja olen uhke selle üle. Teate, mina ei ole selle üle uhke. Ei ole uhke selle üle, et me läheme Kaitseväe rahastamise kallale, kuigi siin üritatakse teha kübaratrikki ja ütelda, et rahastus ju suureneb. Tõepoolest suureneb, aga plaanide järgi. Ja teie olite ka see, kes ütles eelmisel sügisel, et Kaitseväge tuleb pikaajaliselt rahastada, plaanid on pikaks ajaks paigas

mitte sendi eestki. Miks me liigume siis edasi mõnevõrra aeglasemalt – see on selles teises Kaitseministeeriumi memos –, kui kõik on nii hästi, et oleks põhjust uhke Ainuke, mille üle on täna tõesti võib-olla põhjust uhke olla, on see, et kaitseminister on oma veast aru saanud. Ja ehk järgmine aasta seda enam ei juhtu. Ma loodan, et ka teie tunnistate siin, tunnistate siin, et Eesti Kaitseväe vormi ei ole põhjust häbeneda ei pronkssõduri lähedal ega pronkssõdurist kaugel, näiteks Narva jõel. See on üks osa Eestist, see on üks osa Eesti riigikaitsest. Ja peaminister peab olema see, kes viib seda sümbolit igasuguse anonüümsuseta edasi. Ta peab olema see, kes kannab esimesena seda lippu ja seda sõnumit. Selles ei ole mingit kahtlust. Ja ma väga loodan, et tänane arupärimine on viinud teieni teadmise, et teil ei ole teist alternatiivi. Teine alternatiiv oleks loobuda peaministri kohast. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma mõtlesin tükk aega, kas ma tulen siia rääkima või mitte. Ma olen täna seda kahte arupärimist siin kuulanud ja erinevaid mõtteid kuulnud ja mõtlesin, et tulen avan natuke seda teemat lihtsa Eesti inimesena, Eesti Kaitseväes teeninud ja sealt reservohvitserina, küll esialgu

Me kandsime ka tollel ajal vormi väga hea meelega ja uhkusega. Ma ei kujuta ette, kui täna kompaniiülem tuleks ja ütleks mulle, et Rene, ole hea, ütle oma rühma võitlejatele, et nad paneksid vormid ära. Me ei saa välja minna, sest äkki me pahandame kedagi. Ma ei kujuta ette, mis näoga ma peaksin minema oma üksuse juurde ja ütlema, et ma sain oma vahetu ülema käest sellise korralduse. See on käsitamatu ja mul on väga hea meel, et see teema on leidnud viimasel ajal nii palju käsitlemist. Ma loodan, et kõik need need ülemad, asutused ja muud asjaosalised, kes on seotud sellega, et selline asi meil siin aastaid kehtis, selline vaikiv tava, on oma järeldused teinud. Ma loodan, et me ei pea enam kunagi siin saalis ega mujal Eestis selle üle arutama vormi kandmine on kõigile meie kaitseväelastele, jõustruktuuri esindajatele iseenesestmõistetav, et nad teevad seda hea meelega, austuse ja lugupidamisega. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun!

Head kallid inimesed, riigi vardjad, riigijuhid, lihtsad inimesed kodudes! Me vist kõik oleme aru saanud, mis siin täna toimub. Jutt ei ole ju ainult pelgalt ühest vormist, vaid see on hoopis suurem, hoopis valusam ja hoopis olulisem küsimus. See näitab seda, et 30 aastat me oleme taastanud oma riiki ja viinud selle kuhugi, kuhu me ei ole tahtnud viia. Me oleme selle viinud sinna tasandile, kus me häbeneme omaenda sisu, kus on austusväärseks tõusnud kõik, mis on võõras. Võõrast sõnumit, võõrast vormi, võõrast kultuuri peab austama, sellepärast et muidu me solvame neid. Aga oma vormi, traditsioone, väärtusi – neid me ei pea austama, võib-olla see austamine võib kedagi solvata. Me oleme juhtinud 30 aastat oma riiki valel rajal, valel teel. Ja need mõned hetked, kui on seda riiki püütud pöörata õigemasse suunda, on olnud võib-olla liiga üürikesed.Tahan öelda, et see on piinlik. See on lihtsalt piinlik! Minu jaoks oli võib-olla kõige suurem üllatus aga see, kui öeldi, et selle vormi peitmine ja varjamine on toimunud juba 13 aastat. Minu jaoks on see nagu äratuskell. Seda, et asjad on traditsioonide ja väärtustega viltu, ma nagu adusin. Aga selline pisiasi nagu vormi peitmine, et seda peidetakse juba 13 aastat, nii et keegi ei tea isegi see oli ikka väga suur üllatus.Ma tahaksin öelda seda, et mitte rääkida pikalt ja üle korrata neid väga paljusid sõnu, mis siin juba öeldud on, et me peame väga hästi kaaluma, kuidas me edasi liigume. Me peame väga hästi mõtestama oma riigi liigutamist, kuidas me suhtume omaenda rahva väärtustesse, sümbolitesse. Ja seda käest lastud kurja liberaalset libedikku, libalooma, mis on lahti pääsenud, me peame hoidma, nagu klassikud on öelnud, võimalikult lühikese keti otsas. Andku Jumal jõudu ja jaksu meile sellel raskel teel! Aitäh!

Kolm minutit lisaaega ka. Ja kui peaministri kehakeelest oli kogu aeg aru saada, et ega talle eriti korda ei lähe, mida need inimesed räägivad, kes siin saalis istuvad, siis ma loen talle siit telefonist ette, mida ütleb hääl rahva hulgast. Selle pealkiri kajastab väga hästi praeguse valitsuse tegemisi, ja see pealkiri on "Arutust sahmerdamisest ei tasu tulu loota".Kuidagi ootamatult oleme sattunud keset kärpimismöllu. Ega selles iseenesest midagi taunimisväärset ei olegi. Vesivõsud vajavadki kärpimist, tubli perenaine riisub suppi keetes pinnale kerkinud vahu ära. Peaasi, kui tegutsetakse sihipäraselt ja teatakse, mida kärpimisega saavutada tahetakse: vähem bürokraatiat, vähem dubleerivaid või päris tarbetuid tegevusi. See tuleb asjale igati kasuks. Aga nagu elu näitab, võib igasugust asja ka vussi keerata, eriti siis, kui puudub kindel siht, mida ikkagi kogu selle sahmerdamisega saavutada tahetakse. Kui valitsusjuht piirdub sellega, et annab ministeeriumidele ette protsendi, kui palju tuleb kärpida, jättes otsustusõiguse nendelesamadele bürokraatidele, siis võib juba ette kindel olla, et asi läheb vussi. Kui valitsusjuht ütleb, et ministeeriumid ise teavad kõige paremini, millised on kokkuhoiukohad, siis sellega ta ju muudab end passiivseks kõrvaltvaatajaks, keda ei huvita mitte asja sisuline külg, vaid hoopis protsendimäära täitmine.Kõiki ühe pika puuga mõõtma minnes aetakse vanker varem või hiljem kraavi. Mõni haldusala kannataks välja kõvematki kärpimist, aga mõni ministeerium vajaks hoopis lisaraha. Eriti arulage on aga kulude veeretamine kellegi teise kaela. Riik vähendab drastiliselt noorte huvitegevuse finantseerimist, öeldes enda õigustuseks, et las parem omavalitsused maksavad. Nagu oleksid viimased midagi Eesti Vabariigist väljaspool seisvat. Kärperaha, millega midagi uut võiks teha, siit ju juurde ei teki. Kui terve päev võtta raha ainult vasakust taskust, kas võib siis päeva lõpuks rõõmustada, et paremasse taskusse nii palju on alles jäänud, et sai kõvasti parema tasku kulusid kärbitud? Loll võib ju arvata, et ta nende manipulatsioonidega rikkamaks sai. Paraku on asi tõest üsna kaugel.Kui Laanetil ja Heremil õnnestub Kaitseväe orkester enda kaelast sõjamuuseumile sokutada, kus tekib siin kokkuhoid? Aga just see peaks olema kärpimise mõte. Jah, üks kitsas tegevusvaldkond sai nüüd küll mingist kulutusest priiks, aga riik tervikuna ei võitnud taolisest vangerdusest midagi, kui just selle tagajärjel ei hakanud orkester ilma palgata tegutsema ning asunud musitseerima omatehtud pillidel. Aga seda ju ei ole juhtunud. Kus on siin kärbe? Kus on siin kokkuhoid? Selle asemel suudeti naeruvääristada nii iseennast kui ka kogu kärpeplaani, nagu peaminister on pidanud tunnistama. Arutu raha ühest taskust teise kühveldamisega osati endale kaela tõmmata tohutu mainekahju, saavutamata sellega mingit kokkuhoidu. Võrdleksin seda raha ümbertõstmisega põuetaskust aluspükstes peituvasse taskusse, kusjuures selle käigus tuli kogu ilmarahva nähes püksid rebadele lasta. No oli seda siis vaja? Aga kui on vaba voli ennast lolliks teha, kes siin ikka kätt ette panna jõuab? Seda enam, et valitsusjuht paistab elavat paralleeluniversumis või lausa lamedal maal, kus kehtib hoopis teistsugune reaalsus. Kõik katsed temaga tervest mõistusest lähtuvat dialoogi pidada on juba ette määratud ebaõnnestuma. Aga eks ole seda varemgi nähtud, et just ennast rahuingliks nimetavad tegelased külvavad enda ümber kõige Aga mis sedasi viga möllata, kui on juba ette teada, et nagunii on kõiges süüdi EKRE. Kes see tegi? Lible tegi! Kes see käristas? EKRE käristas! Ja ongi rahu maa peal, kusjuures lameda maa peal. Aitäh! Leo Kunnas, palun! Kolm minutit lisaaega. Austatud istungi juhataja! Hea Kaja! Kaitseminister Kalle Laanet andis siin puldis juba selge vastuse, et see oli viga ja see viga parandatakse. Ma olen sellega rahul ega käsitle seda edasi. Aga mida tuleb käsitleda, on riigikaitse seis, rahastamine ja võimearendused. See on küll tähtis teema. Ja, hea Kaja, kui sa mäletad, esimesel päeval, kui me siin Riigikogus sulle usaldust avaldasime, ma küsisin kaks küsimust. Ühe ma küsisin keskmaa-õhutõrje kohta, kas see on oluline, ja sa vastasid, et jaa, see on oluline, ja teise ma küsisin rahastamise kohta, kuna

et 12. mail oli meil siin üsna oluline hääletus strateegia 2035 üle, kuhu me olime teinud parandusettepanekuid, et oleks vaja tõsta kaitsekulud 2,6%-le selle kümnendi lõpuni, et olulised võimearendused – need on siis meremiinid, rannakaitse, keskmaa-õhutõrje, tankid, Kaitseliidu lähiõhutõrje droonid, üht-teist veel – ära teha selle kümnendi jooksul. Mõttetu on teha etteheiteid, et jah, need otsused oleks pidanud tegema varem.

Ma toon nüüd mõned võrdlused. Ameerika Ühendriigid on meie põhiline liitlane, kelle peale me loodame. USA riigivõlg on praeguseks kasvanud 28,376 triljoni dollarini,

ja kaitsekulud neil on natukese üle 700 miljardi dollari. Suur osa sellest laenust läheb kaitsekulude hoidmiseks ja see on nii läbi aastate olnud, kõik presidendid mõlemast parteist on seda järjekindlalt teinud. Sisuliselt on Euroopa kaitsmist Ameerika Ühendriigid kogu aeg osaliselt finantseerinud selle hinnaga, et nad on võtnud jätkuvalt laenu. Ja nüüd ei lähe teisiti, kui president Biden võtab 1,9 triljonit laenu ja osalt kaetakse sellest ka kaitsekulud. Kui Ameerika Ühendriigid läheks samamoodi tasakaalustatud eelarve teed, siis see tähendaks seda, et nad peaksid Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse likvideerima sisuliselt kõige täiega.

või minna edasi nende võimelünkadega, mida me ei ole suutnud täita, ja olla olukorras, kus sõja puhkemisel me oleme väga tõsistes raskustes. Ma ei taha siin mingit muud väljendit kasutada

hanget edasi ega vähenda selle hävitajate hulka. See jääb ikka samaks – 64 – ja see läheb maksma 9,4 miljardit eurot. Ja nad hangivad veel korvette ja ka selleks Soome võtab kõvasti laenu. Leedu ja Poola

arengukavad eelmisel aastal, kuna nende hinnang oli, et need ei ole piisavad. Vaja on kaitsekulusid suurendada ja vaja on teha rohkem selles julgeolekuolukorras, kus me oleme. Ja seda me oleme kõik möönnud, et julgeolekuolukord oli tõsine. See on tõsine

riigikaitset oluliselt tugevdada, mida meil on vaja teha. Seepärast teengi siin üleskutse, et need kärpeotsused nii riigikaitse osas kui ka sisekaitse osas tuleb tagasi pöörata, ja mitte ainult:

peaksime tegema lihtsa otsuse, et teeme selle ära näiteks aastatel 2022, 2023, 2024 ja 2025. Kas siis teeme ühe pataljoni nelja patareiga, kolme patareiga või kahe patareiga. Pataljon sel juhul on natuke alla 300 miljoni, kui vähem, siis on

Ja kui me lükkame seda edasi, siis see on lihtsalt ohtlik. Leedulased, tuletan meelde, tegid oma keskmaa-õhutõrje otsuse 2016 ja nad saavutasid esmase operatiivvõimekuse alles eelmise aasta lõpus. Ehk siis, kui me täna midagi otsustame, siis me näeme tulemust kolme-nelja aasta pärast. Sellel valitsusperioodil me seda ei näe.

Mis need mundrid ikka nii väga on. Need on lihtsalt mingisugused sümbolid. Ega sümbolid ei lähe lahingusse, ega nemad ei vähenda kaitsevõimekust. Aga asi ei ole ainult sümbolites ja ainult nendes mundrites. See on väike kild palju laiemast pildist. See järgmine kild on kaplanid. Tõepoolest, kes siis kaplanitega võidab lahingud? Kaplanid on suhteliselt väike asi, võib-olla iluasi seal sõjaväes. Koondame nad ära. Või orkestrid. No ka puhtsümboolne asi, kes siis orkestriga võidab lahingu. Muide kultuuriajaloolasena ma tean mitut lahingut, mille võitis nimelt orkester. Vist viimane näide on Vene-Jaapani sõjast. Aga need on väiksed sümbolid. Edasi, no vähendame kaitsekulutuste protsenti! Tõesti, ega see protsent siis ei lähe lahingusse, see on ainult üks sümbol. Mis sest, et meie idanaaber suurendab neid protsente, ehkki on väga kehvas majanduslikus olukorras, ja seal see protsent on rohkem kui kahekordne võrreldes meie

me ei ole sellises geopoliitilises olukorras, kus me võime mõelda niimoodi patsifistlikult. Ma tuletan meelde rohkem kui poolesaja aasta tagust ajalugu. 1945. aastal, pärast teise maailmasõja lõppu

See pidi olema majanduslikult kasulik – kes siis nüüd sõdib tavarelvadega. Aga mõne aja pärast selgus, et Nõukogude Liidul on ka aatomirelv ja isegi vesinikupomm. Ja siis tal oli teine idee. Kuna vastastikune aatomipommide kasutamine ei ole filosoofiliselt otstarbekas, siis tuleks ikkagi ikkagi koondada Ühendkuningriigi sõjavägi ja teha nii, et kõikides telefoniputkades, kui te tõstate toru, siis sealt vene keeles kostab, et me anname alla. Me ei ole praegu nii kaugele jõudnud, aga kui ma kuulan järjekordseid ideid, mida veel võiks sõjaväest ära kärpida, siis

Austatud härra istungi juhataja! Proua peaminister! Head kolleegid! Härra Lotman rääkis sümbolitest, sümbolite väärtusest. Kaitseväe vorm on kahtlemata sümbol.Minul on koos hea kamraadi Madis Millinguga ühine Erna Seltsi taust. Erna Selts alustas aasta enne millenniumivahetust Utria dessandi nimelist ettevõtmist Ida-Virumaal

Kahju, et kindral Laaneotsa siin täna ei ole. Tema võiks selgitada, kes oli 2009. aastal selle keelu taga, et vormi selga panna ei tohi. Kaitseväes on selline halb olukord, et niisugused piirangud hakkavad elama oma elu ja neid võetakse ühel hetkel juba traditsioonina. Lõppkokkuvõttes ei teagi keegi, kes alguses otsustas. Võib-olla 2009. aastal, kui õhkkond oli veel ärev, oli see isegi põhjendatud. Aga uskuge mind, need inimesed, kes kannavad vormi, viivad riiki ja eestlust ka sinna, kus seda väga ei armastata – nende juurde, kes arvavad, et mingi arusaamatu Eesti Vabariik on nende kodu ajutiselt okupeerinud. Ega siis ilmaasjata ei korraldatud Narvas võidupüha paraadi ... parandan, Kaitseväe paraadi, iseseisvuspäeva paraadi. See oli ikka selleks, et viia meid, meie relvajõude ja meie liitlasi nende inimesteni, kes meid võib-olla väga palavalt ja südamest ei armasta. Aga uskuge mind, need inimesed respekteerivad vormi ja nad respekteerivad ka jõudu. See lihtsalt on nii. Ja kui nüüd näiteks Alutaguse maleva Narva kompanii vene rahvusest võitlejatele, kes võib-olla ei oskagi üldse eesti keelt või räägivad halvasti, öelda, et nüüd häbene seda lippu oma käisel ja võta see vorm seljast ära head kaaslased, ma ei kujuta ette, millise viisakuse me nende suust siis saame. Ma arvan, et nad keelduvad otse ja põhimõttekindlalt. See lihtsalt ei tule kõne allagi. See ei mahu nendele hinge. Need inimesed, kes tahavad Eestit kaitsta – neid tuleb respekteerida. Ja neid ei saa käsitleda Exceli tabeli abil. Me ei saa tõmmata joont: nii, siinmaal lõpeb relvastuse ja varustuse ostmine ja ja laseme need inimesed lihtsalt maha tappa. Me oleme niigi nõrgad. Ma lugesin umbes kuu aega tagasi, et Rootsis tehti kaks uuringut, õieti mängiti läbi sõjasituatsioon, kui Venemaa Föderatsioon peaks ründama. Muidugi oli tegemist mänguga. Mitte keegi ei lootnud selles analüüsis õnnetule neljale Balti riikides olevale rahvuslikule pataljonile. Kogu see mäng selles suures geopoliitilises situatsioonis

Kogu põhitähelepanu oli koondatud sellele, kas Kaliningradi oblastis suudetakse Läänemeri blokeerida, kui tugev on Vene õhukaitse, kas NATO lennukid

kus Exceli tabeliga enam mängida ei saa. Me mängime inimeste eluga, nende inimeste eluga, kes tahaksid meie riiki kaitsta.Ja maailm on muutunud. Maailm ei ole enam selline nagu viis aastat tagasi. Kõik ohuhinnangud ütlevad –jätame sõjaohu esialgu ühele riigile on eluliselt, eksistentsiaalselt tähtsad kaks asja: toidujulgeolek, mis on meil väga nõrk, aga me natukene tegeleme sellega, ja energiajulgeolek, mida me oleme asunud hävitama. Ja see on väga halb. Nii et olukord on suurepärane, daamid ja härrad, kuid mitte lootusetu. Aitäh! Riigikogu liikmetel rohkem sõnasoovi ei ole. Küll on soovinud sõna peaminister Kaja Kallas. Palun!

Reformierakond on alati seisnud kaitsekulutuste eest. Päris alguses, kui te mõtlete aja peale aastaid tagasi, me viisime sisse selle, et 2% sisemajanduse kogutoodangust tuleb investeerida kaitsekulutustesse. Tol ajal oli väga palju oponente, keda me pidime veenma, et see on oluline. Kui te vaatate ajalukku, siis näete, et täpselt nii see oli. Meil on paljusid oponente tulnud selles osas veenda, et ärge selle pärast muretsege, me selle eest kindlasti seisame. Urmas Reitelmannile ma tahan öelda, et esimest korda ma olen teie kõne sisuga enamikus nõus, teil oli väga hea kõne. Jah, absoluutselt nõus, et neid inimesi, kes meid kaitsevad, tuleb respekteerida, seda vormi tuleb uhkusega kanda. Ma ei oleks nõus sellega, kui keegi häbeneks seda lippu või seda vormi, ja seda kindlasti ei ole, vastupidi,

Ja teiselt poolt on EKRE, kelle kohta vanarahvas ütleks, et suuga teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi. Tõepoolest, nagu ütles siin

Aga mis sellest ajaloost ikka rääkida. Ma arvan, et tähtis on see, ja mulle tundub, et selles me oleme kõik ühel meelel, et Kaitseväe vormi kanda on uhkuseasi.

võimalust pahatahtlikuks ärakasutamiseks. Aga mulle tundub, et selle debati lõpetuseks võib öelda seda, et vahest see soovitus on oma aja ära elanud. Vahest sellist pahatahtlikkust enam ei ole, pole selliseid ohte, mis olid 2008. aastal vahetult pärast

Ma arvan, et kõige olulisem on see, et Kaitseväe vormi tuleb kanda uhkusega ja seda kantaksegi uhkusega. Selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. Aitäh! Oleme teise päevakorrapunkti ammendanud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Raimond Kaljulaidi, Riina Sikkuti, Heljo Pikhofi ja Eduard Odinetsi esitatud arupärimine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kohta. Arupärijate esindajana Raimond Kaljulaid, Austatud ametikaaslased, olete te siis saalist lahkumas või mitte? Austatud peaminister! Tõele au andes mul ei tulnud veel mõnda aega tagasi pähegi, et selles hariduspoliitika küsimuses tuleb esitada arupärimine peaministrile. Peaministri roll ja vastutus Eestis on väga suur ja tema tööaeg on väga kallis. Aga paraku on tekkinud vene õppekeelega koolide küsimuses eriskummaline ja minu mäletamist mööda ka üsna pretsedenditu olukord. See küsimus on oluline paljudele koolidele, õpetajatele ja muudele koolitöötajatele, tuhandetele lapsevanematele ja lastele. On arusaadav, et haridusvaldkonna reformid on küsimus, mida peab väga põhjalikult kaaluma. Seal ei ole eksimisruumi. Meie lastele antav haridus ei tohi jääda reformide tulemusel nõrgemaks. Selliste reformide ettevalmistamisel on väga oluline kaasamine ja sama oluline on ka läbipaistvus, et tekiks usaldus. Paraku seda läbipaistvust ja ühemõttelisust ei ole viimastel kuudel selles küsimuses olnud.Kui

on väga oluline samm, et teha sisulised otsused teel eestikeelse õppe poole. Minister Kersna ütles Riigikogule, et haridussüsteem muudetakse täielikult eestikeelseks hiljemalt 2035. aastaks. Samal ajal on üks meie kolleegidest, valitsuserakonda kuuluv Riigikogu liige Oudekki Loone avalikult öelnud seda, et Keskerakond kindlasti ei lase ei praegu ega tulevikus viia venekeelseid koole üle eesti õppekeelele ja sellel, et ministeeriumis üks töörühm sellega tegeleb, ei ole mingit tähtsust. Tema väitel on Keskerakonna plaan blokeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine nii, et mingit üleminekut eestikeelsele õppele ei toimu.

Keskerakonna delegatsiooni juhtinud Jaak Aab, kes nüüd on riigihalduse minister. Jaak Aab on samamoodi avalikult kinnitanud, et venekeelsed koolid jäävad alles ja et tegelikult ei räägi koalitsioonilepe mitte eestikeelsele haridusele üleminekust, vaid eesti keele õppe mahu suurendamisest venekeelsetes koolides.

23. veebruari 2021 korraldusega number 83 kinnitatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punkti 5.2, kus on kirjas, et käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et anda kõigile võrdne võimalus osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel

eestikeelsest õppest, nagu väidavad Reformierakonna esindajad. Neid küsimusi on veel, ma ei hakka neid siin ette lugema. Ma arvan, et kõik need küsimused on olulised. Küllap lapsevanemad ja koolid ei taha täna vastust mitte küsimusele, mida üks või teine erakond arvab või mõtleb, vaid mida nende riik kavatseb teha. Mis saab vene õppekeelega koolidest? Kas tegeldakse üleminekuga eestikeelsele õppele või ei tegeleta? Ja olgu öeldud, et mulle kättesaadava info kohaselt see vastus on pigem jah, tegeldakse. Meie palve ongi see, et peaminister seda kinnitaks või lükkaks selle ümber ja vastaks täpsustavatele küsimustele. Aitäh! Nüüd palun kõnetooli peaminister Kaja Kallase! Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Head arupärijad! Alustan siis kohe küsimuste ja vastustega. Küsimus: "Kuidas mõista Vabariigi Valitsuse 23. veebruari 2021. aasta korraldusega nr 83 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023" punkti 5.2 "Käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et anda kõigile võrdne võimalus osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. Eraldame lasteaedadele ja koolidele vajaliku rahastuse, mis võimaldab korraldada õppeprotsessi eesti keeles, tagades kvaliteetse hariduse." Millest selles räägitakse, kas eestikeelsele haridusele üleminekust või eesti keele õppemahu suurendamisest venekeelsetes koolides?" Seda tegevuskava tulebki mõista täpselt nii, nagu kirjas on. Me käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et anda kõigile võrdne võimalus osaleda ühiskonna- ja tööelus ja jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. Valitsus lähtub selle tegevuskava koostamisel ka eelmisel nädalal Riigikogus arutatud eesti keele arengukavast 2021–2035, kus on kirjas järgmine eesmärk: "Eestikeelne kooliharidus – on mindud valdavalt üle eestikeelsele kooliharidusele, st õppetöö riigi ja kohalike omavalitsuste rahastatavates koolides ja lasteaedades toimub eesti keeles. Eestikeelne kooliharidus tagab laste ja noorte lõimumise eesti kultuuri- ja väärtusruumi ning annab kõigile võrdse võimaluse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel." Selle eesmärgi täitmiseks on aprillis 2021 kokku kutsutud eestikeelse hariduse tegevuskava töörühm, tegevuskava valmimise tähtaeg on selle aasta november. Töö tulemusena saavad kirjeldatud tegevused, mille abil liikuda edasi kvaliteetse eestikeelse haridussüsteemi suunas. Teine küsimus: "Kas tegevusprogrammis sätestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesanne koostada eestikeelse hariduse tegevuskava hariduse tegevuskava võib pidada eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistamiseks teie valitsuse poolt?" Vastus: jah, hiljemalt 2035. Kolmandaks: "Teadaolevalt on valitsuse tegevuskava punktis 5.2 rakendamise esimeseks tegevuseks tegevuskava koostamine haridusministeeriumis. Kas valitsus on arutanud ja otsustanud ka seda, millised saavad olema edasised tegevused peale seda, kui haridusministeerium on omapoolse tegevuskava koostamise novembris 2021 lõpetanud? Kas näiteks on kokku lepitud, et vastav tegevuskava võetakse vastu valitsuse otsusena või esitatakse see heakskiitmiseks Riigikogule?" Riigikogu on olnud kaasatud eestikeelse arengukava 2021–2035 koostamisse, mis on tegelikult ka üks sisend selle tegevuskava koostamisel. Sellele vaatamata ma toetan Haridus- ja Teadusministeeriumi lähenemist, kes kes on avatud arutlema koostatud tegevuskava üle nii Riigikogus kui ka laiemalt avalikkuses ja huvirühmades. Oluline on see, et et selle tegevuskava koostamisele on kaasatud võimalikult lai kogukond keeleõppe esindajaid, sh katusorganisatsioonid, võrgustikud, teadlased, lapsevanemad asjasse puutuvad inimesed. Neljandaks: "Kas valitsus plaanib muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 20 lõikes 2 sätestatut, et õppekeelt põhikoolis linna- või vallavolikogu enam muuta ei saaks?"

põhikooli- ja gümnaasiumiseadust muuta. Kõik vajalikud seadusemuudatused selguvad tegevuskava käigus, kui on selge, millised konkreetsed sammud tuleb astuda. Siis on selge ka, kas tuleb muuta seadust ja kui tuleb, siis kuidas. Raimond Raimond Kaljulaid soovib täpsustada. Palun! Suur tänu, hea peaminister, väga selgete ja minu jaoks arusaadavate vastuste eest! Ma igaks juhuks küsin üle, kas kas jah või ei. Kas valitsuse poliitika on see, et Eesti läheb valdavalt üle eestikeelsele haridusele hiljemalt aastaks 2035? Ja teiseks: kuidas on võimalik, et osa teie valitsuse ministreid ja teie koalitsioonipartner sellest täiesti vastupidiselt aru saab? Või nad saavad aru küll, millele nad on alla kirjutanud, aga mingil põhjusel räägivad avalikult teist juttu? Suur Aitäh! Seda peab küsima nende käest, aga mulle tundub, et tegelikult see arusaam on ju üldiselt

Aga mulle tundub, et vahest on ka hirm mingite asjade sõnastamise ees. Miks see kuupäev on oluline? Minu arvates sellepärast, et ei saaks hirmutada, et see juhtub üleöö, et see juhtubki homme, et kõik vene koolid pannakse kinni. Ei panda. Tegelikult see juhtubki järk-järgult, rahulikult, alustades lasteaedadest ja selliselt, et kogukondadele ei tehtaks selle käigus haiget, et kõik oleks n-ö pardal ja saaksid aru, et see tegelikult aitab, nagu see tegevuskava ütleb, inimestel inimestel võrdselt osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. See on tegelikult oluline. Kui me vaatame uuringuid, siis inimesed, kes Eestis eesti keelt ei oska, on paratamatult halvemas olukorras nii tööturul kui ka hariduses. Ja see ei tohiks nii olla. Kõigil peaksid olema võrdsed võimalused. Aitäh! elluviimiseks? Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Proovin kaks küsimust ära mahutada. Kõigepealt: selline väga pikalt edasi lükatud vajalik muudatus on tekitanud palju vastuolusid. Kuidas te vaatate seda, et koalitsioonipartner tegelikult annab meelega vastupidiseid sõnumeid võrreldes sellega, mis on kokku lepitud? Ja teine küsimus puudutab seda, et selline muudatus kahtlemata tähendab täiendavaid ressursse, et see üleminek eestikeelsele süsteemile hästi teha, et oleks tugi nii õpetajatele kui ka õpilastele, õppematerjalid. Kas eelarves on kavandatud või kavandatakse ka vajalikud vahendid selle muudatuse edukaks elluviimiseks? Aitäh, Aitäh, väga head küsimused! Esiteks, täiendavad ressursid. Olen teiega absoluutselt nõus, et see vajab täiendavaid ressursse. Selleks, et et neid samme astuda, on vaja metoodikaid, on vaja õpetajaid ja järk-järgult see raha tuleb leida, et kõike mitte edasi lükata. Aga kõigepealt peaks see tegevuskava selguma. Siis peaksid selguma ka need võimalikud summad, mis lisaks vaja on. Ja siis kolmas aste on see, kuidas see rahastus sinna taha leida. Ma olen sellega nõus.

Aga ma mõistan, et sellega seoses on palju hirmusid ja neid hirme võib-olla meie koalitsioonipartner ka adresseerib. Nende inimeste hirmusid ei tohi aga kuidagi kõrvale lükata, vaid nendega peab tegelema nii, et kogukond oleks kaasatud. Arupärimistele vastamisel on meil võimalus üks küsimus esitada. Ei pea vabandama, Eduard Odinets täidab selle lünga. Aitäh! Ja aitäh, peaminister, väga lakooniliste, aga väga selgete vastuste eest!

aga te ei maininud haridusvaldkonna arengukava, mis meie saalis sel kolmapäeval arutusel on. Haridusvaldkonna arengukavas aastani 2035 ei räägita üleminekust eestikeelsele õppele. Kuidas te sellist vastuolu olulistes riiklikes arengukavades selgitate? Aitäh!

Ega emakeelt ju kelleltki ei võta ükski õpe ära ja seda, et sul on teine kultuuriline taust, ju ka mitte keegi ära ei võta. Ma arvan, et

arvates seda hirmu ei tohiks olla. Kui see hirm siiski on, siis tuleb seda leevendada, aga minu meelest on ikkagi oluline silmas pidada, et eesti keelt räägib maailmas ligi miljon inimest, samas kui vene keelt räägib 173 miljonit inimest. Ei ole ohtu, vene keel kaob või see keel on kuidagi ohus, samas kui eesti keele kohta niimoodi öelda ei saa. Me peame tegema väga palju pingutusi, et eesti keelt elujõulisena

siis ma ei oska seda muudmoodi seletada, kui et võib-olla on eri inimesed nendega tööd teinud. Aga mul ei ole hariduse arengukava siin praegu käepärast. Ma arvan, et

selles strateegias arvesse neid summasid, mis arengukavades, sh hariduse arengukavas on ette nähtud, või te neid arvesse ei võtnud? Ja kui te neid arvesse ei võtnud, siis mis mõte on neid kirjutada arengukavasse? Aitäh! Esiteks, see arengukava ei olnud selleks hetkeks vastu võetud. Teiseks, nagu ma ütlesin, eestikeelse

Hea peaminister, rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Oleme kolmanda päevakorrapunkti ammendanud. Liigume edasi

üleminek algab kohe varsti, kui töörühm oma töö lõpetab, ja üleminek lõpeb aastal 2035 ning siis meil valdavalt õpivad kõik lapsed eesti keeles. Paraku me ei saanud vastust, miks koalitsioonipartner, kes kirjutas alla samasisulisele koalitsioonileppele nagu Reformierakondki, räägib meile jätkuvalt hoopis teistsugust juttu. Ja see, et kaks koalitsioonierakonda räägivad väga erinevat juttu, teeb selle lubaduse, selle idee vähem tõsiselt võetavaks, õieti üldse mitte tõsiselt võetavaks. Peavad ju need mõlemad erakonnad hakkama kohe varsti seda ideed ellu viima, aga kui üks räägib ühte juttu ja teine räägib teist juttu, siis on üsna raske uskuda, et see idee isegi väga võimsa haridusministri käe all kuidagimoodi realiseerub. Teisalt tunnen jätkuvalt muret selle üle, et haridusvaldkonda reguleeriv arengukava, mis peaks käsitlema kogu seda temaatikat,

tõhustatakse, parandatakse ja rohkendatakse eesti keele õpet. See on teine argument – vähemalt minu arvates ja usun, et ka paljude kolleegide arvates –, et peaministri väljaöeldud selge siht pole kuigi tõsiselt võetav. Sest arengukavade järgi me koostame eelarvet, arengukavade järgi me koostame tegevuspõhist eelarvet, arengukavade järgi me planeerime kõiki tegevusi. Kui kõige olulisem arengukava, hariduse arengukava sellest ei räägi,

kuidas ikkagi üleminekus eestikeelsele õppele jääb õpilaste emakeelega. See on kõige suurem hirm, mida peaminister ka tunnistas. Kardetakse, et lastel jääb emakeelne õpe saamata, neil jääb Eestis vene keel ja kultuur mingi võõra keele ja võõra kultuuri staatusesse. See on see, mis me näeme juba praegu eesti õppekeelega koolides,

Ma usun, et see ei ole meie viimane vestlus peaministriga sellel teemal ja võib-olla järgmiseks korraks peaminister natukene rohkem mõtleb selle üle, et riiklikud arengukavad peaksid käima käsikäes

siis meie jaoks oli vene keel justkui sund, me õppisime selle ära, hinded olid viied, kõik teadsid Puškini luulet peast, aga rääkida me ei osanud, sellepärast et meil oli nagu protest selle keele vastu. Ja seda me kindlasti ei taha. Vastupidi, me tahame, et need lapsed saaksid aru, et tegelikult

Oleme läbirääkimised edukalt lõpetanud ja ka selle päevakorrapunkti. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Ruuben Kaalepi ja Kert Kingo esitatud arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta. Ruuben Kaalep saab sõna. Palun! Austatud Riigikogu! Lugupeetud haridus- ja teadusminister! Mulle väga meeldis, et peaminister oma äsjases lõppsõnas ütles, et eesti keelt saab õppida läbi armastuse. Armastus eesti keele vastu on ju sama armastus, mis seob meid oma kultuuripärandiga, oma rahvuslike väärtustega, kõige sellega, mis saab püsima jääda ainult Eestis ja mille püsima jäämiseks on see riik loodud.Üks

pärast, Eesti-teemaliste alus- ja rakendusuuringute pärast ning laiemalt üleüldse Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmise pärast. See lähtub sellest, et Eesti teaduse üldine alarahastatus rahastuspoliitika formaalne orienteeritus rahvusvahelisele tippteadusele ja tehnoloogilisele innovatsioonile jätab kõrvale Eesti teaduse laiapõhjalisuse ja valdkondliku mitmekesisuse, Eestiga seotud uuringute jätkumise, rakendusliku teadustöö eesti keele ja kultuuri järjepidevuse tagamiseks ja selle kaudu siis ka Eesti riigi põhialused.Üks alarahastatuse näiteid on Eesti Kirjandusmuuseum ja selle koosseisus tegutsev Eesti Rahvaluule Arhiiv. Käesolevaks viieks aastaks ei saanud kirjandusmuuseumi teadlased rahastust ühelegi suurele projektile. Teadlaste palgaraha sõltub baasrahast, mille saamine omakorda oleneb kõrgema kategooriaga publikatsioonide arvust ja projektisummade suurusest. Väljaspool seda piisab praeguses olukorras üksnes hetkeseisu konserveerimiseks. Selle tõttu on mitmed rahvaluuleteadlased avaldanud muret, et Eesti rahvaluuleteadus on välja suremas, asendumas ingliskeelse ülemaailmse folkloristikaga. Viimastel aastatel on ära lõigatud lisaks teadusprojektidele ka vahendid selliste suurte oluliste eesti kultuuri monumentaalteoste nagu "Vana kannel" ja "Eesti muinasjutud" koostamiseks.

Kuigi kunstide keskuse töötajad on selgelt teinud oma tööd väga hästi ja pühendunult, oli olukord selline, et ülikooli finantsiline seis ei võimaldanud korraga ülal pidada Viljandis kultuuriakadeemiat ja Tartus kunstide keskust. Lähtuvalt sellest oleme ministrile esitanud kuus küsimust, millele soovime sisulisi vastuseid. Aitäh! Neid sisulisi vastuseid tuleb andma haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Palun!

Suur tänu esiteks selle olulise teema tõstatamise eest! Võin kinnitada, et humanitaar- ja rahvusteaduste käekäik on mulle ka väga oluline. Aga juhin siiski tähelepanu, et teie küsimused põhinevad tänaseks juba vananeval infol ning teie viidatud artiklis esile toodud murekohad on hakanud lahenema.Kuuldused lahenema.Kuuldused Eesti humanitaaria surmast on tugevasti liialdatud. Vastupidi, võrreldes meie Euroopa partneritega on sotsiaal- ja humanitaarteaduste rahastamise osakaal Eestis suurem kui Euroopas keskmiselt. Eesti on üks väheseid riike, kes on avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise riigieelarvest tõstnud 1%-ni SKT-st. Ja humanitaarteadused, sh rahvusteadused, saavad sellest tõusust

Sellest tõusust saavad osa kõik teadusasutused. Rahvusteadusega tegelevad asutused saavad lisaks juurde veel 5%, mis näiteks käesoleval aastal on 2,3 miljonit eurot ehk ligemale kolm korda rohkem kui viis aastat tagasi.Nüüd vastan teie küsimustele. Esiteks: "Milliseid täiendavaid rahalisi vahendeid näeb ministeerium ette humanitaar- ja rahvusteaduste olukorra parandamiseks lähiaastatel?" Haridus- ja Teadusministeerium on viimastel aastatel suurendanud teadus- ja arendustegevuse rahastamist mitme instrumendi kaudu. Oleme suurendanud baasfinantseerimist, sh rahvusteadustele minevat toetust, näinud ette vahendeid nooremteadurite palga toetuseks, kasvatanud eesti keele ja kultuuriga tegelevate teadusprogrammide mahtu ning suurendanud Eesti Kirjandusmuuseumi tegevustoetust.

Teine küsimus: "Kas olete 2020. aastal saadetud humanitaarteadlaste avaliku pöördumisega tutvunud ja mida kavatsete teha pöördumises tõstatatud probleemide lahendamiseks?" Viidatud artikliga, mis on varsti poolteist aastat vana, olen ma tutvunud. Olukord on muutunud ja oli seda juba enne arupärimise esitamist. Teaduse rahastamisel riigieelarvest on 2021. aastal arvestatud 1%‑ga SKT-st ja mõistagi saab humanitaaria ka sellest osa nii üldises korras kui ka konkreetselt nendele valdkondadele suunatud erimeetmete kaudu. Järelkasvu osas on vastutus kindlasti valdkondadevaheline, aga on ka riigi vastutus ja kindlasti asutuste vastutus. Praegu käib teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse uuendamine, mille käigus vaadatakse üle ka praeguse baasfinantseerimise tulevase teadusasutuste teadusasutuste tegevustoetuse kriteeriumid ja seal saab humanitaaria valdkonna eripära arvestades üht-teist teha senisest paremini. Kolmas küsimus: "Kuidas seletate olukorda, et nii paljude tunnustatud haritlaste ja austusväärsete organisatsioonide hinnangul on Eesti Vabariigi põhiseadus ja Eesti riigi põhialused ohtu sattunud?" See teeb muidugi muret, kui selline tunne on jäänud. Kuid ma mingil juhul ei nõustu selle väitega, sest põhiseadust ja Eesti riigi põhialuseid ei ole nii lihtne destabiliseerida. Neljas: "Milliseid täiendavaid rahalisi vahendeid näeb ministeerium ette Eesti Kirjandusmuuseumile lisaks jooksvate kulude katmisele

On baasfinantseerimine üldistel alustel ja lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetus kirjandusmuuseumile kui hallatavale riigiasutusele. Suurusjärgu mõttes on need kaks allikat pea võrdse suurusega ja nendest kaetakse põhiosa asutuse teadus-arendustegevusest ja arhiivindusega seotud ülesannetest. 2021. aastal lisas Haridus- ja Teadusministeerium senisele tegevustoetuse eelarvele 103 000 eurot. 2021. aastal käivitus ka regilaulu uurimisele keskendatav Eesti Teadusagentuuri rühmagrant, mille maht on aastas ligi veerand miljonit eurot. Seega ei pea paika arupärimise sissejuhatuses toodud väide, et Eesti Kirjandusmuuseum ja selle struktuuriüksus Eesti Rahvaluule Arhiiv ei ole saanud ühtegi rahastust oma projektile. Üks siiski on. Viies küsimus: "Milliseid toetusi näeb ministeerium ette monumentaalteoste "Vana kannel" ja "Eesti muinasjutud" jätkamiseks?" Teadus- ja arendusasutused Eestis on autonoomsed. Ministeerium ei juhi isegi riigi teadus- ja arendustegevuse asutuste tegevust sellise detailsusega. See, millisel kujul asutus nende tegevustega edasi läheb, on asutuse otsustada. Eesti Kirjandusmuuseumi baasfinantseerimise kasv ning tegevustoetuse kasv pakuvad asutusele võimaluse otsustada, kuidas ja milliseid tegevusi rahastatakse. Ja see on asutuse juhtkonna otsus. Kuues: "Kuidas kavatsete tulevikus vältida olukordi, kus ülikooli õppeasutusi tuleb rahaliste vahendite puudusel sulgeda?" Me teame, et kõrgharidus üldiselt töötabki praegu alarahastatuse tingimustes. Erinevate hinnangute järgi on kõrghariduses puudu 30–70 miljonit eurot. Aga ülikool otsustab oma struktuuriüksuste üle ise. Põhiseaduse §-s 38 on sätestatud, et ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ette nähtud piires autonoomsed. Haridus- ja Teadusministeerium ei kirjuta ülikoolidele ette, kuidas nad oma struktuuriüksuste tööd korraldavad. Samas ma möönan, et raha on selles valdkonnas puudu. Aitäh! Ja küsimusi alustab Jaak Valge. Palun! Aitäh! Austatud minister! Ma küsin natuke laiemalt. Nagu te mainisite, eelmise aasta lõpul alustas HTM-is tööd töörühm, kelle eesmärk on korrastada teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus tervikuna ja viia see kooskõlla muutunud ootustega. Riigikogus peaks see eelnõu olema järgmise aasta teisel poolel.

Aitäh! Jah, see eesmärk on sama. Me praegu töötame selle eelnõu ettevalmistamise kallal ja kohtutakse erinevate huvigruppidega, et sõnastusi

fookusvaldkonnad. Mul on väga hea meel, et nende fookusvaldkondade sekka jõudis ka elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum. Meil on see arengukavas sätestatud ja see tähendab, et me peame riigina sellesse kindlasti panustama. Ja see ongi

jõuliselt välismaalaste seaduse muutmise vastu, mille eelmine koalitsioon esitas ja mille oli mõte ka selles, et välistudengitele laia kaarega ei puistata Eesti maksumaksja raha. Minu teada makstakse nendele vajaduspõhist toetust 1,4 kuni 1,5 miljoni euro ulatuses ja sellele lisandub 26 ingliskeelset õppekava, millele ülikooli lehekülje järgi võetakse tudengeid vastu, on veel teadmata määral stipendiumeid. Te olite hirmsasti sellele vastu, et ei saaks välismaalastele laia kaarega stipendiumeid jagada. Kas te ei näe siin tasakaalutust? Te morni näoga ütlesite, et üks projekt seal arhiivis on toetust saanud. Kas rahvusteadused ei peaks olema kuidagi rohkem eelistatud? Aitäh! Ma jagan jätkuvalt rahulolu selle üle, et meil on TAIE-s fookusvaldkonnad ja nende seas on ka elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum. See oli päris suure töö tulemus, et see saadi sinna eraldi fookusvaldkonnana, ja see on asi, mille üle me võime kõik uhkust tunda, ja see annab ka kindluse, et et selle valdkonnaga järjepidevalt tegeletakse. Mis puudutab kolmandatest riikidest tulnud üliõpilaste vajaduspõhist toetust, siis siis ministeeriumis on valmimas selleteemaline eelnõu, et ei peaks maksma vajaduspõhist toetust kolmandatest riikidest tulnud üliõpilastele. Ma loodan, et me jõuame selle eelnõuga valitsusse

Siin arupärimises toodud küsimustele vastasite te väga suure üldistusega ja andsite selliseid ebamääraseid vastuseid. Aga te rõhutasite, et see arupärimine põhineb vananenud infole, öeldes, et need kõnealused probleemid on lahenema hakanud. Seetõttu siis palun täpsustage, kuidas need arutluse all olevad probleemid nüüd lahenema on hakanud! Millised need konkreetsed lahendused siis on olnud? Tänan, Aitäh! Mul tuleb tunnustada ka eelmist valitsust, kelle juhtimise ajal tehti otsus, et teadus- ja arendustegevusele suunatakse 1% sisemajanduse kogutoodangust. See tõi teadusvaldkonda oluliselt oluliselt raha juurde ja sellest lisarahast on saanud osa ka humanitaarvaldkond. Aitäh! Mul tuleb Aitäh! Lugupeetud minister! Oli väga hea kuulda, kui te ütlesite, et baasfinantseerimist vaadatakse üle. See on hästi tervitatav.

eri riigid käsitlevad doktorikraadini jõudmist väga erinevalt. Meil loetakse väga täpselt ilmunud artiklite arvu ja see on oluline, et saada doktorikraadi. On riike, kus rohkem väärtustatakse valdkonda panustamist ja või siis ka õppejõutööd. Neid süsteeme on erinevaid. Ma arvan, et see ongi kindlasti arutelu koht,

millistel juhtudel me Eestis ütleme, et see inimene väärib doktorikraadi, ja ta selle ka saab – kas need on ainult teadusartiklid või me arvestame ka midagi rohkemat. Ja tegelikult doktorireformiga me liigume selles suunas, et me arvestame laiemat kogemust valdkonnas. Ruuben Ruuben Kaalep, palun! Lugupeetud minister, palun korrigeerige mind, kui ma sain teist valesti aru, kui te vastasite küsimusele, mis puudutas meie suurt rahvusliku mälu projekti ehk "Vana kandle" jätkamist. Ma meenutan, et see on ikkagi ajas üle sajandi tagasi ulatuv projekt, mida alustas omal ajal Jakob Hurt. Selle Selle osas on kirjandusmuuseum autonoomne asutus, kes ise otsustab, kuidas oma raha kasutab, ja teie justkui ministeeriumi poolt olete olete andnud neile kõik võimalused. Kui nemad ütlevad, et neil ei ole vahendeid selle projekti jätkamiseks, siis nemad järelikult on süüdi, et nad ei ole oma prioriteete õigesti seadnud? Kas ma saan teist õigesti aru? Aitäh küsimuse eest! Ma selleks arupärimiseks valmistudes uurisin ka seda kirjandusmuuseumist ja kindlasti ja kindlasti see on nende prioriteet, nad kavatsevad seda jätkata. Aga kuna nad said praegu ka selle teadusgrandi ja seal on vähe inimesi, siis nad ütlesid, et väheste

humanitaarteaduste arendamiseks keele- ja kultuurivaldkonnas. Uus valitsus, kes kinnitas need eelmise valitsuse Euroopa Liidu toetused üle, tegi sama. Viimase info kohaselt on aga kogu humanitaarteaduste programm taandunud nutika spetsialiseerumise valdkonna alla, mis on esialgsest eesmärgist üsna kaugel. Lisaks on seal järele jäänud 3 miljonit eurot üheksa aasta peale, mis ilmselgelt on väga väike summa. Milline on teie kui selle ministri teadmine, kes vastutab teadusvaldkondade eest, mis on saanud sellest humanitaarteaduste programmist ning keele ja kultuuri uurimise programmist? Aitäh! Kindlasti on üks olulisi valdkondi ka järgmisel eelarveperioodil just nimelt meie keelde ja keeletehnoloogiasse panustamine. Nagu me rääkisime siin eesti keele arengukava kontekstis, keeletehnoloogiasse, keeletehnoloogia arendus- ja teadustegevusse on vaja kindlasti panustada. Nii et see on kindlasti üks nendest valdkondadest.

Lugupeetud minister, milliseid õppeasutusi plaanitakse veel hoogsa kärpimise tulemusena sulgeda? Aitäh! Tõesti on olnud arutelusid, kus kokku hoida. Haridus- ja Teadusministeerium peab alates alates järgmisest aastast oma püsikuludest lisaks huvihariduse kärpele, millest me pärast jõuame pikemalt rääkida, kokku hoidma 6,4 miljonit. Aga mitte ühtegi asutust selle kärpe raames kinni ei panda.

on baasfinantseerimise n-ö mudeli ümbervaatamine. Oskad sa öelda, kas see võiks arvestada seda muret, et näiteks arhiivid ning eesti keele ja kultuuri uurimine oleks püsitoetusega piisavalt tagatud? Suur tänu selle küsimuse eest! Täpselt see eesmärk ongi. Riho Breivel, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Te rääkisite siin, et teaduse rahastamine on suurenenud. Ja me teame, et teadus on meil ikka väga tähtis ja tähtis on, kuidas öelda, tulevikuvaates üldse tema rahastamist suurendada. Selles

See tähendabki seda, et teadus- ja arendustegevustele tuleb raha juurde. Me oleme kokku leppinud ka riigi eelarvestrateegias,

Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Teadupoolest on meil ülikoolides nii doktoriõpe kui ka magistriõpe juba päris suurel määral ingliskeelne.

Aitäh! See tõesti on väga tõsine teema. Kui mul oli kohtumine eesti keele nõukoguga, siis üks teema, mida me arutasime, oli see, et ülikoolides

Sellele peab reageerima. Aga tegelikult see, et meil on aina enam ingliskeelseid õppekavu, on ühelt poolt tasuta kõrghariduse kõrvalnähe, sest ülikooli näevad, et nende pealt on võimalik teenida. Ja nende õppekavade arv tõesti on kasvanud. See toob meid jälle selle teema juurde, millele ma vastustes ka viitasin, et tegelikult me teame tõesti, et kõrghariduses on raha puudu, erinevate hinnangute kohaselt 30–70 miljonit eurot.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Mulle meenub teie vastuseid kuulates nõukogudeaegne ütlus "parem kui mullu", aga mullu oli nullu. Me saame kõik aru, et on tulnud teatud asjadele lisarahastust ja majandus kasvab jne, aga tegelikkuses on riigil siiski hoovad, et rahvusteadusi suunata. Ja kui meie Poola sõbrad on praegu välja kuulutanud suure kampaania, et just nimelt kultuuri kaudu suurendada poolakate uhkust oma kultuuri ja riigi üle, siis ka meil on võimalik välja kuulutada kõikvõimalikke kirjanduskonkursse, võistlusi, rahvaluule kogumise võistlusi jne, jne. Kas on kavas niisuguseid sihtfinantseeringuid tegema hakata? Aitäh!

kui vaadata eesti keele riigieksami tulemusi, siis mida me näeme? Me näeme seda, et väga heade tulemustega eesti keele riigieksami sooritajaid

riigieksami, vaikselt kasvab. See on kindlasti valdkond, millega me peame süsteemselt tegelema. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister!

ja me ju keegi ei taha, et meie kõrgkoolide tase langeks. Aga kõrgkoolid tõesti räägivad täna väga murelikul toonil, et kui lisaraha valdkonda ei tule juurde, siis meie kõrghariduse tase hakkab langema. Mitte keegi ei taha seda oma südametunnistusele, me peame otsima lahendusi. Kas see lahendus on tasuline kõrgharidus, kas see lahendus on osaliselt tasuline kõrgharidus ja kui on, siis kellele, millised erialad,

reedel taas Tartu Ülikooli arutama erinevaid variante, kuidas kõrgharidusse raha juurde saada. Nii et see on oluline teema. Hea minister, rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised, esimesena saab sõna Ruuben Kaalep. Tänan kõigepealt ministrit sisulise debati eest! Ma usun, et ministri väljendatud mure meie humanitaar‑ ja rahvusteaduste olukorra üle on siiras, kuid suur osa vastuseid väga konkreetsetele küsimustele, mis olid arupärimises esitatud, jäid siiski üsna üldiseks. Ma käin need kiiresti üle. Esimesele küsimusele, mis puudutas täiendavaid rahalisi vahendeid,

Teisele küsimusele, mis puudutas humanitaarteadlaste avalikku pöördumist eelmisel aastal, saime samuti vastuseks, et nüüdseks on olukord muutunud, et need probleemid ja need mured, mis seal tõstatati, ei ole enam aktuaalsed.

ja auväärsed organisatsioonid leiavad, et tegelikult olukord on niikaugel, et meie riigi põhialused ja põhiseaduslikud väärtused on ohtu sattunud, vastas minister väga resoluutselt, et jah, see olukord teeb muret, aga ta absoluutselt ei nõustu selle haritlaste seisukohaga. Neljanda küsimuse puhul, mis puudutas konkreetselt täiendavaid rahalisi vahendeid kirjandusmuuseumile, me tõepoolest

Viienda küsimuse puhul natukene siiski tekitab muret, et minister vastas, et kõigi nende rahaliste vahendite kasutamine on läbinisti asutuse enda juhtkonna otsustada. Ma leian, et selleks, et oleks tagatud meie rahvusteaduste järjepidevus, on vaja ikkagi üleüldist koostööd nii riigi tasandil kui ka konkreetsete asutuste vahel, mis tähendab mõlemalt poolt info vahetamist ja suuniste jagamist. Kuues küsimus – jällegi väga tõsine murekoht kuidas vältida seda, et tulevikus tuleb ülikoolide õppeasutusi sulgeda. Saime vastuse, mis loomulikult suurt lootust ei tekitanud, et kõrgharidus ongi meil väga alarahastatud. Juba käivad arutelud kärbete üle.

tahan meenutada seda, mis üldse on rahvusteadused. Rahvusteadused on need uurimisvaldkonnad, mida saab arendada ainult Eestis. Need on otseselt seotud meie rahvusliku identiteediga, meie riigi ja rahva olemise alustega. Ja väga suur mure selles eelmisel aastal saadetud humanitaarteadlaste pöördumises oli ju see, meie ajastul, kui maailm on väga kiiresti liikumas globaliseerumise suunas, toimub väga suur rahvusvahelistumine. Ja see seab ohtu meie Eesti-kesksed väärtused ja uurimisvaldkonnad, sest liigne rahvusvahelisus paratamatult viib meie identiteedi lahustumiseni selles globaliseeruvas maailmas. Jah, loomulikult me peame teadvustama eesti kultuuri kui osa maailmakultuurist ja selle kaudu nägema universaalses etnilist ja etnilises universaalset, aga just tänu sellele peame andma oma rahvuskultuurile sügava väärtuse. oma rahvuskultuurile sügava väärtuse. Siiski tuleb nõustuda paljude humanitaarteadlaste ja nende väärikate organisatsioonidega, et me oleme riigi ja rahvana võib-olla seda pilti silme eest kaotamas. Aitäh! Rohkem sõnasoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Kas minister soovib midagi öelda? Ei soovi. Siis oleme selle päevakorrapunkti käsitlemise Viies päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ja Helir-Valdor Seederi esitatud arupärimine huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta. Palun, Viktoria Ladõnskaja-Kubits!

Tegelikult kultuurikomisjoni liikmed suurepäraselt teavad, et meil on õpetajate järelkasvuga väga suur kriis õues.

töötasu 3% võrra, siis see on positiivne samm, aga ta ei ole piisavalt suur selleks, et lahendada seda probleemi. Kõige suurem mure seisneb selles, et kui me läheme lahendama üht probleemi,

Me esitasime arupärimise huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta. Tuletan meelde, et aastal 2019 Riigikogu valimiste eel lubas Reformierakond paremat huvihariduse korraldamist.

Peame vajalikuks igasse piirkonda vähemalt ühe kogupäevakooli teket, luues sellega lastele võimaluse tegeleda huviharidusega õppetöö kõrvalt." Tänaseks on Reformierakonna juhitud valitsus koostanud järgmiste aastate RES-i ja teatanud, et järgmisel aastal ootab Eestit huvihariduse toetuse vähendamine 7 miljoni euro võrra. Tegemist ei ole mingi marginaalse kärpega, vaid sellega vähendatakse huvihariduse toetust poole võrra. Nimetatud kärbe mõjutab just lastega peresid ja eriti lasterikkaid peresid. Selmet nende lastega perede ja väga paljude laste endi ootusi täita, on Reformierakond ja Keskerakond asunud sõnamurdlikult huvihariduse toetust drastiliselt vähendama. Huvihariduse toetuse vähendamist on Reformierakond õigustanud vajadusega tõsta üldhariduskoolide õpetajate palka. Selline õigustus on eriti silmakirjalik mitmel põhjusel. Esiteks lubas just Reformierakond tõsta huvikoolide õpetajate palku. Jälle tsiteerin: "Soovime jõuda koostöös huvihariduse pakkujate ja omavalitsustega selleni, et huvikoolide (muusika-, kunsti- ja spordikoolid) õpetajate tasu oleks vastavuses üldhariduskoolide õpetajate palkadega." palkadega." Seda märkis Reformierakond oma valimisprogrammis. Mida me võime veel sealt välja lugeda? Lisaks lubas Reformierakond bürokraatia vähendamist ja ametiasutuste arvu kärpimist ning riigiametnike arvu vähendamist. Neid lubadusi kas või osaliselt täites oleks riigil võimalik tõsta üldhariduskoolide õpetajate palka ilma huvihariduse toetust vähendamata. Kusjuures eelnõu pealkirjaga "Riigireformi elluviimisest" on täitsa olemas põhiseaduskomisjoni laual ja seda võiks tegelikult koalitsiooni tasemel rakendada, vähemalt vaadata üle, kus kohas on võimalikud kärpekohad. kahjuks ei ole võimalik saada. Viis minutit on arupärimise tutvustamiseks. Okei, kohe lõpetan siis. Paraku on eelmainitud lubadused jäänudki lubadusteks ja seevastu on Reformierakond asunud huvihariduse toetust kärpima. Nimetatud kärpeotsust on teravalt kritiseerinud ka noortevaldkonna esindusorganisatsioonid. Ma loodan väga, et minister on tutvunud erinevate arvamustega ja arvestab nendega.Nüüd siis on meie poolt kuus küsimust.

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head arupärijad! Ma tunnen, et mul jääb ka küsimustele vastates aega puudu. ma loodan, et me saame jätkata, nii teie oma sissejuhatust kui mina seda informatsiooni, mis ma olen hankinud, et teile vastata. vastata. Ütlen sissejuhatuseks, et jaa, loomulikult ma olen tutvunud kõigi pöördumistega ja olen ka kohtunud huvihariduse katusorganisatsioonidega. See oli väga raske kohtumine, me rääkisime kaks tundi ja

on Reformierakond vastupidiselt oma valimislubadustele asunud kärpima huvihariduse toetust ja seega halvendama lastega perede olukorda?" Reformierakonna 2019. aasta valimisprogramm nägi ette mitmekülgse huvihariduse kättesaadavuse tagamise ning suurema seostamise formaalharidusega. Huviharidust ja -tegevust puudutav kärpeotsus, mis Vabariigi Valitsusel langetada tuli, oli raske otsus ja seda ei tehtud kerge käega. See tõi kaasa tõesti valulise reaktsiooni, mis on igati mõistetav. Ja kindlasti ei soovi me selle otsusega halvendada lastega perede olukorda. Minu hinnangul ja ka katusorganisatsioonidega sai räägitud, et see raha, 7,24 miljonit eurot, võikski eelkõige minna just kättesaadavuse tagamiseks.Teine küsimus: "Kas Te peate põhimõtteliselt õigeks olukorras, kus laste üldhariduse ja huvihariduse omandamine on olnud pandeemia tõttu pärsitud, hakata järgmisel aastal huvihariduse kättesaadavust veelgi vähendama?" Esiteks, mina ei usu, et huvihariduse kättesaadavus päriselt meil ka selle kärpe tagajärjel väheneb. Aga huvihariduse pakkumine, nagu ka noorsootöö korraldus on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Ja kui me vaatame andmeid, siis näeme, et kohalikud omavalitsused on neile pandud ülesannet tõesti väga tõsiselt võtnud. Kohalike omavalitsuste kulud huviharidusele ja -tegevusele on märkimisväärsed: enam kui 100 miljonit eurot aastas. Samuti on riikliku lisatoetuse suunamine aastatel 2017–2021, see on siis kokku pea 66 miljonit eurot, oma eesmärgi suures osas täitnud. Riikliku lisatoetuse eesmärk on olnud parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust kohalikul tasandil ning suurendada selle mitmekesisust.Kui me vaatame nüüd andmeid, siis 2017–2020 kohta tehti kevadel tulemuste analüüs, mille koostas sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, ja see näitab, et teenuse kättesaadavus on paranenud ja teenus on muutunud mitmekesisemaks. Kättesaadavus on näidanud kasvutrendi. Näiteks kui 2017 osales 7–19-aastastest noortest 48% huvihariduses, siis 2019 juba 63%. Ja kohalikud omavalitsused on hinnanud, et et see toetus on tõesti kättesaadavust ja mitmekesisust tõstnud. Nüüd on meie suur väljakutse hoida neid noori nendes huviringides, kuhu nad on juba tulnud. See on tõesti väga oluline.Kohalike omavalitsuste tulubaasi vahendid järgmistel aastatel on kasvamas ning seda raha saab kasutada ka huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks nii, et ükski senine oluline tegevus ei katkeks. Kohalikud omavalitsused panustavad jätkuvalt noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamisse. Ma olen kohtunud paljude kohalike omavalitsuste juhtidega ja nad on mulle kinnitanud, et ükski oluline tegevus, mis on selle raha toel ellu kutsutud, ei jää tegemata. Samuti võimaldab olemasolev riigipoolne toetus, mis jääb alles, seda edaspidigi kättesaadavuse tagamiseks kasutada. Seega ma olen veendunud, et mitmekülgne huviharidus ja -tegevus jääb noortele endiselt kättesaadavaks.Aga kui me nüüd vaatame veel, mida riik teeb huvihariduse toetamiseks, siis näiteks meil on olemas selline õppevara ühiskasutuse programm nagu Klass+, kus koolid kus koolid on koostööks huvikoolidega saanud toetust taotleda, ning see on kaasa toonud ka uute huviringide loomise. Sellesse on 2017.–2018. aastal panustatud 6,7 miljonit ja see on just üldhariduskoolide ja huvikoolide koostöös sündinud, et mitteformaalset haridust lõimida formaalse haridusega. Sel aastal läheb sellesse valdkonda Siis näiteks projektikonkurss "Noorte heaks", mille raames saavad toetust projektideks ja vahendite soetamiseks nii huvikoolid kui ka avatud noortekeskused. 450 000 eurot on sel aastal selleks Eesti Teadusagentuur teeb erinevaid projekte ja konkursse, mis on tihedalt seotud huviharidusega. Näiteks Tartu Ülikooli teaduskool saab riigilt 800 000 eurot selleks, et tegeleda noortega, kellel on spetsiifilisemad huvid.

kolmas küsimus: "Kas Te olete analüüsinud vastava kärpeotsuse mõju noortele ja ka huviharidust andvatele õpetajatele ja millised on selle analüüsi tulemused?" See, kas kärbe toob kaasa ebasoodsaid mõjusid huvihariduses ja -tegevuses osalevatele noortele ja õpetajatele ning kui pikaajalised need võimalikud mõjud on, sõltub suuresti kohalike omavalitsuste otsustest. Seda, mis kohalike omavalitsuste otsuste tulemusena noorte ja nendega töötavate spetsialistide jaoks muutub, saame analüüsida järgmistel aastatel. Riikliku lisatoetuse vähendamise tõttu kujunenud olukord tähendab, et linnad ja vallad peavad hakkama hoolikamalt valima prioriteete, millistele tegevustele ja kuidas vähendatud mahus toetust kasutada, et see täidaks parimal viisil oma eesmärki. Heaks lahenduseks võib pidada lahendust, mis lähtub kohalike noorte vajadustest ja vastab kõige paremini kohalikele oludele. Nutikate ja hästi läbimõeldud valikute korral ei pruugi selle otsuse otsuse mõju olla negatiivne, pärssida noorte osalust huvihariduses ja -tegevuses ning nende vaba aja sisukat ja arendavat veetmist. Neljas küsimus: "Kas enne huvihariduse kärpeotsuse langetamist pidasite Te nõu ka asjast huvitatud isikute esindusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega?" Tunnistan, ei pidanud. Mõeldes tagasi sellele ajale, kui me riigi eelarvestrateegiat kokku panime, saan ma aru, et see ei ole piisav põhjus, aga me pidime neid otsuseid langetama väga ajakriitiliselt. Aga see-eest, nagu ma ütlesin, ma olen vaadanud nendele inimestele hiljem silma, kuulanud ära nende põhjendatud pretensioonid ja andnud omapoolsed selgitused. Ja me kohtume uuesti 13. juulil, et jätkata arutelu, kuidas edasi minna. Viies küsimus: "Miks vastandab Reformierakond üldhariduskoolide õpetajaid ja lapsi, kui lubab üldhariduskoolide õpetajatele palgatõusu tingimusel, et huvihariduse valdkond kaotab pool senisest toetusmeetmest?" See oli minu enda väljaöeldud, sealt tekkis see vastandus. Täna ma seda ei teeks.

Ma tõesti ei pidanud seda võimalikuks. Teiseks väga oluliseks prioriteediks haridusvaldkonna eelarve läbirääkimistel olid õpilünkadega tegelemiseks vajalikud lisavahendid. Seega: õpetajate palk ja õpilüngad. Ja Ja ma olin ministrina olukorras, kus kõik ministrid olid, aga ma räägin praegu enda positsioonist: mitte keegi oma lisataotlustele raha ei saa, otsige see raha oma valdkonna seest. Ja mida ma tegin? Ma vaatasin üle, mis on need ülesanded, mida peab täitma riik,

Aga see toetus siiski jäi. Ja samas ma teadsin, et haridustöötajatega palgaläbirääkimistel on valitsuse

Aga veel on küsimus vaimsest tervisest. Ma allesjäänud minutitega ütlen seda, et esiteks, mis puudutab laste vaimse tervise hoidmist ja huviharidust, siis need on omavahel selgelt seotud. Mida me oleme püüdnud eelkõige teha ja seda püüdis teha ka eelmine valitsus – suur tänu selle eest! –, me oleme püüdnud pandeemia ajal hoida huvihariduse pakkujaid elus, et nad ei peaks oma uksi sulgema, sellepärast et kehtivad piirangud. toetati huviharidust, erahuviharidust ja huviharidust esimeses voorus 5,7 miljoniga, siis 4,6 miljoniga. Meie uue valitsusega

õpihuvilaagrid ja see meede, kuhu me suunasime 6 miljonit – me ootame, et üldhariduskoolid ja huvikoolid teevad omavahel koostööd. Mõte on toetada noorte vaimset tervist, toetada nende õpimotivatsiooni ja ka aidata kaasa õpioskuste arendamisele. Ma mõistan, et olukord on kriitiline. Ma ütlen veel kord: haridusvaldkonnas, ka kõrghariduse valdkonnas, nagu me enne rääkisime, on raha puudu, mitte raha üle. üle. Kahjuks pidin ma tõesti tegema valikuid ja ma loomulikult ei ole nende valikute üle õnnelik, aga kui ma vaatan alternatiive, siis mitte ühegi alternatiivi puhul ei oleks ma ennast kuidagi paremini siin teie ees tundnud, kui ma tunnen praegu. Küsimusi alustab Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Palun! Aitäh, lugupeetud minister! Mulle on hästi sümpaatne, kui ministrid näitavad mingil määral üles oma inimlikkust ja tunnistavad ka puldist seda, et nad on teinud vigu. Selles mõttes olete tubli, et täna ütlesite kahel korral, et tunnistate, et tegelikult see ei olnud kõige parem lahendus. Aga samas ma ei ütleks seda lihtsalt nüansside kohta, ma ütlen, et tervikuna on see teie lahendus viga.

Nagu te tõenäoliselt teate, on meil koalitsioonilepingus kokku lepitud kultuuriranitsa meetme elluviimine. Selle lisataotluse kultuuriminister esitas, seda lisataotlust ei rahuldatud ja see lisataotlus oli just 7 miljonit eurot. Ma usun, et me selle rahastuse juurde tuleme sügisel tagasi, kas seda ehk

Uskuge, see ei ole usu küsimus. Kui te ei usu, et see vähendab huvihariduse kättesaamist, siis te eksite. Ma tean, et vähendab. Ma olen Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja väga paljude omavalitsusjuhtidega suhelnud ja nad kõik on olnud seda meelt, et kui see nii läheb, siis jätkata sedasi ei saa.

omavalitsustesse on ikka asjakohane ja kas lootus, et ühel hetkel tuleb mingisugune muu meede, on see siis kultuuriranits või miski teine toetus, õigustab olemasoleva süsteemi lõhkumist? Aitäh! Ma kordan veel kord, et seaduse tasandil on öeldud, et see on lisarahastus ja seda maksab riik võimaluse korral. Teiseks, sellel lisarahastusel oli kaks eesmärki: mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine. Ja kui nüüd vaadata andmeid, siis mitmekesistamise osa on kogu selles toetuse mahus aina vähenenud. Esimestel aastatel läks 65% kogu rahast huvitegevuse ringide mitmekesistamiseks, nüüd on see langenud alla 40%. Eks see on arusaadav ka, ega lõpmatuseni uusi ringe ei asutagi. Teisalt on Teisalt on selle toetuse eesmärk kättesaadavuse parandamine ja see on jätkuvalt väga oluline. Ja kui siin vihjati paljulapselistele peredele või sellistele peredele, kus muudel põhjustel on huvihariduse kättesaadavus halb, siis minu ettepanek ongi seda raha, mis on alles, kasutada eelkõige kättesaadavuse parandamiseks. Me peame arutelusid sel teemal linnade ja valdade liiduga, on tehtud temaatiline töörühm, kes mõtleb, kuidas seda raha kõige efektiivsemalt kasutada, ja ka huvihariduse ühendustega me arutame neid teemasid. Helmen Kütt, palun! eesistuja! Hea minister! Te olete väga põhjalikult vastanud ja selgitanud oma seisukohti. Ongi raske, kui on vaja kärpida ja leida mingi koht, kust kärpida, kust raha ära võtta. Mina tuginen raportile või aruandele, mis puudutas kultuuripoliitika põhialuseid aastani 2020. Siin on väga kenasti öeldud, kuidas selle

siis tundub ju kummaline, et sama summa, mis sellest hästi töötavast meetmest kärbitakse, antakse lisataotluse peale millegi uue loomiseks. Me ei tea, kuidas see töötab. See eelkõige oli regionaalpoliitiline meede ja näiteks Viljandi linn peab leidma 30 000 aga Viljandi vald peab leidma 140 000 eurot lisaraha. Ja ka kõik, mis puudutab hoolekannet – öeldakse, et minge, kohalik omavalitsus lahendab need probleemid. Aga tegelikult see ei ole jõukohane, kõik ei saa lubada endale orkestrit või maksta esimesest päevast haiguspäevade hüvitist. Tegelikult see on regionaalpoliitiline meede, mis praegu kaob. Selle kaob. Selle raha jaotamise mudel tõesti selgelt eelistas mittelinnalisi piirkondi ja see on tekitanud erinevate kohalike omavalitsuste vahel ka, ma isegi ütleksin, hõõrumist, sest rõngasvallad keskuste ümber on saanud tõesti kordades rohkem seda toetust. Ma tean, et seda raha on kasutatud ka lausalisteks toetusteks: ükspuha, kes esitab avalduse, saab kuus 20 eurot toetust. See iseenesest ei olnud selle toetuse mõte. Aga

keskusest eemal ja neil on huvihariduse kättesaadavusega probleeme, siis niisuguseid kohalikke omavalitsusi peakski rohkem toetama ja keskuseid vähem. Keskused praegu ongi saanud oluliselt vähem ja neil ei ole ka tekkinud sõltuvust sellest toetusest.

Jaak Juske, palun! Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! On muidugi tore kuulda, et te olete valmis tunnistama viga, aga see pole mitte lihtsalt viga. See on viga, mis puudutab üle Eesti sadu ja sadu noori. Ja on ausalt öeldes skandaalne, et te läksite tegema eelarvekärbet, mis tõepoolest puudutab väga suurt hulka Eesti noortest ja lastest, ilma et oleksite seda eelnevalt läbi rääkinud kohalike omavalitsustega. seisate täna siin Riigikogu ees. Kas te olete valmis vaatama Eesti rahvale otsa ja andma lubaduse, et kui uuel aastal mõni laps, kes sai tänu sellele toetusele käia huviringis, jääb sealt välja, siis te astute ametist tagasi, võtate vastutuse? Aitäh küsimuse eest! Ma ütlen veel kord, et meil on eri ülesanded jaotatud eri tasandite vahel. Noorsootöö ja huvihariduse korraldus on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Riik on seda viimased neli aastat lisatoetusega toetanud, aga see ülesanne on siiski kohalikul omavalitsusel. Ja minu minu usk on küll see ... Ma saan aru, et meie usk inimestesse on erinev ja ju on meie elukogemus ka erinev, aga nähes seda debatti, mis on ühiskonnas tekkinud ja mille käigus ühe erakonna esimees nimetab ministrit tühmiks, ma usun, et kohaliku omavalitsuse juhid saavad aru, et huvihariduse toetamine on väga oluline ja neilt oodatakse seda. Nii nagu oodatakse lugupidavat suhtumist. Aitäh Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister, te lõpetasite arupärimisele vastamise umbes sellise lausega, et et te tunnete ennast ebamugavalt pärast selle otsuse tegemist, aga ühegi teistsuguse otsuse puhul ei tunneks te ennast paremini. Ja ka vastused küsimustele on viidanud sellele, et valitsus ei kavatse seda kärbet taastada isegi siis, kui majandus areneb prognoositust kiiremini, kui tulud laekuvad oluliselt paremini, kui RES-i koostamise ajal prognoositi. Te pigem kulutate täiendava raha kuhugi mujale. Ka praegu ma ütlen, et RES‑i kohaselt, mille valitsus kinnitas, kulud järgmisel aastal suurenevad ja tulud suurenevad. See on puhtalt prioriteetide küsimus, mitte võimaluste puudumise küsimus. Kas te jätkuvalt haridusministrina kinnitate, et see ei ole prioriteet, mille te taastate sügisel? Aitäh! Jah, võib öelda küll, et tegemist on prioriteetidega. Nagu ma alguses rääkisin, õpetajate palk on prioriteet. Meil ei ole varsti õpetajaid klassi ees, kui me ei tegele õpetajate järelkasvu temaatikaga, mille üks osa on õpetajate konkurentsivõimeline palk. Ja te olete väga hästi kursis nende suurte summadega, mis tegelikult oleks vaja õpetajate palga lisarahastuseks. Me rääkisime eelmisele arupärimisele vastates, et kõrghariduses on suur rahapuudus: 30–70 miljonit eurot hinnatakse selleks puudujäägiks. Näiteks täna hommikul kohtusin kutsehariduse inimestega ja meil on juba aastaid seaduses sees, et kutseharidust peaks rahastama vähemalt 20% ulatuses n‑ö tulemusnäitajate põhjal. Mitte kordagi ei ole riik seda seadust täitnud, ei ole makstud tulemusnäitajate põhjal kutsekoolidele raha, kusjuures see summa on 6 miljonit Ja ma tegelikult võiksingi jääda seda rääkima, rääkimata sellest, et me seisame silmitsi pandeemiajärgsete tagajärgedega, me peame panustama õpilünkade tasandamisse, mis on, ma loodan, mitte püsikulu. Aga siiski ma arvan, et järgmised kaks aastat vajavad koolid lisarahastust selleks, et õpilünkadega tegeleda. Selle aasta eelarvest olen ma tõesti väikeste summade kaupa kokku saanud 6 miljonit eurot koolidele sügisperioodiks, et nad saaksid pakkuda individuaalset õpet, rühmaõpet lastele, toeks neile, kes on jäänud pandeemia tõttu, distantsõppe tõttu maha.Nii et haridusvaldkonnas tõesti on väga palju raha puudu. Ja selgelt on seda puudu ka huvihariduse valdkonnas, näiteks kas või huvihariduse õpetajate palgad. Vaadates seda, kui palju sellest huvihariduse toetusest on läinud palkadeks, siis jah, pea 5 miljonit eurot, täpsemalt 4,6 miljonit eurot on läinud palgakuluks. See

on transpordi hüvitamiseks või korraldamiseks läinud veidi alla miljoni. Iseenesest see kõigi kohalike omavalitsuste peale ei ole väga suur raha ja ma tuletan meelde, et 7,25 miljonit eurot sellest toetusest jääb alles. Küsimus on, kuidas me seda alles olevat raha kasutame nii, et kättesaadavust võimalikult palju tagada. Ja ma tõesti ei arva, et nii nagu näiteks Võru vald on teinud, maksnud lihtsalt lausalist toetust kõigile, kes on soovinud, et see on selle toetuse eesmärk olnud. Aitäh! Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Tegelikult väga kurb on kuulata, kui te ütlete, et huviharidus ja huvitegevus ei ole nende prioriteetide hulgas,

Ja seda on väga kurb kuulda näiteks kultuuriministri jutu taustal, kes ütleb, et tema teeb kõik endast oleneva, et see toetus huviharidusele ja huvitegevusele taastataks. Millegipärast see on tema prioriteet, aga mitte teie prioriteet. Me saame aru, et on muid asju, kuhu on vaja raha suunata. Aga miks lõhkuda olemasolevat mudelit? Miks jätta need sajad või mina ütleksin, tuhanded lapsed ilma võimaluseta? Sest nendes kaugemates piirkondades kogu see toetus on lõpuks tänu neli aastat tagasi tehtud otsusele nendeni jõudnud. Miks te teete seda, austatud Liina? Aitäh, Aitäh! Esiteks, ma tuletan meelde, et meil on koalitsioonivalitsus ja sinna koalitsioonivalitsusse kuulub ka Keskerakond. Ma ei kuulnud ühegi

Ja tegelikult ma usun, et kultuuriminister, kuidas ma ütlen, põhjendatult loodab selle peale, et kultuuriranits saab samas mahus riigi rahastuse. Aitäh!

Ja aitäh valgustamast, kuidas minu järeltulija kultuuriministrina valitsuses käitus selle küsimuse arutamise ajal. Ma arvan, et see on väga oluline täpsustus. Aga ma tuleksin selle juurde, et te olete veidi kritiseerinud seda, kuidas üks või teine omavalitsus seda raha on kasutanud, kuigi te üldjoontes tunnistate, et tegemist on efektiivse meetmega. Ja sellele on ka raske vastu vaielda. Selle raha eest 30 000 täiendavat unikaalset last – ja see raha on, nagu te ise ütlesite, ainult kümnendik sellest, mis omavalitsused panevad. Kui 30% kasvab laste osalemine selle lisanduva 10% eest, siis ma küll ei saa aru, kuidas Reformierakond, kes pidevalt efektiivsusest räägib, sellise asja kallale läheb. Aga see selleks. Aga mis see on, mida te tahate süsteemis ümber teha? Te ütlesite, et selle 7,25 miljonit saab paremini jagada. Mis see siis on, mis te tahate teha,

et mitmekesistamiseks seda riigi toetust on aasta-aastalt aina vähem kasutatud. Ja see on arusaadav kui palju me neid huviringe ikka teeme, nendesse huviringidesse on vaja ka lapsi. On näha, et see mitmekesistamise ülesanne on hakanud nagu lõppema, selle eesmärgi me oleme täitnud. Aga kättesaadavus on kindlasti jätkuvalt probleem ja ma arvangi, et seda olemasolevat raha võiks eelkõige kasutada kättesaadavuse huvides. Kui ma kohtusin huvihariduse katusorganisatsioonidega, siis tuli välja selline asi, et muusikakoolide liit oli teinud oma liikmete seas küsitluse, kuidas on seda riigipoolset toetust kasutatud. See oli mulle ka väga huvitav ülevaade. Näiteks oli seda raha kasutatud ka erinevatel festivalidel ja konkurssidel osalemiseks, mis iseenesest on õige. Kindlasti peab olema rahakott selleks, et väga andekad noored saaksid osaleda erinevatel võistlustel ja festivalidel, aga see ei olnud selle toetuse eesmärk ja mõte.

Aitäh! Hea istungi juhataja! Austatud minister! Mai keskpaigas pöördus Raplamaa Omavalitsuste Liidu initsiatiivil Vabariigi Valitsuse poole 40 omavalitsusjuhti – linnapead, vallavanemad ja volikogu esimehed

Praegune omavalitsuste tulubaas katab kõige napimalt ära ülesanded, mis seadusandja on omavalitsustele pannud. Seega ei ole omavalitsustel vabu vahendeid ja neil ei ole ka võimalik asendada neid teiste vahendite arvel, nii nagu tegelikult ka teie, lugupeetud minister, olete märkinud.

Mida selline otsus tegelikult tähendab regionaalpoliitikale, omavalitsuste eelarvele, aga ka meie lastele meie lastele ja huviharidusele? Kõige suurema löögi saavad just paljulapselised pered ja üldse majanduslikult vähem kindlustatud pered, aga tegelikult ei jää puutumata ka teised.

ikkagi tähendab seda, et Raplamaa omavalitsustel jääb nelja aasta jooksul saamata 1,6 miljonit eurot. Ja ütelda, et see on taskuraha, et see on väike raha – see näitab lihtsalt seda, et ei ole arusaamist, kuidas omavalitsused toime tulevad. Viitan ka Jürgen Ligi, teie hea fraktsioonikaaslase kommentaarile, et ei et ei ole ilus viriseda, kui riik kompenseerib omavalitsustele suuri kulutusi. Ma juhin aga tähelepanu sellele, et kui õpetajate palgad tõusevad, siis omavalitsused peavad kasvatama – see on normaalne ja nii peabki tegema

Riik paneb ühelt poolt otsast minema ja omavalitsused peavad kuidagi suutma järele tulla. Aga vähe sellest, tegelikult on omavalitsused tõepoolest lisaks andnud kooliõpetajate palkadeks raha, on diferentseerinud õpet, teinud väikeklasse,

kuidas ma ütlen, küüniline ütelda, et isegi kui meil majanduse olukord paraneb, me ei kavatse seda olukorda muuta.

selle asemel et finantseerida laste huviharidust ja regionaalpoliitikat – see on vale valik. Aitäh!

ministri vastuseid ja isegi konspekteerisin, sest ministri sõnal on ju oluline kaal. Ja ma lühidalt konspekteerisin need vastused nii.Esimene küsimus: miks Reformierakond vastupidi valimislubadustele on asunud kärpima huvihariduse toetust? Ministri vastus oli: see oli raske otsus. Ja siis tuli kõiksugu muud informatsiooni sinna juurde, aga sisu, mille ma kinni püüdsin, oli, et see oli raske otsus.Teine küsimus:

Ja selle peale minister vastas: ei usu, et huvihariduse kättesaadavus kärpe tagajärjel väheneb. See on kohalike omavalitsuste ülesanne, riiklik lisatoetus on oma eesmärgi täitnud.

Kohalike omavalitsuste ühispöördumine, millest siin just Heiki Hepner rääkis, näitas väga kindlalt, et kohalikud omavalitsused ei tunneta seda, et see eesmärk on täidetud ja riik võib käed puhtaks

Selle peale minister vastas, et ta tänab eelmist valitsust, et see aitas huviharidust elus hoida, ja luges siis ette, mis 2020. aastal tehtud on nii munitsipaal- kui ka erahuvihariduse toetamiseks. Mina räägin siin täna ka kui ühe kohaliku omavalitsuse volikogu esimees, Viljandi Linnavolikogu esimees, mitte ainult kui Riigikogu liige, ja tegelikult räägin ka lapsevanemana. Tõsi, nelja lapse vanemana ei ole ma enam lasterikas selles mõttes, et kõik mu neli last käiksid huviringides, aga kõige noorem siiski veel käib. Olen oma pere ja teiste lähedaste kaudu väga hästi tunnetanud, kui oluline on huviharidus. Ja selles olukorras, kus riigieelarve on 13 miljardit, kus see kasvab järgmisel aastal suurusjärgus vähemalt 500 miljonit,

Heiki Hepner, samal ajal me jätkame kontorihoonete ehitamist kümnete miljonite eurode eest, öeldes, et prioriteetidesse ei mahu ei laste vaimne tervis ega huviharidus koolis. Selleks raha ei jätku ja riik saab seda toetust jätkata ainult võimaluse olemasolu korral. Mina näen küll, et see eelarve ja riigi eelarvestrateegia võimaldab seda jätkata,

kui me räägime prioriteetidest. Huvihariduse toetamine, see raha, mis läheb kohalikele omavalitsustele,

Kui haridusminister tuleb ja ütleb, et meie prioriteet on üldhariduskoolide palgad, mis on kõrgemad kui nende sektorite palgad, millest me siin praegu kriitiliselt räägime, et see on põhjendatud ja selline vastandumine või erinev lähenemine riikliku hariduspoliitika kontekstis on põhjendatud, siis mina ei saa sellest Ja ega ma ei saanud ka päris hästi aru väitest, et selle riikliku lisatoetuse eesmärk, mis puudutab kättesaadavuse parandamist,

See on tekitanud omavalitsustele püsikulud ja nad on arvestanud ka riigi osalusega järgmistel aastatel. Nii et see riiklik meede on seni olnud väga vajalik ja põhjendatud

kus eelarve kasvab sadades miljonites, on ainult prioriteetide küsimus. Kas lapsed ja huviharidus on selle valitsuse prioriteet või mitte, seda me näeme siis sügisel. Aitäh!

Noorte ja laste huvihariduse toetuse vähendamine on üks väga rumal ja vale otsus. Ma täna küsisin proua ministri käest, kas ta on valmis võtma poliitilise vastutuse, kui peaks selguma, et uuel aastal mõni laps, kes on saanud siiamaani tänu sellele toetusele käia huviringis, seda enam teha ei saa. Selle asemel, et mulle vastata, kas ei või jaa, hakkas proua minister hämama, mängis solvunut ja teatas, et meil on erinev elukogemus.Jah, väga võimalik, et meil ongi erinev elukogemus, aga, proua minister, eelkõige on meil teiega erinev maailmavaade. Erinevalt Reformierakonda kuuluvast haridusministrist ei pea mina mõistlikuks seda, et me niigi õhukeseks viilitud Eesti riiki veel õhemaks viilime. Erinevalt Reformierakonda kuuluvast ministrist on minu jaoks lapsed ja laste huviharidus selgelt prioriteet. Erinevalt Reformierakonda kuuluvast haridusministrist ei alustaks ma kindlasti vajaduse korral eelarvekärpeid mitte lastest, vaid lapsed oleksid viimane koht, kus üldse kulusid koomale tõmmata. Erinevalt Reformierakonda kuuluvast ministrist kui tehakse olulisi kärpeid, siis tuleb need läbi rääkida nendega, keda need kärped puudutavad. Erinevalt Reformierakonda kuuluvast haridusministrist pean mina väga mõistlikuks seda, et me regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks anname omavalitsustele ka huvihariduse toetust. Ja lõpetuseks, erinevalt Reformierakonda kuuluvast haridusministrist ei teeks ma kunagi sellist rumalat otsust, et ma õpetajate palgaraha

Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister! Ma nõustun eelkõnelenud Jaak Juskega. Laste arvel kärpida, tuleviku arvel kokku hoida on väga rumal otsus,

Aga kahjuks on tehtud sellised valikud ja kahjuks me peame ka siin parlamendis aega kulutama sellele teemale. Mis puudutab kohalikku omavalitsust ja tema võimekust huviharidust

oleks mõned omavalitsused ja mõned volikogude liikmed või vallavanemad ja linnapead, kes arvavad, et lastesse ei tule panustada. Täpselt samamoodi nagu lugupeetud haridus- ja teadusminister siin ütles, et tema usub omavalitsusjuhtidesse, siis mina usun ka. ka. Kohapeal ei ole mitte kedagi, kes lastesse panustada ei tahaks. Lihtsalt küsimus on selles, et kohapeal ei ole seda raha. Eesti maksusüsteem on kahjuks selline, et esiteks on Eesti väga õhuke riik, kus ongi omavalitsustel ja riigil vähe raha kasutada. Ja teiseks on see maksusüsteem väga palju keskvalitsuse poole kaldu. Omavalitsustel seda raha ei ole ja see oli põhjus, miks toonane valitsus tegelikult selle süsteemi lõi ja miks need summad omavalitsustele anti. Riik nägi,

pärast valimisi. Pärast valimisi need tehakse ja siis me näeme, mis juhtub. Praegu on loomulikult väga lihtne tulla valitsuse esindajal siia kõnetooli ja minna ajakirjanike ette ja rääkida, et vaadake, kõik on hea, keegi midagi kärpida taha, aga tegelikkuses raha kohapeal

Üldse pole vaja kärpida! Esiteks, ühestki kriisist pole võimalik ennast välja kärpida. Ei ole! Ikkagi tavaliselt panustatakse inimestesse. Reeglina on inimesed, kellesse panustada tuleb, need, kes kriisi ajal pihta on saanud, näiteks lapsed ja noored. Neisse tuleb panustada ja nendesse, kes ühiskondlikku väärtust loovad ja meid tegelikult sellest kriisist kiiremini ja paremini välja aitavad viia. Palun kolm minutit lisaaega!

Mulle küll need võrdlused ei meeldi, riigi ja ühiskonna juhtimist ei saa ettevõtte juhtimisega võrrelda, aga kuna Reformierakond väga sellist usku on ja selle järgi tegutseb, siis ma ütlen, et tegelikult on ettevõtetega niimoodi, et need ettevõtted, kes loobuvad esimese asjana oma

tuleb suurem laekumine, kui majanduskasv on positiivsem ja algselt planeeritust laekub rohkem raha ja oleks võimalik mitte kärpida huviharidust,

Otse loomulikult, palun, kaheksa minutit! Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Lugupeetud minister! Meil oli siin juttu Viljandi linnast ja ma võin kohe öelda, et Viljandi linn on tubli omavalitsus. Meil on olemas nii spordikool, huvikool, muusikakool, kunstikool, on avatud noortekeskus, on suurepärased ruumid, vahendid, muusikainstrumendid ja võrratud õpetajad ja juhendajad huvihariduses.Huvihariduse korral maksavad nii õpetajate kui ringijuhtide palga kohalikud omavalitsused

olen nõus.Te tõdesite, et oluline on vaimne tervis. Muidugi on, kuid huviharidus ja vaimne tervis on omavahel väga tugevas seoses. Need noored, kellel pole häid tulemusi ette näidata hariduses, kogevad just nimelt huvihariduses eduelamust. Laps õpib, kogeb olulisi kompetentse tänu huviharidusele ja muutub enesekindlamaks. Andeid varajases eas avastada, arendada ja luua selleks võimalusi peaks olema nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi olulisimaid ülesandeid.Tõsi, kohalikud omavalitsused annavadki endast parima, kuid olukord, kus näiteks Viljandi vald peab oma eelarvest leidma enam kui 140 000 eurot selleks, et praegustki taset säilitada, on muret tekitav. Kas vallal on selleks vahendeid?Võib ju öelda, et see, mida ma siin praegu räägin, on opositsioonipoliitiku jutt. Ja selleks, et nii ei mõeldaks, lubage mul tsiteerida Lastekaitse Liidu pressiteadet 1. juunil ehk lastekaitsepäeval. Liit Liit märgib: ""Lapsed on meie tulevik" on lause, mida tänapäeval kasutatakse palju. See on õige, kuid nad pole pelgalt meie tulevik, vaid ka olevik. Lapsed on siin ja praegu, samal ajal kui meie, täiskasvanud, teeme sageli nende tulevikku puudutavaid otsuseid nende enda arvamust küsimata ja arvesse võtmata." Üheks näiteks on riigi otsus kärpida laste huvihariduse rahastust. Nimelt langeb kinnitamist ootava riigi eelarvestrateegia järgi huvihariduse ja -tegevuse toetus uuel aastal 14,25 miljonilt eurolt 7,25 miljonile eurole. "Kas pole kummaline, et vähendame seda, mis aitab natukenegi leevendada olukorda, kus Eestimaa õpilaste akadeemilised tulemused küünivad parimate hulka, ent meie lapsed on selle kõige juures statistiliselt õnnetud ning oma vaimse tervisega hädas," kirjutas Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär. Kohalikud omavalitsused, nii nagu ma ka alguses ütlesin, teevad endast kõik võimaliku, samas pikaajalise hoolduse korral soovitavad riik ja Sotsiaalministeerium: pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, nemad on teile kõige lähemal. Nende kulud on pidevalt vähenenud, nad peavad neid Sotsiaalkomisjoni istungil tõdesime, et isegi riigi ülesanne tagada erihoolekanne langeb väga tihti kohaliku omavalitsuse õlgadele, kuna piisavat arvu kohti erihoolekande teenuse osutamiseks riigiasutustes pole ja selle tõttu on omavalitsused sundseisus, sest need inimesed on siin täna ja praegu ja vajavad abi. On veel lugematu hulk ülesandeid, öeldakse, et kohalik omavalitsus on olemas selleks, et paremini oma inimesi teenindada. Meil on vaja rohkem lastekaitsetöötajaid – ongi vaja –, on vaja rohkem omastehooldajaid, on vaja rohkem tugiisikuid, aga kõik see on raha. Ma tänan väga Isamaaliidu saadikuid esitatud arupärimise eest, sest see annab meile võimaluse pikemalt sellel väga olulisel teemal rääkida. Järgmine arupärimine tuleb kohe sotsiaaldemokraatidelt samal teemal. Ma tänan ka ministrit tema

saaks tulevikus olla tubli kodanik, tuleb tema nooruses panustada tema haridusse ja huviharidusse. Nii et suur aitäh ja ma väga loodan, et sügisel me tuleme selle teema juurde tagasi ja kõikide arupärijate rõõmuks seisab see 7 miljonit seal real jälle. Aitäh! Suur tänu! Tundub, et hetkel vasturepliigi soovi ei ole, seega läheme edasi. Palun Riigikogu kõnetooli, Indrek Saar!

liiga suurt lootust vist hellitada ei maksa. Samasuguse kalgi järjekindlusega on minister siit meile kinnitanud, et tal on küll kahju, et ta peab kärpima, aga kui tal oleks rohkem raha, siis ta paneks selle hoopis kusagile mujale.

tegemist, ma olen absoluutselt nõus, et see on hea mõte, aga selle tegemine nii, et me lõikame tükkideks teise, juba väga hästi toimiva ja väga vajaliku meetme, on kohatu ja küüniline. Ma ei saa aru, kuidas seda üldse seletada, kui minister kinnitab, et iseenesest tal ei ole midagi selle meetme vastu. Kas see on siis poliitiline kius, et selle meetme taga on pigem seisnud sotsiaaldemokraadid, mitte Reformierakond? Kas see on kättemaks selle eest, et enne veel, kui see meede päriselt jõustus, aga oli juba kokku lepitud, vahetus valitsus ja Reformierakond kolis opositsiooni ja sotsiaaldemokraadid asusid seda endiselt koos Isamaaga ja juba koos Keskerakonnaga seda rakendama? Mis on see põhjus, miks seda tehakse? Aga igal juhul, mis iganes on see põhjus, on see ääretult julm.

võimalikult paljude laste, soovitavalt kõikide laste võimalus huviharidust saada, aga me oleme tegelikult jõudnud 63%-ni lastest? Kuidas sel juhul saab väita, et eesmärk on täidetud, ja korjata pool raha välja,

Neil peab olema ka mingisugune alternatiiv. Ja sellepärast on vaja mitmekesisust. Ja siin ongi vahe, kas tegu on hajaasustusega või suure linnaga. Suures linnas sul võib olla sadu valikuid teinekord, aga hajaasustuses võib-olla on üks, kaks või kolm. Sellepärast ongi vaja seda mitmekesisust luua, et võimalikult paljud lapsed jõuaksid huvitegevuse juurde, et nad leiaksid endale võimetekohase ja neid huvitava tegevuse, mis neid tõepoolest huvitab, mitte kuhu ei viida neid vägisi septembri alguses kohale ja oktoobrikuuks on on nad juba sealt välja pudenenud, sest see tegelikult ei huvita neid, see ei ole see, milles nemad tunnevad ennast andekana või mida nad tõesti ise tahaksid teha ja suudaksid ka oma

Seletage mulle palun see ära, kuidas nagu tühjast, mitte millestki tekib midagi, ja see midagi on märkimisväärne kogus lapsi! Ma palun lisaaega! Muidugi, kolm minutit, palun. Ehk siis ka see väide ei ole adekvaatne. See ei ole vähemasti läbi mõeldud. Nii et veel kord palun ministril mõelda selle peale, mida ta väidab. Kui te nüüd väidate, et selles meetmes on nõrku kohti, siis minu küsimus on, aga miks te lähete seda raha lastelt ära võtma, miks te ei küsi, millega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium? Miks te ei küsi nende nende bürokraatide töö kohta, kes on kasvanud selles riigiaparaadis nagu pärmi peal, nagu siin tihti väidetakse? Miks te ei küsi nende käest, millega nad tegelevad hommikust õhtuni? Miks mingi osa nendest vahenditest ei lähe teie arvates täpselt sinna, kuhu peaks minema? Samas ma tuletan meelde, et selle meetme üks võlusid on see, on see, et mõõdetakse küll tulemust, aga see, kuidas selle tulemuseni jõutakse, on suuresti kohalike omavalitsuste enda otsustada. Aga kui te näete, et kuskil kasutatakse raha valesti, siis küsige oma allasutuse käest, millega nad tegelevad, ja tegelege nende arvu kärpimisega, kui nad ei suuda oma tööd teha, mitte ärge võtke laste käest raha ära. Ja siis te ütlete, et te teete parema süsteemi. Te lähete tegema paremat süsteemi olukorras, kus te olete valitsuses Keskerakonnaga. Te lähete tegema regionaalselt paremat süsteemi olukorras, kus te olete valitsuses koos Tallinnas ainuvõimul oleva erakonnaga, kes võidab Tallinna kontekstis sellest meetmest tegelikult võib-olla kõige vähem proportsionaalselt, sest selle meetme mõte ongi anda lastele võrdsemad võimalused. Ja me teame, nagu ka minister meile korduvalt siit puldist ütles, et hajaasustuses paraku on võimalused ebavõrdsed, eriti halvad on need võrreldes suuremate linnadega. Kuidas te saate selle meetme sisuliselt teha efektiivsemaks, kui teie koalitsioonipartner vaatab eelkõige Tallinna linna eelarvet? See ei ole praktikas võimalik, ükskõik mida te meile püüate rääkida. Päriselus need asjad pole kunagi niimoodi käinud. Ja lõppkokkuvõttes ma tahaksin väga teie käest teada, kuidas te kavatsete taastada kohalike omavalitsuste usalduse riigi vastu pärast seda, kui te olete neid jälle püganud. Te pügasite neid masuajal, siis, kui me olime teinud meetme selle jaoks, et lasteaiaõpetajate palgad tõuseksid.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Me jätkame seda diskussiooni teema üle, mis puudutab laste ja noorte huvihariduse toetuse vähendamist.

asjaoludele, mis puudutavad selle otsuse mõju lastega perede ebavõrdsuse suurenemisele ja ka regionaalse ebavõrdsuse suurenemisele. Meid huvitab, millised on need valitsuse kaalukausid, kus ühel pool on õhuke riik, mida õhuke riik, mida tuleb veel õhemaks viilida, lihvida, ja teisel pool on riik, kes hoolib oma inimestest, hoolib lastega Kuidas valitsus neid otsuseid teeb ja millised kaalukausid nendes otsustes jäävad domineerima? Nagu ma ütlesin, kokku on kuus küsimust. Ja ma võin lubada proua ministrile, et kui te tulete siia pulti, vastate küsimustele ja lõpus ütlete, et te olete saanud aru, et see on väga vale otsus, ja te võtate selle otsuse tagasi, seda eelarvekärbet ei tule, siis me lubame, et me küsi teie käest mitte ühtegi küsimust. Palun!

Ma alustan kohe küsimustele vastamisest. Ma mõtlesin, kas ma ütlen mõne kommentaari, aga ju me saame sel teemal ka küsimuste ja vastuste voorus arutada. "Miks alustas Vabariigi Valitsus Teie valitsusalas kärpeid just huvihariduse toetussüsteemist ehk laste ja noorte ebavõrdsust suurendava otsusega?" Kordan veel kord: lähtusin põhimõttest, mis on riigi ülesanne ja mis on seaduse järgi kohaliku omavalitsuse ülesanne.

mitmekesisuse huvides on seda raha kasutatud aasta-aastalt aina vähem, sest me teame, et huviringe lõpmatuseni luua ei saa. Tundub, et huviringide mitmekesisus

võtma mitmekesisuse tagamise lastele oma õlgadele ja riik saaks edaspidigi aidata kaasa kättesaadavuse parandamisele. Ma arvan, et niimoodi see iseenesest võiks minna. "Kas Vabariigi Valitsus arutas kõnealuse suure mõjuga kärpe eelnevalt läbi huvihariduse andmisega seotud osapooltega? Kui mitte, siis kas see ongi tänase Vabariigi Valitsuse stiil langetada kogu Eestit puudutavaid otsuseid?"

muredest rääkida. 1. juunil meil oli enam kui kaks tundi kestnud kohtumine ja me leppisime kokku, et me jätkame

võimalikult efektiivselt, ja arutame ka seda, kas huvihariduse rahastamises me peaksime tegema suuremaid seadusemuudatusi selleks, et huviharidusest saaksid võimalikult paljud lapsed osa. Kolmas küsimus: "Kuidas plaanib Vabariigi Valitsus tagada huvihariduse kättesaadavuse neile sadadele lastele ja noortele, kes said huviringis käia kõnealuse toetusmeetme abil?" Ütlen veel kord, et

väideti. See 7 miljonit on väga suur raha ja 7,25 miljonit sellesse toetusmeetmesse jääb ka alles. Selle raha kasutamisel kindlasti saab ka olema oma mõju ja ma usun, et seda raha võiks kasutada just eelkõige kättesaadavuse tagamiseks. Meil on tõesti huvihariduses osalevate noorte arv kasvanud. Aga

kui ma vaatan nelja aasta andmeid, iga aastaga aina rohkem panustanud oma raha huvihariduse ja -tegevuse tagamisse, mis on väga sümpaatne. Neljas küsimus: "Kui palju väheneb kärpe tõttu ministeeriumi hinnangul huviharidusse kaasatud laste ja noorte arv?" Meil ei ole ühtegi analüüsi, mis kinnitaks viimasel ajal ajakirjanduses välja toodud numbreid, et lisatoetuse abil sai 30 000 last võimaluse huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks. Kohalike omavalitsuste esitatud aruannete põhjal võib ehk väita, et täiendav toetus võis huviharidusse ja -tegevusse tuua juurde 10 000 osalejat. Samas me ei saa väita, et tegemist on nn unikaalsete lastega, sest kohalike omavalitsuste andmekogumise võimekus on väga erinev. Huvikoolides käivate laste arvud on kirjas küll Eesti Hariduse Infosüsteemis, kuid huviringides käivate laste kohta meil tegelikult andmed puuduvad. Neid riiklikult ei koguta ja see on probleem. Plaanime suuremat tähelepanu pöörata andmete kogumise kvaliteedile ning vahenditele, et selle pinnalt oleks võimalik teha ka tõenduspõhiseid otsuseid. Kärpe mõju sõltub kohalike omavalitsuste otsustest, kuidas riigi raha edasi kasutada, millisteks vajadusteks leida katet põhieelarvest ja millisteks riigi toetusest. Viies küsimus: "Paljud õpetajad teenivad täna lisatasu huviringide juhendajana. Kui palju neist kaotab nüüd kärpe tõttu oma lisatöö ja -sissetuleku?" Teie küsimuses õpetajate lisasissetuleku kadumise kohta sisaldub eeldus, et huviringide juhendajatena lisatasu teenivad inimesed kaotavad kärpe tõttu lisatöö. Kas see eeldus on korrektne või ei ole, seda näitab aeg. Aga riigi toetus säilib ju osaliselt ja see moodustab suures pildis väikese osa sellest, mida kohalikud omavalitsused ise panustavad huviharidusse ja -tegevusse.

väga palju on avalikkuses saanud tähelepanu see 7 miljoni euro suurune kärbe. Tuleb tunnistada, et see ei ole ju see üldine kärbe, mida ministeeriumid peavad tegema. Haridus- ja Teadusministeerium peab oma püsikulusid vähendama järgmisel aastal 6,4 miljonit. Kui te siin enne rääkisite bürokraatiast, siis tõesti, me püüame nende püsikulude kärpimise kontekstis vaadata väga hoolega üle, kui palju me asju menetleme, kas me menetleme midagi topelt, kuidas muuta otsustusprotsesse ministeeriumis sees efektiivsemaks nii, et me saaksime püsikuludelt kokku hoida. Nii et igal juhul sellele 7 miljonile lisaks peab ministeerium püsikulusid vähendama 6,4 miljoni ulatuses. Ja ma teen kõik endast oleneva, et see 6,4 miljonit ei sisaldaks teenuseid, mida riik on pakkunud

Aitäh küsimuse eest, härra Padar! Ma tuletan veel kord meelde, et noorsootöö seaduses on kirjas, et riik maksab seda lisatoetust kohalikele omavalitsustele võimaluse Nii et tegelikult ühelgi kohalikul omavalitsusel ei tohiks olla lõputut õigustatud ootust selle raha Seaduses on öeldud, võimaluse korral seda toetust makstakse. Praegu on tehtud otsus, et need võimalused on väiksemad. Aitäh küsimuse Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Tänan siirate vastuste eest ja ma tõesti usun, et teile isiklikult oli sellise otsuse tegemine väga keeruline, kõige paremate kavatsustega. Kui me räägime riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustustest, mis on seadusega pandud, siis opereeritakse selliste agregeeritud numbritega, keskmise omavalitsusega. See lihtsalt suurendab ebavõrdsust. Praegu on juhtunud selline lugu, kus regionaalse tasakaalustamise meede hakkab ebavõrdsust võimendama. Praegu on selline lugu, et Setumaa peab pingutama 14 korda rohkem kui Tallinn, et katta seda altvedamist riigi poolt. Loksa peab pingutama 22 korda rohkem kui Keila, et lastele võimaldada praegusel tasemel huviharidust.

Aitäh! Sellepärast ma ütlengi, et me peame kohalike omavalitsuste liiduga läbi rääkima, kuidas olemasolevat raha kasutada niimoodi, et just nimelt toetada neid,

Aitäh, hea esimees! Austatud minister! Me oleme tänasel arutelul saanud teada, et tõepoolest see meede on hästi käima läinud ja raha andes on huvihariduse kättesaadavus märgatavalt Nüüd siis proovime testida seda, et kui võtame raha ära, kas see langeb tagasi viie-kuue aasta tagusele tasemele. No küllap langeb. Minu küsimus on: miks me tegeleme või miks valitsus tegeleb inimkatsetega? Miks me teeme katseid oma lastega, oma noortega? Aitäh, Aitäh! Me kindlasti ei tee inimkatseid. Ja kui te tõstate esile noortesse inimestesse panustamist, siis kogu haridusvaldkond täiesti selgelt panustabki noortesse inimestesse. Iga euro, mis haridusvaldkonda on investeeritud, on investeeritud tulevikku. Eduard

riigi lubadused kohalikele omavalitsustele, mida riik praegu murrab. See ei ole põhjendamatu ja lõputu ootus, see on väga konkreetne ja väga selge ootus, et riik täidab oma lubadusi.

ja sinna panustatud. Aga see probleem ei ole ainult väikestes ja vaestes omavalitsustes, probleeme võib ka suurtes olla, näiteks Kohtla-Järve linnas, mis vaatamata oma suurusele on ikka vaene omavalitsus. Miks te valitsusena mitte ainult ei lähe kallale lastele ja noortele, vaid ka murrate neid lubadusi, mida valitsus on andnud? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Ma ütlen veel kord, et kui see toetus loodi, siis seaduse tasandil pandi kirja, et riik teeb seda võimaluse Nii et ei saa olla lõputut õigustatud ootust, et see toetus jääb aegade lõpuni sellisena, nagu ta tol hetkel sai loodud. Aitäh Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Ma tõepoolest ka tänan teid nende vastuste eest, aga nagu ma ütlesin, mind väga häirib see, et õpetajad on sunnitud nägema, et nende palga tõus tuleb laste ja noorte huvihariduse arvel. Samas ma vaataks tulevikku. Kui järgmine aasta õpetajate palk huvihariduse arvel tõuseb 3%, siis mis juhtub õpetajate palgaga aastail 2023 ja 2024? Kust tuleb selleks raha? Mida on siis kavas kärpida? Aitäh! Esiteks ma väga loodan, et õpetajate palga tõus järgmisel aastal ei jää 3% piiresse, vaid me saame seda tõsta rohkem.

minimaalselt peaks õpetajate palk tõusma järgmisel aastal 5%. Ma loodan, et tõuseb rohkem. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja hea minister! Teie eellane võttis tööle ühe sellise inimese, kelle nime ma ei hakka nimetama, aga kes pandi Haridus- ja Noorteameti juhiks ja talle määrati selline palk, mida

Kui nüüd vaadata selle pilguga huvihariduse rahastamise kärpele, kas te arvate, et sellise inimese ametis hoidmine sellise palgaga – muuseas, ma küsisin, see oli põhipalk, milline on ta

Ma olen küll püüdnud selgitada, kui keeruline on haridusvaldkonnas raha kokku hoida, sellepärast et tegelikult on lisaraha vajadus praktiliselt igas valdkonnas, mida mida kureerib haridusministeerium.

me tõesti ministeeriumis teeme tööd selle nimel, et muuta nii haridusministeerium kui ka Haridus‑ ja Noorteamet efektiivsemaks. Me vaatame tööprotsesse ümber, et me ei peaks minema haridusvaldkonnas teenuseid

et see palgatõus 3% tuleb suuresti huvihariduse raha vähendamise hinnaga.Täna olete te ka öelnud, et teie enda eelistus, juhul kui selles suurusjärgus raha oleks võimalik järgmise aasta eelarvesse täiendavalt suunata, oleks pigem kultuuriranits. Kas see tähendab seda, et kui me vaatame siit edasi, kui õpetajate palkade jaoks on vaja raha juurde aastal 2023 näiteks või kultuuriranitsa jaoks on vaja raha juurde või kui järgmisel aastal juba

Aitäh! Riigi eelarvestrateegiat tehes tehti meile ülevaade prognoosidest ja sellest võimalikust lisarahast, mida saaks lisataotlusteks kasutada. Ja ma mäletan hästi, et see oli 58 miljonit eurot, mida kõikide ministeeriumide lisataotluste rahuldamiseks oli võimalik kasutada.

Kultuuriranits on Kultuuriministeeriumi vedada ja kui valitsus otsustab selle jaoks lisaraha anda, siis see läheb Kultuuriministeeriumi eelarvesse.Te esitasite mulle kirjaliku küsimuse, mis puudutas õpetajate palka. Ja sinna said kirja väga täpselt need summad, mida oleks vaja õpetajate palgarahaks juurde. Need on väga suured summad ja need summad ei ole kindlasti sellised, mida oleks võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna seest leida. leida. Õpetajate palk kindlasti vajab lisarahastust ja ma loodan, nii nagu on siin korduvalt ka läbi käinud, et meie majandusel läheb hästi, et meie maksumaksjatel läheb hästi, riigieelarvesse tuleb rohkem raha ja me saame maksta õpetajatele väärikat palka. Aitäh! Riigi istungi juhataja! Lugupeetud minister! See arutelu siin saalis on hästi kohaliku omavalitsuse põhine: riik ja kohalik omavalitsus, suhted ja usaldus. Aga tegelikult ju me petame noorte ja lastevanemate usaldust. Küsimus ei ole ju kohalikus omavalitsuses. Küsimus on selles, et need pered on selle raha saanud, aga neile ei ole keegi läinud ukse taha ja neile isiklikult öelnud, et teate, teie erivajadusega laps nüüd saab huviringis käia, aga arvestage, et kui riigil läheb halvasti, siis me lõpetame selle võimaluse ära.

Aitäh! Tõesti, kui ma huvihariduse katusorganisatsioonidega kohtusin, siis meie fookus oli lisaks selle toetuse vähendamisele mitmel muul olulisel teemal, mis neile muret teeb. Üks probleem oli seotud huvihariduse pedagoogide kutsestandardiga, mida ei ole olemas. Ja

et me praegu ei tee rahastamisel väga vahet huvitegevusel ja huviharidusel. Huviharidust käsitlesime just selles kontekstis, et kui meil näiteks muusikakoolis on lapsed, kes on selles valdkonnas väga andekad ja nad tõesti vajavad suuremat tähelepanu oma ande arendamisel, siis siis praegu ei anta mingit lisatoetust selleks, et nende andekate lastega tegeleda. Mis puudutab üldisemalt huvihariduse rahastamist, siis siis me näeme, et huvihariduse raha läheb eelkõige kohalike omavalitsuste loodud huvikoolidele, mis on täiesti mõistetav ja arusaadav. Aga samas erahuvihariduse võimalusi kasutavad ka väga paljud lapsed. Ka seal on on selliseid tegevusi, mida kohalikud omavalitsused ise ei paku, ja omavalitsused nendele lastele tihtipeale toetust ei maksa. See toodi ka probleemina välja, et kuidas me jõuaksime selleni, et n-ö huvihariduse raha käiks lapsega kaasas, mitte nii palju asutusi pidi. Ja kõiki neid teemasid ma valdkonna esindusorganisatsioonidega kindlasti arutan edasi. Helmen Kütt. Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister, mul just teie viimasest vastusest tulenevalt tekkis küsimus. Te olete ka eelnevalt kõnepuldis öelnud, et seda raha ei ole mitte alati kasutatud nii, nagu see oli mõeldud.

Ma olen tõesti korduvalt öelnud, mis oli selle toetuse eesmärk. Ja isegi kui seda raha ei ole kasutatud konkreetse eesmärgi hüvanguks, siis ma ei ütle, et selle raha kasutamine on olnud kuidagi halb või vale. See, et muusikakooli lapsed käivad konkurssidel – nad peavadki seal käima, see ongi väga õige, et nad seal käivad.

huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus paranenud, siis kindlasti pole õige öelda, et see on üksnes riigi toetuse tulemus. See on ka kohalike omavalitsuste enda seatud eesmärkide ja reaalselt panustatud raha tulemus.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Austatud minister! Kõigepealt me täname vastuste eest meie küsimustele. Me võime siin täna veel väga pikalt jäädagi vaidlema, kas eelarvekärbetega riigi õhukeseks rullimine on ikka vajalik ja mõistlik või mitte. Siin on sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond selgelt eri seisukohtadel. Aga on igal juhul räigelt küüniline alustada kokkuhoidu meie tuleviku, laste ja noorte arvel. Valitsuse otsus vähendada huviharidustoetust poole võrra seda aga paraku on.See, mida Kaja Kallase juhitud valitsus laiemalt hariduses korda saadab, tuletab üha enam meelde seda, mida tegi EKRE eelmises valitsuses olles meie liitlassuhetega. Kui EKRE saagis iga nädal täie hooga meie riikluse olulist alustala ehk julgeolekut, siis Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus saeb meie ühiskonna teist tugijalga, vähendades märgatavalt hariduse rahastamist. Selle tagurliku poliitika üks samme on laste ja noorte huvihariduse rahastamise kärbe, mis suurendab selgelt lastega perede ebavõrdsust.Haridusminister Liina Kersna proovis siin täna endale tuhka pähe raputada. Ta tunnistas, et see kärbe on viga. Kui on aga viga, siis tuleb see ju parandada. Seda rumalat ja mõttetut otsust tagasi keerata pole ministril paraku plaanis. Selle asemel otsis ta täna siin meie ees jätkuvalt kohatuid õigustusi. Proua minister rõhutas korduvalt, et huviharidus on kohalike omavalitsuste vastutusalas. Jah, kuid see ei tähenda, et riik ei võiks ebavõrdsuse vähendamiseks ja oluliselt rohkemate laste huviharidusse kaasamiseks omavalitsustele lisatoetust maksta. Ja just seda sotsiaaldemokraatide initsiatiivil loodud toetust on läinud tänane valitsus vähendama. Seejuures on skandaalne, et omavalitsustega pole eelnevalt sel teemal nõu peetud. Valitsus lihtsalt otsustas kärpida, ja kõik. Sellise ülbusega kaotab valitsus aga paraku usaldusväärsust.Valitsus on aga oma kurva valiku teinud ja nii on tegelikult praegu kõige tähtsam küsimus,

Jah, võib-olla Tallinn kui pealinn ja selle naaberomavalitsused seda ka tõesti suudavad teha. Väga paljud väiksemad omavalitsused üle Eesti peavad aga ootamatult leidma oma eelarvest näiteks 100 000 või tihti oluliselt rohkemgi eurot. See on nende jaoks selgelt väga suur kulu. Nii suurendab valitsus kõnealuse kärpega ka regionaalset ebavõrdsust.Liina Kersna polnud valmis täna siin Riigikogu ees lubama, et kui mõni laps uuel aastal huviharidustoetuse kärpe tõttu tänavale jääb, võtab ta vastutuse ja lahkub ametist. Ei, Reformierakonda huvitab vaid iga hinna eest eelarve tasakaal, mitte luust ja lihast inimesed, meie lapsed.Aga kui Reformierakond ei proovigi oma küünilist ja arrogantset poliitikat väga varjata, siis tegelikult kõige rohkem häirib mind selles küsimuses Keskerakonna ehk teise valitsuspartei silmakirjalikkus.

Aga ma tuletan Eesti rahvale meelde, et Keskerakond kuulub endiselt valitsusse. Kõik valitsuse otsused sünnivad ka nende toetusel. Head keskerakondlased! Kui te tõesti lastest hoolite, siis näidake, et teil on selgroog! Kehtestage end valitsuse laua taga ja tõmmake sellele lollusele pidurit! Või kui te Reformierakonnast tõesti jagu ei saa, siis tulge valitsusest ära

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Lugupeetud kolleegid!

Mulle rohkem tundub, et see on selline vastutuse äralükkamine valitsuselt kohalikele poliitikutele: teie vastutage, teie peate inimestele seletama, miks valitsus selliseid otsuseid on teinud, miks läheb kinni see ring ja miks too ring. Sellega Sellega valitsus ei tegele. See ei ole ilus. Kindlasti ei ole ilus! Lõpuks küsimus ei ole kohalikes omavalitsustes. See debatt on kuidagi hästi palju kohalike omavalitsuste peale lükatud. Kas on õige niimoodi

huvihariduse riiklikku toetust rahastatakse. See ei ole niimoodi, et antakse klausliga. Seal ju riik ütleb ette, mida ta näha tahab, riik laseb omavalitsustel teha arutelusid, uuringuid, analüüse, siis tuleb ära täita

mitte üheks aastaks, vaid kaheks aastaks. Valitsus ise palus kaheks aastaks teha need plaanid. Plaanid tehti kõik ära, aga nüüd tõmmatakse rahastus kokku. Selles mõttes see ei ole kohalike omavalitsuste ja riigi vaheline asi, see on tegelikult riigi ja inimeste vaheline asi. Ja väga kurb, et me ei vea ju alt mitte kohalikke omavalitsusi, vallavanemaid ja linnapäid, vaid me veame alt lapsi.

Ja neile ei ole mitte keegi rääkinud nendest keerulistest protsessidest ja neile ei tahetagi nendest keerulistest protsessidest rääkida, sellepärast et see kärbe jõuab ka erivajadusega lapseni. Muide, neid neid huviringe või neid võimalusi erivajadustega lastele on uskumatult palju loodud üle Eesti. Uskumatult palju on neid loodud! Varem neid ei olnud, sellepärast et see tegevus lihtsalt on kallim, kuna tihti üks juhendaja peab tegelema võib-olla ainult ühe lapsega. Ja

Nüüd sõnast "efektiivsus". Kui see kõlab mõne ettevõtja suust, on väga hea, kui see kõlab poliitiku suust, on halb, kui see kõlab Reformierakonna

et asjad töötaks päriselus ja mõjutaks inimeste elu nii, nagu peaks. Efektiivsus – me siin arupärimise vastustest kuulsime,

palkade puhul ja efektiivsus üldhariduskoolide pidamise puhul. Tegelikkuses on üldhariduskool ja õpetajate palk väga tihedalt omavahel seotud, sest sest omavalitsus nende ruumide eest suudab alati maksta, see pole probleem, küsimus on õpetajate palganumbris. Ja kui hakatakse efektiivsust taga ajama, vaadatakse, et kuulge, teil on nii vähe lapsi, et tõmbame siin kehtestame riikliku koefitsiendi, mille alusel raha omavalitsustele jagatakse, õpetajate palgaraha, teeme selle kõik ümber – see sisuliselt tähendab seda, et hakatakse väikseid koole sulgema. Päriselu on see, seda tähendab efektiivsus. Aga ma ütleksin, et see ei ole kuidagi efektiivne. See on selline bürokraatlik, eluvõõras ühiskonna tegelikust elust väga kauge nägemus ja riigi juhtimisel mittesobiv käitumine. Ma julgen öelda, et mõnes omavalitsuseski vaadatakse

lõpetamist hakkab autoroolis istuma. Istub 10 minutit, 20 minutit, 30 minutit, korrutame selle lastevanemate arvuga, päevade arvuga, tundide arvuga – teate, see on väga suur number. See on väga suur number ja sel ajal võib-olla jääb neil inimestel töö tegemata, et näiteks palgalisa teenida. See on väga suur tundide arv, mis jääb kogukonda panustamata, et kogukond võiks paremini elada, õitseda, võib-olla seal mingid uued ettevõtlusvormid tekkida. Neid asju kahjuks arvesse ei võeta. Ma loodan, et kogu see huvihariduse ja kogu see kärpimise saaga ei lõpe efektiivsusega. Hea oleks, kui enne lõppeks selle koalitsiooni aeg otsa. Aitäh! Aitäh! Härra esimees! Austatud kolleegid! Austatud minister! Kurb on. Väga kurb on! Kogu see lugu on väga kurb. Ma meenutan aega paar kuud tagasi, kui ma Kohtla-Järve Linnavolikogu liikmena, haridus- ja kultuurikomisjoni liikmena arutasin koos oma kolleegidega sedasama plaani kaheks aastaks, mida riik nõudis meie käest, lubades meile selle plaani eest 322 000 eurot. See on summa, mida saab Kohtla-Järve linn. Ja me tõdesime seda plaani koostades, kui hästi meil tegelikult läinud on. Kui palju lapsi meil on saanud ringidesse, kui palju uusi ringe meil on tekkinud, kui paljudele inimestele me suutsime maksta tasu huviringide juhendamise eest, kui palju tõsta tasu, kui palju pille me suutsime osta, kui palju konkurssidele ja festivalidele me saime oma lapsi saata. me unistasime edasi, mida me teeme veel sellel aastal, mida me teeme järgmisel aastal, mida me teeme edaspidi, kuidas me riigi toega saame seda valdkonda arendada. Siis helistab mulle üks fraktsioonikaaslane ja ütleb: kas sa kuulsid, et Liina võtab pool huvihariduse rahast maha? Ma pidasin seda naljaks, kolleeg mäletab kindlasti, et ma ütlesin, et sa teed nalja, see ei ole võimalik. See ei ole see koht, kust Liina võtab raha maha. Aga siis tulid uudised ja tõepoolest, nii see oligi.

Suures linnas on täiesti võimalik, et on ka rahalised probleemid. See on linn, kes on ennast lõhki laenanud, kellel on hästi palju muresid, kust iga aasta lahkub mitusada inimest, kus maksubaas on olematu. Meie jaoks, Kohtla-Järve jaoks, on see väga oluline raha. Minister räägib meile, et mida te kurvastate. See on ju teie ülesanne tagada noorsootööd, teie peate seda tegema, riik toetab, kui tahab, kui ei Aga on ju veel hästi palju muid ülesandeid, mida kohalik omavalitsus peab tegema. Ka põhihariduse andmine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, ka palkasid maksab kohalik omavalitsus, lastele toitu koolis annab kohalik omavalitsus, õpikute raha tuleb ka omavalitsuse eelarve kaudu, küll riigi toetusega loomulikult. Ka näiteks ühistransport on riigi toetusega, ka teede remont on riigi toetusega. Kui kaugele me jõuame sellega, et me ütleme, et aga see on teie ülesanne? Kui me tahame, siis anname, kui tahame, siis võtame ära, murrame oma lubadusi. Nii nagu see mees, kes on oma sõna peremees. Tahab, annab sõna, tahab, võtab tagasi. Aga riik ei tohi niimoodi käituda. Me väidame, et kohalikel omavalitsustel on võimekus ise investeerida huviharidusse. Jällegi, kellel on, kellel ei ole. Siin on juba korduvalt räägitud, et kõik omavalitsused ei ole nagu Tallinn ja selle kuldne ring. Me peame ikkagi natukene pealinnast kaugemale mõtlema. Kurvaks teeb ka see, et nagu minister korduvalt tunnistas, ühegi huvirühmaga ei ole läbi räägitud. Võib-olla, kui seda oleks tehtud,

on nüüd saanud omandada huviharidust ja huviringides käia, kui suure toetuse on saanud kogu see valdkond. Ja kultuuriminister lubas, et et seisab selle eest, et suvise prognoosi järgselt vaadatakse see otsus üle. Ei olnud väga õige otsus ja ka kultuuriminister oli väga kurb. Ja siis täna kultuurikomisjonis teatab haridusministri erakonnakaaslane, et ärge lootkegi,

praegune haridus- ja teadusminister võib Eesti uusimasse ajalukku minna kui meie ajastu Elsa Gretškina. Just Elsa Gretškinaga võrdles kultuurikomisjoni esimees Liina Kersnat eelmisel nädalal, kui me arutasime kultuuri arengukava aruannet. Just Elsa Gretškina Aadu Musta arvates see, kes selleks, et tõsta õpetajate palka, pidi vähendama huvihariduse töötajate palka. Aga see ei ole veel kõik, mis meid ees ootab.

Minister ütleb, et kõik kärped teevad haiget. Jah, teevad, ja loodetavasti ka ministrile. Ta tundus siiras olevat, kui ta sellest rääkis.

Sotsiaaldemokraadid on korduvalt tõstatanud siin saalis teema, kas meil tõesti ei ole muid variante kui ainult kärpida. Kahjuks see debatt ei ole meid kuhugi viinud. Nagu me oleme juba rääkinud, kuningannalikult nii peaminister kui ka rahandusminister kui ka haridus- ja teadusminister väidavad, et muud võimalust kui kärpida, ja kärpida ka huviharidust ja huvitegevust, meil ei ole.

Sotsiaaldemokraadid kindlasti ei lepi sellise olukorraga. Me seisame jätkuvalt selle eest, et huvihariduse ja huvitegevuse raha jõuaks tagasi sinna, kuhu see peab jõudma: laste ja noorte kätte. Aitäh!

Muidugi, nüansid on erinevad. Elsa Gretškina oli venestamise käilakuju siin ja Liina Kersna kohta esialgu ei saa seda öelda, aga me jõuame kohe järgmise ja siis räägime edasi.Aga ma loen teile ette mõned uusvanasõnad, mis helilooja Tõnis Kaumann on välja pakkunud. Kärbe ei kuku kännust kaugele. Ise kärbitud, hästi kärbitud. Kärpimine on tarkuse ema. Enne kärbi, siis lõbu. Hea kärbe võidab võõra väe. Kärbe ees, õnnetus järel. Kärbe oma pesa ümbert ei murra. Aga aitab küll. Aga üks veel: kes kevadel kärbib, see sügisel läheb.

hea kärbe võidab võõra väe –, noh, ma ei tea. See on nagu oma soolikate söömine, oma rahva soolikate söömine, võttes ära võimaluse oma andeid arendada. Igaüks meist on andekas, iga laps on andekas. Okei. 6,4 miljonit. Täna hommikul rääkisime kaitseministri ja siseministriga – sama mure.

võtab 270 inimest, saadab tänavale. Siseminister oli vaiksem, ei öelnud, kas läheb 400 või 500 päästjat ja politseinikku, aga kõigil on oma mure.Samas ma tuletan meelde, et raha on tegelikult, nagu maal öeldakse, ratsahobuse seesamuses. Riigieelarve kontrolli erikomisjonis ma näen seda iga nädal. Miljonid lendavad, kümned miljonid lendavad, aga ministrid tänavad Riigikontrolli hea töö eest, ent keegi ei vastuta. Nüüd mingisugune tühine 6,4 miljonit!Et mitte liiga pikka juttu rääkida, tuletan meelde Liina Kersna kolleegi sotsiaalkaitseministrit. Ta tuli meile hiljuti rääkima COVID-i lisaeelarve portfellist.

See läheb kümnele vägivaldsele murjanile aastase komandeeringu tagamiseks. Need on need, kes on ohtlikud iseendale ja ka teistele,

kõik teised on riburadapidi seal vahepeal. Ja nüüd ma kuulen rahaministrilt juttu, et tuleb jätkuvalt ennast piitsutada, Eesti riiki, hoida kokku orkestri pealt, huvihariduse pealt, saata vägivaldseid jõnglasi 100 000-eurose piletiga aastaks kusagile poolkinnisesse kohta.

ei ole eriti arukas. Ei ole arukas praegusel juhul nende Eesti laste annete suretamine sellega, et võtta ära huvihariduse raha ja anda õpetajatele,

ta ei vastanud mulle. Ta ei vastanud mulle üldse. Aga noh, ministrid võib-olla peavadki olema sellised teflonist. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Indrek Saare.

raha nende katusorganisatsioonide võrgustamiseks ja tegelikult ka selle töö kvaliteedi tagamiseks. Ma väga loodan, et te sinna kallale ei lähe ja et seda kvaliteeti saab edasi ehitada hoolimata sellest teistpidi, sellest halvast sõnumist. Kui me räägime õpetajate palgast, siis ma tuletan meelde, mida minister meile siin ette luges. Peaaegu kolmandik sellest lisarahast, mis riigieelarves on ette nähtud täiendavalt huvitegevuse toetuseks, läheb palkadeks. Kui te nüüd sellest poole ära võtate, siis te võtate ära ka vähemalt poole palkade raha. Ehk siis, kui teil on tegelik mure selle valdkonna inimeste palkade pärast, nende juhendajate ja õpetajate pärast, kes selles valdkonnas töötavad, siis miks te nende raha samal ajal ära võtate, kui te väidate, et te selle pärast muretsete? Selle loogika järgi võiks ju minna täpselt sama tuimalt ka selle 15 miljoni kallale, mis on mõeldud lasteaiaõpetajate palkadeks.

Miks me peaksime olema kindlad, et te seda raha ei lähe ära võtma? Või kuidas saab omavalitsustel olla mingi kindlus, et see motivatsioonisüsteem, mille me oleme üles ehitanud, püsib, et te ei lähe selle kallale?Riigi roll on kutsuda üles omavalitsusi selle parima teadmise alusel, mis riigi tasandil suudetakse koondada, nägema neid asju, mida on vaja teha perspektiivis. Riik ütleb, et õpetajate palgad on olulised, ja ta ei ütle, et see on kohalike omavalitsuste kohustus. Iseenesest ju haridus on kohalike omavalitsuste korraldada,

– nüüd olen sunnitud tegema väikese ekstra ajaloolise ekskursi –, kuidas 2007. aastal me vaidlesime tol ajal ka valitsuses olles tollase peaministriga, kes oma värske omavalitsusjuhi kogemusega ütles, et

Mis te mõtlete?! Me oleksime kulutanud selle raha selle peale, et me oleksime selle ära söönud, tõstnud lasteaiaõpetajate palka, ja nüüd te tulete riigi poolt

betooni – kindlasti väga vajalikku betooni –, aga tulemus oli see, et lasteaiaõpetajad said praktiliselt Eesti miinimumpalka. See oli napilt üle Eesti miinimumi. See

tuua häid näiteid, jagada häid praktikaid. See ongi ministeeriumi ülesanne. See tõestab veel kord seda, et ei haridusminister ega ka kultuuriminister saa öelda, et huviharidus ei ole minu asi.

kärpepoliitika põhimõtetesse. Siin on esimene oluline märksõna globaalse rahandus- ja majanduspoliitika eiramine. Euroopa Liidu riigid kasutavad

et meile regionaalpoliitika arenguks pakutud võimalused on lootusetult kasutamata jäänud. Ma avaksin ka natukene seda, millest omavalitsuse eelarve koosneb, või õigemini, mida sellest lisaks huviharidusele

See on üks omavalitsuste vundamente. Aga me ei saa ära unustada investeeringuid: teed, kohalikud teed, investeeringud koolidesse, lasteaedadesse.

Loomulikult ei ole selle otsuse taga ainult haridusminister. Tegelikult vastutavad selle kärpeotsuse eest, kärpepoliitika eest ka rahandusminister, riigihalduse minister ja lõppeks ka peaminister. See on terviklik suhtumine, mida võib tõesti, nii nagu siin kõnetoolis on juba korra kõlanud, nimetada mõnes mõttes küüniliseks kiusuks. Sest

see on toonud väga palju lapsi huvihariduse juurde. Ja nüüd me tahame vaadata, et kui me raha ära võtame, kas nad siis siis huvihariduse juurest kaovad. Jah, kahetsusväärselt kaovad. Ma olen seda meelt, et seda võib lausa nimetada inimkatseteks, rumalateks inimkatseteks. Ma toon ühe näite Raplamaalt. Raplamaa omavalitsused tulid välja initsiatiiviga asutada Raplamaa spordiakadeemia spordiakadeemia noortespordi edendamiseks. Sinna olid kaasatud olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, erinevad spordiklubid, meie ülikoolid. Kõik ütlesid, et väga õige,

Ja kui me sellele kriipsu peale tõmbame, siis kuidas me vaatame tulevikku? Ma olen igati nõus ministriga, et iga investeering lastesse on investeering tulevikku. See on investeering meie riigi konkurentsivõimesse, see on investeering meie riigi jätkusuutlikkusse, Eesti rahvakultuuri, tõesti tervikuna Eesti riiki. Ja nüüd me oleme jõudnud arusaamiseni, et tegelikult võiks sellele kriipsu peale tõmmata või vähemalt osaliselt kriipsu peale tõmmata. Me oleme kuidagi liiga kiiresti arenenud, me oleme liiga

Me kindlasti ei ole nõus nende kärbetega ja kindlasti ei lepi nende otsustega siis, kui me hakkame riigieelarvet Igal juhul me tuletame seda meelde ja võitleme selle eest, et meie kultuur areneks, meie riik areneks, meie regionaalpoliitika oleks tugev

laste loovus, õpihuvi säilitamine, oskuste arendamine, vaimne tervis on väga tähtsad ja huviharidus on miski, mis aitab neid eesmärke täita. Ja siin ei ole küll mainitud, aga meediast on hästi palju läbi käinud huvihariduse potentsiaal elu muuta. Huviharidus on koht, kus laps avastabki, et on mingi asja peale andekas ja et sellest võib kujuneda tema karjäär või midagi, mis tasakaalustab muidu võib-olla igavat koolielu. Aruanded kiidavad, et meede töötab, toob efektiivselt lapsi huviharidusse.

hästi läbi mõeldud ja hästi välja töötatud meetmeid. Kui me räägime riigi poolt regionaalpoliitika elluviimisest, oleks analoogseid meetmeid meil tegelikult vaja nii tervishoius, sotsiaalhoolekandes kui ka hariduses. Regionaalpoliitika ei ole miski, mida Jaak Aab teeb mõnest Euroopa Liidu fondist saadava rahaga.

põhimõtteliselt vajalik otsus, see kärpimine on hädavajalik, sellepärast et sellega on nii palju muresid ja üleüldse riik ei peagi seda tüüpi kohustust kandma. Jah, seaduses on kohalikele omavalitsustele pandud kohustus huviharidust rahastada. Aga Aga sedasi möödaminnes tehtud otsused suurendavad ebavõrdsust ja nende mõju tagasipööramine on väga keeruline. Mul on tunne, et keegi ei ole veel aru saanud, et

Riigil kohustust ei ole, seadus paneb selle kohustuse kohalikule omavalitsusele ja ega te keegi ei taha laste arvel nüüd hakata mingisuguseid ärahüppamisi tegema. See raha tuleb leida ja omavalitsused leiavad. Pingutab Setomaa vald ja pingutab Loksa, aga nende pingutus ei ole mitte poole suurem kui Tallinnal. Me räägime kümnetes kordades suuremast pingutusest. Jah, mõni tuleb toime, mõni ei tule toime, mis hinnaga mõni toime tuleb, eks see ole näha. Aga see see sõnum, et isegi kui pikalt arutatult, kokku lepitult omavalitsused loovad oma huviharidust pakkuva asutuse või midagi muud – tegelikult töötatakse ühe eesmärgi nimel. laste, ma ei tea, oskuste, annete avastamise nimel. See on ka koostöö kogemusena väärtuslik ja ainulaadne ja ma arvan, et selle peale peaks tegelikult ehitama

et esimene kärbe tuleb laste arvel. Ja see, et riik ei pea lubadusi, see, et kohalikud omavalitsused on justkui üksi ja regionaalpoliitika ei ole nii oluline, kui kui me sõnades välja ütleme. Teiseks, tõesti, see võrdlus õpetajate palgaga on väga paljusid riivanud. See, et õpetajad tulevad tänavale. Aga lapsed ei tule, ja tõesti ei tulegi ja seepärast on lihtsam seda raha ära võtta. Ent see tähendab, et teised peavad laste eest häält tõstma. Räägin ka otsustamise protsessist riigis üldiselt, ükskõik, kas me räägime maksudest või kärbetest. Me räägime keskmisest inimesest, keskmisest omavalitsusest, kuidagi arvutame, mitu protsenti moodustab see või teine kulu või tulu kellegi eelarves, kelle sissetulek suureneb ja kelle oma väheneb. Aga meil ei ole neid keskmisi inimesi või neid keskmisi omavalitsusi.

täpselt samamoodi seda huvihariduse kärbet. Negatiivse näitena on välja toodud, et mõni pere kirjutas end valda sisse, et saada 20 eurot huvihariduse toetust. Jah, aga järelikult see oli nende jaoks oluline summa. Kui inimene selle vaeva juba ära näeb, ju siis tal on seda vaja.

kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil. Järelevalve ülesanded ongi spetsiifilised. Neid tuleb ka täita, aga see ei tähenda, et kõigilt tuleb raha ära võtta. Kui keegi skeemitab vanemahüvitisega, siis me ei kaota vanemahüvitist kui sellist kõigi jaoks ära. Kui keegi saab alusetult me ei võta kõikidelt vähenenud töövõimega inimestelt hüvitist ära. Järgmise argumendina toodi, et tegelikult on

siis see konkreetne toetus ongi ju instrument, mille seatud tingimustega saab suunata seda, milliseid huvitegevusi omavalitsused pakuvad. Kui see instrument kaob, siis ei ole üldse võimalik seda valikut suunata näiteks loodus- ja tehnikaalade suunas. Nii et tegelikult kaob instrument ning antakse väga negatiivne signaal ja sõnum nii omavalitsustele kui lastele. Vigu saab parandada, aga neid tuleb kõigepealt tunnistada. Üllatav on kuulda, et tegelikult ei ole tegemist prioriteediga ja isegi kui raha juurde tuleb, siis ei ole loota, et huvihariduse toetus taastub. Sellest on väga kahju. Aitäh! Kas minister soovib ka sõna? Ei soovi. Siis oleme läbirääkimised lõpetanud ja saame selle arupärimise lugeda lõppenuks. Liigume edasi meie seitsmenda päevakorrapunkti juurde. Riigikogu liikmete Peeter Ernitsa, Helle‑Moonika Helme, Kalle Grünthali, Henn Põlluaasa, Paul Puustusmaa ja Jaak Valge esitatud arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta. Arupärijate esindajana palun kõnetooli Peeter Ernitsa.

mitte-eestikeelset last, aga praegu on neid seal juba kaks kolmandikku, tähendab, enamus. Küsimus on selles, kas see on ka praegu eestikeelne lasteaed või eestikeelne rühm. Sellest tulenevalt oleme kirja pannud mõned küsimused. Me oleme läbi lugenud ka ühe 111 lehekülje paksuse uuringu, mille pealkiri on "Ühtse Eesti kooli mudeli väljaarendamine Eestis 2020". RITA-RÄNNE projekt ja teadlased, targad inimesed on selle kokku kirjutanud.

nende sõnadega, mis seal on, ja kas see ei või ohustada, kuigi n‑ö sellise ilusa eesmärgi nimel, ka eestikeelset haridust.

küsimusi ette lugema, neid siin kokku sai meil kuus tükki. Aga me jõuame selle üle arutada. Tahaks kuulda lugupeetud haridus‑ ja

Ja seda arvamust tuleb tutvustama haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna. Palun! Kasutan võimalust ja valan endale vett. See võimalus on olemas.

hariduse valdkonnas enamasti – ma olen nüüd olnud üle nelja kuu ametis –, on probleemid ja on väljakutsed, mida lahendada. See teema, mille üle me hakkame nüüd arutama, on kindlasti üks väga sisuline väljakutse, mida me oma ühiskonnas peame lahendama. Aga püüan vastata teie küsimustele, et siis pärast arutelu "Kas eestikeelse hariduse tegevuskava töörühmas on esindatud võrdselt nii vene-eesti ühtse segakooli propageerijaid kui ka senise eesti kooli kaitsjaid? Kes on töögrupis eesti koole ja eesti laste õigusi kaitsvad inimesed?" Ma kinnitan, et kõik selle töörühma liikmed seisavad hea selle eest, et kõikide osapoolte huvid ja vajadused oleksid kaetud. See on töörühma üheks põhiprintsiibiks. Töörühm on koostatud, arvestades liikmete ekspertsust ning kogemust ja teadmisi keeleõppe valdkonnas. Töörühmas on nii eesti kui ka vene õppekeelega haridusasutuste esindajad. Selles töörühmas on kokku 14 liiget. Seda juhib Haridus‑ ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Aga siin on ka näiteks Jõhvi vene kooli direktor, Ida-Viru haridusklastri koordinaator, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor, Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist, Tartu lasteaia Kelluke direktor, Narva lasteaia Päikene direktor, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi esindaja, eesti keele professor Reili Argus, linnade ja valdade liidu esindaja, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetoolist eesti kirjanduse lektor ja Tallinna Polütehnikumi direktor.Teine küsimus: "Kas on arvestatud ka nende Lasnamäe, Maardu, Loksa, Kiviõli jt piirkondade eesti lastevanemate soovidega, kes oma laste venestamist ei soovi ning leiavad, et Eestis peaks laps saama laps saama õppida eestikeelse ja kultuurilise keelekeskkonnaga lasteaias ja koolis?" Kindlasti on oluline, et igas Eestimaa piirkonnas saaksid lapsed kvaliteetset eestikeelset haridust, loomulikult ka need lapsed, kes räägivad emakeelena eesti keelt. Kvaliteetse eestikeelse hariduse tagamine kõigile Eestis elavatele lastele ei tähenda eesti laste venestamist. Keeleõpe rikastab eri kultuure ning on eelduseks sujuvale lõimumisele. Töörühma kuuluvad inimesed tunnevad hästi ka erinevates Eesti piirkondades peituvaid väljakutseid seoses kvaliteetse eestikeelse hariduse tagamisega, sh eesti emakeelega lastele. Oluline on, et keelt saaks õppida enda vajadustest ja võimetest lähtuvalt. See tähendab, et eesti emakeelega laps peab saama õppida eesti keelt emakeelena ning eesti keelest erineva emakeelega laps võõrkeelena. Kummagi osapoole eesti keele areng ei tohiks kannatada selle tõttu, et klassis on eesti keele oskuse tase erinev. Kolmas küsimus:

ja seal muretsetakse peaasjalikult muulaste riigikeeleõppe ja erivajaduste pärast ning eesti lapsed õpivad emakeelt vene aktsendiga rääkima, siis kas see on teie meelest eesti lasteaed?" Oluline on, et kõigi laste eesti keele oskuse paranemine ning areng oleks toetatud, sõltumata nende emakeelest. Varajane eesti keele õppimine lasteaias tagab parema võimaluse edasiseks koolisüsteemis liikumiseks. Me peame toetama eesti õppekeelega haridusasutusi, kus on märkimisväärne hulk muukeelseid õpilasi, et tagada laste kiire kohanemine uues keelekeskkonnas. Viimase kolme aasta trend näitab, et keskmiselt suureneb eesti keelest erineva emakeelega õpilaste hulk eestikeelses põhihariduses kuni 1000 õpilase võrra Neljas küsimus: "Lasnamäel ja mitmetes teistes Tallinna ja Ida-Virumaa koolides ning lasteaedades pole täna kõigil eesti lastel võimalik õppida eestikeelses keskkonnas. Kas tulevikus on Eesti igas piirkonnas võimalik eesti lapsel õppida eestikeelses keskkonnas?" Nii uuringud kui ka teiste riikide kogemused on selgelt tõestanud, et tulemusliku keeleõppe puhul ei tohi jätta tähelepanuta ka koolivälist keskkonda. See on vaba aja veetmise sisustamine, kultuuriruum, meediaruum. Tõepoolest on erinevates Eesti piirkondades eestikeelse õppekeskkonna loomine väljakutse. Kuid usun, et meie koolipidajad, koolijuhid ning õpetajad teevad koostöös kõik endast sõltuva, et seda võimalikult parimal moel tagada. Meie ülesanne on ministeeriumis seda toetada, näiteks metoodikate arendamise ja väljapakkumise ning õppematerjalide kaasajastamisega. Lisaks oleme näiteks Narvas planeerimas eestikeelset hariduslinnakut, kus saaks omandada kvaliteetset eestikeelset haridust alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. Me oleme investeerimas kaasaegse keeleõppekeskkonna loomisesse rohkem kui 24 miljonit eurot. Viies küsimus: "Kuidas tagate haridusministrina, et vene-eesti ühtses segakoolis ei lange ei eesti ega vene kodukeelega laste õppeedukus?" Sellepärast me räägimegi, et eestikeelsele haridusele üleminekut peab alustama alusharidusest, et tagada juba koolikeskkonnas lastele võimalikult hea keeleoskus, et seal hästi hakkama saada. Aga õppeedukus sõltubki väga mitmetest faktoritest, kuid meie ülesanne on, et haridussüsteemis ja hilisemas tööelus ei tohiks edenemisel takistuseks olla puudulik riigikeeleoskus. Rõhutan veel, et oluline on kõigi laste hea eesti keele oskus, sõltumata nende emakeelest. Meil on juba plaanis alustada eestikeelsete koolide toetamist lisatundide võimaldamisega, mis annaks koolidele paindlikkuse, tagamaks näiteks tasemerühmadel põhinevat aineõpet, mis aitab parandada nii eesti kui ka sellest erineva emakeelega õpilaste riigikeeleoskust. Riigina peame jõustama koolide suutlikkust tagada ühtlaselt head eestikeelset haridust kaasaegsete koolituste ja õppematerjalide rahastuse ning õppemetoodikate arendusega. Kuues küsimus: "On loogiline, et emakeeles õppimine tagab kõige paremad tulemused. Millistele uuringutele toetute väites, toetute väites, et ühtse vene-eesti segakooli tingimustes tõuseb mitte-eesti emakeelega õpilaste õppeedukus?" Ma mõistan, et te võite siinkohal tõlgendada minu sõnu, kui ma rääkisin sellest, et venekeelsete laste PISA testide tulemused on olnud võrreldes eestikeelsete koolide laste PISA tulemustega madalamad. Loomulikult me tahame seda, et piisava riigikeeleoskusega lapsed saaksid osa meie väga heast eestikeelsest haridusest. Hea emakeeleoskus tagab muuseas ka parema võõrkeelte omandamise, mis omakorda aitab eesti keelest erineva emakeelega õpilastel omandada õppeaineid, mille õpetust kool viib läbi riigikeeles. Selle kohta on tehtud erinevaid uuringuid. Oluline on mõista kogu selle protsessi juures, et eesti keelest erineva emakeelega laps on võimeline saama ja omandama samu teadmisi ning oskusi kui eesti kodukeelega laps. Keeleõppe spetsiifikat arvesse võttes tuleb lihtsalt arvestada, et mingil perioodil võib muukeelne laps jääda teatud perioodiks õppetulemustes maha. Seda juhul, kui ta ei ole alustanud eestikeelse õppega juba alushariduses. See on protsessi loomulik osa. Küsimus on, kuidas me toetame neid lapsi, kes vajavad rohkem tuge. Õppekeelt aitab kiiremini selgeks saada ka ainetundide läbiviimine vastavas keeles, mitte pelgalt keeletunnis keele õppimine. Sedagi on väga paljude uuringutega tõestatud. Haridus‑ ja Teadusministeerium on valmis panustama eestikeelsetesse koolidesse lisarahastusega ning jätma koolidele autonoomsuse otsustada, mil moel seda raha keeleõppe tõhustamiseks kasutatakse. Aitäh! Olen valmis vastama teie küsimustele. Ja neid ka on. Jaak Valge alustab. Aeg! Aeg! Jaa, aitäh! Lugupeetud minister! Ma jälle küsin pisut laiemalt, n‑ö edasise diskussiooni taustaks.

4%. Kas on realistlik, et nüüd, kui eestlaste osakaal on hakanud Eestis uuesti langema, teeme me mingite imemeetoditega keeleõpetuses murrangu?

keele õppesse investeeritakse erinevate eelarvete kaudu nii haridusministeeriumis kui ka Kultuuriministeeriumis ja neid kursuseid uussisserändajatele on märkimisväärselt. Samas tuleb tunnistada, et nendel kursustel mis on riigi poolt loodud, alati sajaprotsendiliselt täidetud. Kindlasti on siin arenguruumi, et rohkem motiveerida ja suunata uussisserändajaid eesti keelt õppima. Sest tõesti, kui ma nüüd peast ütlen, meil oli 17 000 õppekohta ja neist oli täidetud äkki 14 000. Jah, muidugi, teie arupärimisele vastamiseks just need numbrid ka välja otsiti, seda oli hea teada. Nii et igal juhul on oluline, et need inimesed, kes Eestisse tulevad, tulevad, oskaksid võimalikult hästi eesti keelt. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja lugupeetud minister! Selles ühtse Eesti kooli mudeli väljatöötamise suures raportis räägitakse ühest eduloost, Hannoveri Albert Schweitzeri nimelisest koolist, kus on väga edukalt tegeldud türklaste, sakslaste ja kõikidest muudest rahvustest laste n‑ö ühtesulatamisega ühtsesse Saksa kooli. Minu küsimus on: kuidas teie hindate Albert Schweitzeri kooli n‑ö edusamme ja seda, et see on mudeliks toodud ka meie ühtse Eesti kooli jaoks? Hea Aitäh! Selles uuringus tuuakse välja erinevaid võimalusi, erinevaid mudeleid, ja mööndakse, et

Mis näiteks mind teeb väga murelikuks? Ühtepidi tõesti, muukeelsete laste vanemad on juba mitu aastat oma valikutega ellu viinud reformi, mida riik ei ole julgenud teha, nad on aasta-aastalt aina enam viinud oma lapsi eestikeelsetesse haridusasutustesse, nii lasteaedadesse kui ka koolidesse, ja see iseenesest on hea. Mis hea ei ole, on see, et riik ei ole tulnud kaasa omapoolsete toetusmeetmetega. On täiesti arusaadav, et kui meil on eestikeelses haridusasutuses näiteks 20% või rohkem muukeelseid lapsi, kelle keeleoskus ei ole kohe õppimiseks piisav, siis need lapsed vajavad lisatähelepanu ja intensiivsemat keeleõpet. Seda ei ole neile siiani võimaldatud. Me oleme ministeeriumis koostöös

et neid eestikeelseid haridusasutusi rohkem toetada. See kindlasti toetab ka just nimelt neid eestikeelseid lapsi, kes sellistes koolides õpivad. Aitäh!

hoopis õpetajate puudus. Vene koolide eesti keelele üleminek ei ole võimalik just õpetajate kaadri tõttu. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et me paneme lihtsalt need koolid kokku, siis kuidas te kujutate ette, et selline ühtne kool, kus kõik õpivad eesti keeles, saaks edukalt startida olukorras, kus õpetajate järelkasvu probleem pole esmalt ära lahendatud?

Õpetajad lahkuvad selle peale koolist ilmselt veelgi enam ja see pole enam edulugu, vaid allakäiguspiraal kogu meie haridussüsteemi jaoks ja ennekõike just õpetajate järelkasvu koha pealt.

Aitäh! Meil on täna suurusjärgus 1900 sellist õpetajat, kelle keeleoskus ei vasta nõuetele. Huvitav on see, et keeleinspektsiooni hinnangul on nende õpetajate motivatsioon arendada oma keeleoskust, võrreldes väga paljude teiste erialade esindajatega, madal. Tõenäoliselt (see on nüüd minu oletus) võib see olla madal ka seetõttu, et riik ei ole andnud konkreetset sõnumit, mis ajaks me läheme üle eestikeelsele haridusele. Kui need õpetajad tahavad oma ametis jätkata, siis nad lihtsalt peavad oma eesti keele oskust arendama. Meil on eesti keele arengukava, mis ütleb, et aastaks 2035 peaks valdavalt olema mindud üle eestikeelsele haridusele, mis, ma loodan, annab ka õpetajatele lisamotivatsiooni riigikeeleoskuse arendamiseks. Me oleme planeerinud suuri summasid, et just nimelt õpetajate riigikeeleoskust parandada. Kindlasti ei hakka me lähiajal venekeelseid koole kuidagi kinni panema.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Te räägite siin, et mitmed uuringud näitavad, et selline

selliseid tulemusi selle teema juures, mis haakuksid ka n‑ö reaalse eluga. Mis te arvate sellest asjast? Aitäh,

ja nüüd ministrina olen käinud lisaks erinevates koolides, sh vene koolides või venekeelsetes koolides

See on olnud silmiavardav. Need haridusasutused on tõesti hädas ja me peame neid toetama. Seal ei ole hädas mitte

Ma tõesti ei oska vastata, miks me seda oleme nii palju aastaid teinud. Ma loodan, et ma jõuan selle vea parandada. Aitäh! Ma olin Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea minister! Ma natuke ka tõmbaks teemat laiemaks. Meil on Eestis täiesti arvestatav hulk inimesi, kes räägivad pöörast või sõgedat juttu, nagu oleks võimalik, et iga inimene, kes Eestisse saabub, sõltumata sellest, mis keeles ta räägib või missugune on tema kultuuritaust, saabki olla eestlane. No vahel veel arvatakse, et eestlaseks saab hakata siis, kui sa räägid eesti keelt või oskad eesti keelt, aga vahel ei peeta isegi seda vajalikuks. Olge nii hea, aidake mul kummutada muret, et selline mõtteviis kuskil haridusministeeriumis või tänases valitsuses ka ringi hiilib. Ikka eestlased on eestlased ja venelased on venelased ja igaühel on oma emakeel. See, kui me siia tulevad inimesed või siin olevad mitte-eestlased õpetame eesti keelt rääkima, ei tähenda, et nad muudaksid oma rahvust, vaid see tähendab, et nad integreeruvad meie ühiskonda. Aitäh! Ma arvan, et see on võrdlemisi isiklik tunnetus, kellena ma ennast tunnen. Ma mõtlen oma onutütre laste peale, kelle ema on eestlane, aga isa on poolenisti prantslane ja poolenisti itaallane, nad elavad Eestis ja käivad eesti koolis, aga nad nad on elanud ka Prantsusmaal. Kuidas nemad ennast ühel päeval tunnevad, kes nad on? Selles mõttes on see selline isiklik küsimus. Kindlasti ei saa seda kuidagi riigi poolt peale sundida, et te peate hakkama eestlasteks ja tundma ennast eestlastena. Lihtsalt siin ühiskonnas toimides on kindlasti oluline osata eesti keelt. Aga mis rahvusesse kuuluvana keegi ennast tunneb, see on iga inimese enda isiklik asi. Ma olen teiega teie viimases, kuidas öelda, väites täitsa päri, sellepärast et minu abikaasa isa on soomlane ja ema eestlane ning ta on täiseestlane ega tunnista ennast kuidagi soomlaseks. Aga olles ise Toila kooli juht olnud, gümnaasiumi siis mul on olnud võimalus tegeleda just sellesamaga, kuidas öelda, eesti keele õppega vene lastele. Suur probleem oli ka selles, et Sillamäelt tahtsid tulla paljud-paljud lapsed Toila kooli ja just selle eesmärgiga, et saada seal selgeks eesti keel.

maksmata, ja kuidas öelda, ilma õpetajate kaadrile teatud soodustusi tegemata me neid inimesi, õpetajaid, ei saa. Mis te sellest arvate?

valmis toetama neid eestikeelseid koole, kus on juba muukeelseid lapsi, lisarahaga, et nende laste keeleoskust kiiremini järele aidata, et nad saaksid võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi hästi head eestikeelset haridust. Teine küsimus on kindlasti ka see, kuidas me saaksime näiteks aineõpetajaid ka tänastesse venekeelsetesse koolidesse. Siin minu meelest ka riik väga tõsiselt mõtlema motivatsioonipakettide peale, kuidas õpetajaid innustada. Ma tean, et ainult rahaga õpetajaid sinna ei meelita. Kindlasti ootavad õpetajad ka näiteks korralikku elamispinda ja muid lisavõimalusi. Me mõtleme nendele teemadele.

Aitäh! Lugupeetud minister! Ei ole kahtlust, et Eestis peab olema eestikeelne haridus. Meil on olnud 30 aastat aega sellega tegelda. Te mainisite siin aastat 2035. Kas see aeg ei ole ehk liialt pikk, kui arvestada kõiki meie vajadusi ja võimalusi? Mis te arvate, millal oleks reaalne võimalus eesti keelele üle minna? Kas varem oleks seda võimalik teha? Kuidas teie tunnetus on? Aitäh! Aitäh! Tõesti, eestikeelsele haridusele ülemineku eeldusi on väga palju, ka ka näiteks seesama õpetajate olemasolu ja õigete oskustega õpetajate olemasolu, kes oskaksid eesti keeles õpetada muukeelseid lapsi. See eeldab ka õpetajate, uute õpetajate väljaõpetamist, lisaks sellele, et karjääripöörajaid on võimalik ümber õpetada.

Kas sellega läheb 2035. aastani? Ma usun, et see on võimalik ka varem. Kui me oleme niimoodi kokku leppinud ja ühiskond tõesti ühiselt panustab sellesse, siis on see võimalik ka varem. Me

Viimase uuringu kohaselt 17% mitte-eestlastest sooviksid, et nende lapsed õpiksid sada protsenti eesti keeles, neist 13% Ida-Virumaal, ja 20% mitte-eestlastest, Ida-Virumaal 17%, sooviksid, et see oleks eesti õppekeelega kool, kus on vene keele süvaõpe. Lisaks sellele näitab viimane uuring, et 81% eestlasi ja 79% mitte-eestlasi sooviksid, et nende lapsed õpiksid ühes koolis ja koos. ühes koolis ja koos. Lisaks on ka põhiseaduslik õigus igal lapsevanemal ja lapsel, et saaks õppida selles koolis ja selles keeles, milles ise soovitakse. See tähendab seda, et see tendents, mida kolleegid teisel pool saali, tundub, nimetavad probleemiks, ei lõpe.

Aitäh! Jah, me oleme arutanud selle üle, et need koolid, kus on 10% ja enam muukeelseid lapsi, saaksid suuremat pearaha, selleks et nad saaksid pakkuda väiksemates gruppides eesti keele õpet, et nendele muukeelsetele lastele, kes ei pruugi ju olla tulnud eestikeelsest lasteaiast ja kelle keeleoskus ei ole piisav, võimalikult kiiresti ja intensiivselt pakkuda eesti keele eesti keele õpet, et nad ei jääks eestikeelses haridusasutuses teistest maha. Olen ka mina kuulnud neid lugusid, kuidas lausa kuuendas klassis on muukeelne õpilane, kes tegelikult eesti keelt korralikult ei valda, ja see tähendab, et ei ole võimalik, et ta oleks oma õppimisega hästi hakkama saanud. Selliseid olukordi ei tohiks meie haridussüsteemis olla. Samal ajal on väga oluline, et ka need eestikeelsed lapsed, kelle emakeel on eesti keel, oleksid hoitud. Ma tõesti arvan, et vene et vene emakeelega lapsed peaksid saama õppida vene keelt oma emakeelena ja eestikeelsed lapsed loomulikult eesti keelt oma emakeelena. eeldab õppekava muudatust. Ma arvan, et me peaksime seda tegema, arvestades ja nähes seda, nagu te ka viitasite, et mõlemad kogukonnad ootavad iseenesest, et lapsed koos õpiksid. Aga seda saab teha kvaliteetselt ja hästi vaid siis, kui tingimused

ühel pool rindejoont ja me mõistame nende probleemide tõsidust. Aga see, mis nüüd Kohtla-Järvel toimub, paraku ikkagi kvalifitseerub sisuliselt genotsiidiks eestikeelse hariduse kallal. Ma pean teile kahjuks tunnistama, et mina mäletan oma noorusest veel haridusminister Elsa Gretškinat. Tema ajal sellist eesti koolide venestamist ei julgetud ette võtta, isegi Nõukogude okupatsioonivõim ei söandanud seda teha. Nii et asi on tegelikult ääretult halb, eriti kui silmas pidada, et

Aitäh küsimuse eest! Teate, see Järve kool, mis on tõesti väga keerulises olukorras, on saanud hoolimata sellest keerulisest olukorrast hästi hakkama, Järve kooli õpilased on on paistnud silma tugevate tulemustega. Näiteks jõuavad Järve kooli õpilased Kohtla-Järve riigigümnaasiumisse ja saavad seal kenasti hakkama. Need on olnud ebainimlikult suured pingutused selle koolipere poolt, et pakkuda piiratud ressursside tingimustes nii muu muu emakeelega lastele kui ka eesti emakeelega lastele võimalikult head eestikeelset haridust. Nii et ma ei saa nõustuda sellega, et see tulemus oleks olnud kuidagi halb. Tõesti, Järve kooli lapsed jõuavad riigigümnaasiumisse väga kenasti. Aitäh Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on suur rõõm kuulda, et te räägite siin osaliselt seda juttu, mida meie fraktsiooni esindajad rääkisid juba Riigikogu eelmises koosseisus. Nimelt, et õppimine seisab paljuski õpetajate, õppevahendite ja investeeringute taga. See on tore, et vähemalt nüüd on jõutud ka Reformierakonnas selle äratundmiseni. Aga minu küsimus on natuke teine. Kui te räägite siin vene keelest, aga ka inglise emakeelega või inglise keelt siin kasutavate laste suunamisest eesti koolidesse, eestikeelsetesse koolidesse, siis kas teie hinnangul ei ole eestlaste kui rahvuse etnogenees veel lõpule jõudnud ja me läheme nüüd globalistlikus maailmas etnogeneesi uuele ringile? Või kuidas seda tuleb mõista? Aitäh, Ma olen viimasel ajal suhelnud paljude, nagu te võite arvata, koolijuhtide ja õpetajatega, aga ka noortega ja ka nende noortega, kes õpivad koos muust rahvusest noortega. Tegelikult on nemad väga rahul. Mina ei tea, mina ei ole näinud selliseid noori, kes ütleksid, et mind kuidagi häirib see, et minu pinginaaber või selja taga istuv laps räägib emakeelena mingisugust muud keelt. Meie noored on õnneks tolerantsed inimesed ja nad on ka kasvanud sellises keskkonnas, kus ei ole keskkonnas, kus ei ole sellist rahvustevahelist vimma, nagu siin eelnevalt teie kolleeg kirjeldas, kui eestlased ja venelased koolis omavahel kuidagi kaklesid. See tekitas pingeid arusaadavalt sellel ajal, aga täna enam ...

Me ju mõistame, et vene rahvusest õpetaja ei hakka vene rahvusest lapsi õpetama eesti keeles. Seega, selleks et saavutada 2035. aastaks soovitud tulemus, tekib vajadus uue õpetajate koosseisu

muukeelse noore. Ma toon need suurusjärgud välja selleks, et aru saada mastaabist. Nii nagu ma proua Helme küsimusele vastates ütlesin, tõesti, see nõuabki aega. aega. Nõuab aega, et õpetajaid välja koolitada ja ka muid toetavaid süsteeme välja töötada. Me oleme tõesti planeerinud selleks

see kindlasti nõuab pingutust ja raha, ja ma arvan, et seda on oluline teha. Aitäh! Aitäh! Te räägite siin sisuliselt kahest erinevast asjast: üks on eestikeelsele haridusele üleminek ja teine on nn ühtne Eesti kool ehk segakoolide loomine. 17 aastat oli Reformierakond võimul, teinud absoluutselt mitte ühtegi sammu eestikeelsele haridusele üleminekuks. Nüüd siis olete tõstnud kilbile selle n‑ö

õppima eesti keelt emakeelena. Samas, kui nad õpiksid seda

Kas see ongi see, mis teie meelest on kõige õigem tee? Aitäh! Neid segakoole ei hakka me mitte looma, vaid need on juba olemas. Sellest me räägimegi, et muukeelsete laste vanemad aasta-aastalt järjest enam eelistavad oma lapsi panna eestikeelsesse haridusasutusse. Näiteks on lasteaedades

Nagu ma olen korduvalt öelnud, need lapsevanemad on viinud ellu seda reformi, mida riik ei ole julgenud nende aastate jooksul teha. Reformierakond on teinud seda, et gümnaasiumiaste läks üle 40% : 60% õppele. See tekitas ka väga palju tagasisidet, oli palju kriitikat. Küsimus on, kas alustati õigest otsast.

Hea minister, tänan teid! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Peeter Ernits, palun! Hea

kes on Saksamaale kutsutud ja tulnud ning see on positiivne näide, kuidas on võimalik edusammu teha. Enne oli vägivaldne seltskond, nii nagu Kalle Grünthal Türil kunagi kolmandas klassis tundis, midagi unikaalset ei ole. Aga kuidas on saavutatud selline edulugu, mida meile ka ühtse Eesti kooli puhul presenteeritakse? Ministriproua muidugi ei öelnud, kus koha peal seda Albert Schweitzeri mudelit saksa-türgi programmi alusel rakendada. Igal pool ei kõlba, võib-olla Türil ei kõlba, aga võib-olla Lasnamäel mõne koha peal kõlbab. Aga see selleks.

uude ajastusse, selle hinnaga, et see, mida Ida-Virumaa kaevurid ja põlevkivi peal elanud põlvkonnad edasi hakkavad tegema, pole kõige olulisem. Iseenesest, iga keel on pluss ja ei saa ka kuidagi öelda, nagu me oleksime selle vastu,

Proua Kersna eelkäija Mailis Reps, kes on kaua ja korduvalt ministriametit pidanud, on mulle mitu korda öelnud, et tema ei tea, millised summad on magama pandud eesti keele ja meele õpetamiseks, aga tulemust on väga vähe. Ei ole neid kaadreid, ei ole reaalseid kaadreid, ka mentaliteet on Ida-Virumaal, Lasnamäel ja mitmel pool mujal peaaegu samasugune nagu omal ajal nõukogude aja lõpul.

valdavalt venekeelsed, 1% ingliskeelsed, aga uussisserändajate puhul on see tordilõik hoopis teistsugune: 52% on eestikeelsed, 42% on venekeelseid ja ingliskeelseid on juba 6%. Selle kategooriaga, selle seltskonnaga tegelemine on üsna problemaatiline, aga samas ei taha ma öelda, et ei peaks sellega tegelema. Aga on üks väike aga kõige selle juures. Minu ja meie meelest Eesti on või vähemalt peaks olema rahvusriik. Ja põhiseaduse preambulis toodud mõtted ei ole ajast ja arust, vähemalt minu ja meie meelest. Kuigi lihtsam on mitte tegelda nende keeruliste asjadega, vaid tuua odavat tööjõudu sisse, aga mis riik see siis on, kas see on see Eesti riik? Kas te vajate lisaaega? Kas te vajate

arvates on murekoht, kas see ei ole mitte eksperiment eesti keele ja eesti lastega? Suurejoonelisi eksperimente on läbi ajaloo tehtud igasuguseid, aga mulle ja meile tundub, et võib-olla sellise eksperimendiga ei tohiks praegu tegelda. Liiatigi, kui eesti lapsi sünnib häbematult vähe, kui prioriteediks ei ole viimaste nädalate järgi otsustades üldse mitte eestlaste arvu kasvatamine ja eesti meele kasvatamine ja tugevdamine, vaid erinevate laste ühtsesse katlasse suunamine, suunamine, kes kõik on toredad ja õpihimulised ja edu neile. Aga

ministriproua ei tea samuti vastust, nagu ei tea ka meie. Aga me oleksime ettevaatlikumad. Pealegi, ma tuletan meelde, et üldse Eesti koolis on, kui

kõvasti vähenenud. Mul paluti edasi öelda, et eesti kirjandus n‑ö gümnaasiumipõlves kannatab vast kõige rohkem, aga seal tulebki tegelikult eestluse ja eesti kultuuri sügavam mõistmine. Nii et tegelikult need probleemid koolis on palju laiemad. See on ainult üks tahk, mida praegu hoogtöö korras Reformierakonna juhtimisel üritatakse ellu ellu viia. Aga kuna see on pikk periood ja järgmiste Riigikogu valimisteni ei olegi enam nii pikk aeg, siis ma loodan, et on võimalik ka korrektiive teha. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud minister! Mulle jääb mulje, et ühtpidi me lahendame vanu hädasid, sedasama Elsa Gretškina aegset häda, kui kõik ujutati üle vene keelega, ja me ei olegi seda häda veel suutnud likvideerida. Ma mäletan, milline paanika oli minu koolis, isegi teenekad kommunistid olid paanikas, et kool taheti venekeelseks muuta, sest sisseränne oli nii mastaapne.

Ma olin jahmunud, kui ma vaatasin Tartu Ülikooli sisseastumise infot. 26 ingliskeelset õppekava. Tere tulemast rahvusülikooli! 26 ingliskeelset õppekava. Mis rahvad seal küll esinevad, mis rahvad seal küll kohal on? See meenutab juba Lumumba-nimelist ülikooli Moskvas. See ei ole enam Eesti rahvusülikool. Vabandage, oleks viimane aeg sellele jamale piir panna! Aga ometi, hea minister, oli ka üks hea uudis, et ei hakata neile vähemalt toimetulekutoetusi maksma. Lumumba ülikooli ehitamisel on teatud piirid. Eestis kasvab Elsa Gretškina hädadele juurde see, et on India, Nigeeria ja muud eksootilised kogukonnad, kellel ei ole mitte ainult täielik keeleline ignorants Eesti suhtes, vaid ka kultuuriline ignorants. Neile ei kõlba meie toit, neile ei kõlba lasteaias meie toit, seal peab olema kaks liini: moslemilastele moslemilastele ja teistele lastele. Meil on sada häda kaelas nende uute immigrantidega. Me ei suuda neile keeltki õpetada. Ja kultuurikonflikt, mis sellega kaasneb, ja pereränne, mis igal aastal kipub kahekordistuma! Eesti keele õpe tõmmatakse Helsingi ülikoolis kokku. Tartu Ülikoolis lõpetatakse soome keele õpet. Kohe näha, et vennasrahvad. Aga ma loen teile, mis meid ootab. Mis on Helsingis juhtunud, mis on Soomes juhtunud? Ma võrdlen: põlisrahva, saami keelt rääkis 2008 inimest aastal 2020. See on ürgrahvas, see on põlisrahvas mäletamatutest aegadest. Aga araabia keelt rääkis 2017. aastal Soomes juba 26 000 elanikku ja kõigest mõne aasta pärast ehk 2020 üle 34 000 elaniku. Milline fantastiline kasv! Seda te ju tahate Eestisse, seda te ju igatsete, selle pärast te sõdite välismaalaste seaduse vastu. Eks siis õpetage seda araabia keelt eesti ja soome keele asemel! Somaali keel Soomes: kui ma olin Helsingi ülikoolis, siis seal oli 2000 somaallast, 1992. aastal, ja tänavapilt oli päris eksootiline, aga täna on somaali keele oskajaid 22 000. Kahest tuhandest sai 22 000. Millega nad tegelevad? Naiste ümberlõikamisega. Uus kultuur tuli maale. See on Soomes suur probleem nüüd. Soome paneelikate piirkondades õpivad soome lapsed somaali keelt, mitte vastupidi, sest soomlased tõrjutakse sealt välja. Kas te seda ootategi meile? Kurdi keel: 13 000‑lt 15 000‑le. Ja tuletan meelde, et saami keelt räägib 2000 inimest.

keeleliselt siia sobitate? Minul ei ole teisse usku. Te ei suuda seda. Isegi Elsa Gretškina ei suudaks neid ümber kasvatada, isegi Brežnev mitte, isegi Andropov mitte. Ärge võtke endale üle jõu käivaid ülesandeid. Sellepärast kutsun ma teid üles hoidma eesti kultuuriruumi ja keeleruumi. Kellelgi ei hakka muide sellele hammas peale, nii romantilisi sõnumeid kui te meile ka ei edasta. Te ei kontrolli neid kogukondi, te ei kontrolli neid keeleliselt ega kultuuriliselt. Ikka tuuakse siia kõrbetest müstilised kombed, ikka tuuakse siia naiste ümberlõikamine, ikka tuuakse siia aumõrvad, ikka tuuakse siia kõik jõledad kombed Egiptusest, Araabia kõrbetest. Ärge tehke seda ja hoidke ilusat eesti keelt! Aitäh! Head kolleegid, aga nüüd on selline lugu, et on kesköötundi löönud juba kõik need kellad meie linnas. See tähendab seda, et me peame tänase istungi lugema lõppenuks. Jätkame homme kell 10. Meie kodukord näeb ette, et esmaspäeval me töötame kella 00.00‑ni. Soovin teile ilusat ööd! Kohtume homme kell